Poštovane kolegice i kolege, krećemo s današnjim radom i kao što je najavljeno prva točka bit će: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prvo čitanje, P.Z.E. broj 612 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 pozdravimo na galeriji učenice i učenice privatne srednje škole Američke akademije međunarodne škole Zagreb. Hvala lijepo, vidim da imamo zahtjev za stankom. U ime kluba poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite. U ime saborskog Kluba Fokusa i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta. Naime, kad govorimo o hrvatskoj poljoprivredi ja ću reći da je ona zadnja rupa u …/Govornik se ne razumije./… hrvatske politike, da zapravo je u šturcu, čeka svoju šansu. Brojke to jasno pokazuju. Hrvatska sve više sve više ulaže u poljoprivrednu proizvodnju. Ja ću reći da milijarda eura koja se 10% povećava svake godine pokazuje da novci idu u poljoprivredu. Samo kome? kad pogledate podatke Državnog zavoda za statistiku oni jasno naznačuju da hrvatska poljoprivredna proizvodnja pada u 3 godine preko 10% u stočarstvu, u ratarstvu, u proizvodnji mlijeka, u proizvodnji soje, u bilo čemu. Dapače, podaci za 2023. koje još nemamo pokazuju daljnji pad poljoprivredne proizvodnje od 3,5% u onome što se pretpostavlja prema projekciji Državnog zavoda za statistiku. Udio u bruto nacionalnom dohotku poljoprivrede neprekidno pada. Sada smo tek na nešto iznad 2% i sa projekcijama daljnjeg pada. Hrvatska strategija pokazuje da se želi da Hrvatska bude samodostatna, ali štoviše mi ulažemo to manje proizvodimo. Da li je to ono što želimo? Hrvatski poljoprivrednici ovog trenutka se žele uključiti u jednu ukupnu aktivnost europskih poljoprivrednika izaći na ulice, ali oni traže i nešto drugo. Jednu brigu države o njima, ali što se nas tiče i povećanje proizvodnje. Sve manji broj je poljoprivrednika. Svi ovi podaci pokazuju da ovaj zakon, sve potpore ne daju rezultata, rezultat bi trebao biti samo jedan u konačnici da imamo stabilnu, jaku i čvrstu poljoprivredu koja može prehranih Hrvatsku, a od toga smo sve dalje i dalje. U ime kluba zatražila je stanku također i kolegica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a upravo zato da upozorimo na izmjene ovog Zakona o poljoprivredi koji se odnose na smanjenje subvencijskih prijevara i svih radnji koje će na taj dio utjecati i radi onih poštenih poljoprivrednika koji žive od svog rada važno je da govorimo u saboru o poljoprivredi iako svakodnevno izlaze u medije afere kako iz svih resora tako i iz Ministarstva poljoprivrede. Ja ću podsjetiti da europski tužitelji vode najmanje 13 aktivnih slučajeva istrage prijevare sa novcima za regionalni i ruralni razvoj. U Hrvatskoj se mogu naći gotovo sve nabrojane sumnje u ovom zakonu, kršenje propisa stoga bi bilo za očekivati da se ovaj dio europskih odredbi već ranije počeo primjenjivati kako bi se mogućnost prijevara svela na minimum i zapravo prestala sramotiti Hrvatska, ali ne to očito nekima nije bilo od interesa dok evo nismo prisiljeni na to. Mogli bi u nedogled pisati i razgovarati svakodnevno o tome što se događa u sektoru poljoprivrede, o svim aferama, a ne samo u medijima nego i u službenim izvješćima poput posebnog izvješća na razini EU identificiranje obrazaca prijevara sa EU fondovima gdje je Hrvatska u nekoliko slučajeva navedena kao primjer prijevara sa europskim sredstvima. Zahvaljujem. U ime Kluba Socijaldemokrata stanku je koliko sam shvatio zatražio i poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege u ime Socijaldemokrata također tražim stanku kako bi još jedanput javnost upozorili kako nam je poljoprivreda na koljenima. Nažalost ne mogu to drugačije tumačiti nego da zapravo naše ministarstvo, naša politika odnosno nepostojanje politike sustavno rade na tome da uništi i ono malo poljoprivrede što je ostalo. Poljoprivreda je oduvijek bila strateški iznimno važna grana posebice sad u globalnoj političkoj situaciji u kakvoj jesmo, zbog rata u Ukrajini, rata u Crvenom moru, najavljena su još poskupljenja koja nas očekuju, a mi nismo samodostatni ni u čemu. Mljekarstvo i proizvodnju mlijeka smo odavno uništili. U svinjogojstvo nismo još uništili ali smo ga onako dobro prikrali, priklali još nije iskrvarilo do kraja ostalo je još nekoliko velikih proizvođača, ali i pitanje dokle će i oni. U tovu junadi jedva preživljavamo, dakle još daje neke znakove života, ali isto pitanje je do kada će. Čak ni u jajima ne možemo biti samodostatni kolegice i kolege, a ne u čemu drugom. Izuzetno je važno biti samodostatan ili makar većinu svojih potreba biti u mogućnosti zadovoljiti svojom svojom proizvodnjom. To je pokazala uostalom i pandemija. I ono što je zapravo loše da iz godine u godinu kao što je već spomenuto inputi u poljoprivredu odnosno ulaganja rastu, a outputi odnosno proizvodnja pada. Ono što bih ja volio kao Slavonac je da ulažemo još više, ali da proizvodimo barem 10 puta više jer pitanje poljoprivrede nije samo strateško i sigurnosno pitanje kao i gospodarsko pitanje ono je i demografsko pitanje posebice za istok Hrvatske, ali također i sigurnosno pitanje zbog prehrane stanovništva. Stoga krajnje je vrijeme da ovom problemu se posvetimo, pristupimo ozbiljno i sa vizijom i strategijom. Koliko vidim stanku u ime Domovinskog pokreta će zatražiti i poštovani zastupnik Davor Dretar. Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. U ime Domovinskog pokreta tražim stanku da izrazim u potpunosti suglasje sa svim dosada izrečenim stavovima koji su eto ovdje izgovoreni tijekom ovih obrazlaganja stanki. Potpuno je jasno da je strateški interes Hrvatske čvrsta, jaka, samodostatna poljoprivreda i jednako takva poljoprivredna proizvodnja, oko toga apsolutno nema razgovora i nema alternative. Činjenica jest da trenutno nismo u toj poziciji, možemo čak na tren, evo i poštovanoj gđi. ministrici i suradnicima s kojima je ovdje otpustiti i malo te krivice jel znamo da smo kao država predali dio svog suvereniteta unutar tzv. nadnacionalnih organizacija, pa moramo slušati EU odnosno njene uredbe, direktive i odredbe između kojih ćemo jednu i danas imati ovdje na raspravi. No u svakome slučaju ono što je jasno svakome ko se probudi i ode u bilo koju trgovinu u Hrvatskoj kada kupi mrkvu iz Austrije, kada kupi luk iz Egipta, kada kupi bijeli luk ili češnjak iz Japana ili oprostite iz Kine ili kada kupi peršin ili petroselinum iz Grčke, a govorimo o temeljnim poljoprivrednim kulturama, dakle ako to ne možemo onda stvarno gađani ove zemlje imaju puno pravo zapitati se tko i zašto ovako loše upravlja hrvatskom poljoprivredom, hvala lijepa. Hvala. Stanku je zatražila i poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče HS. Hrvatska poljoprivreda za nas u Klubu HDZ-a i za ovu Vladu je strateški prioritet i jedna od najvažnijih gospodarskih grana. To se vidi po svim potezima potezima koji su se dosada povukli, al posebice se vidjelo i tijekom covid krize gdje je ova Vlada sa nizom paketa pomoći pomagala one sektore koji su bili najugroženiji. Velika je uvreda za hrvatske poljoprivrednike reći da je sustav koruptivan i da su svi oni kriminalci zbog toga što ima nekoliko pojedinačnih slučajeva gdje dolazi do prijevara. Do prijevara sa subvencijama dolazi u cijeloj EU. U pripremi za ovu sjednicu pročitala sam kompletno izvješće Europskog revizorskog suda iz 2022.g. koji je napravio analizu prijevara u u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, tamo nije bilo izdvojenih slučajeva iz Hrvatske, ali je iz nekih drugih država članica i riječ je o ozbiljnim financijskim iznosima. Zbog toga Europska komisija i potiče države članice da kroz svoje agencije za plaćanje stvore čvršće mehanizme kako bi kontrolirale bolje sustav isplate potpora potpora i kako bi se te prijevare spriječile. Ja ću podsjetiti da smo mi 2015. i 2016.g. svjedočili doista ogromnim prijevarama koje su se događale u vrijeme ministra Jakovine kad se Hrvatska našla pod povećalom i da nije bila nova država članica ostala bi kompletno cijelog iznosa potpora za poljoprivredu koji smo trebali dobiti iz EU i to je nešto što se nikad više ne smije ponoviti, što nam je dobra škola i lekcija da marom dobrog gospodara gospodarimo i sa europskim sredstvima, ali i sa nacionalnim sredstvima kako bi postigli produktivnost i konkurentnost u hrvatskoj poljoprivredi. Hvala. Budući da nema više zahtjeva za stankom, želite li da napravimo stanku ili možemo nastaviti? Dobro, onda ćemo prvo ponuditi predstavniku predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Poštovana ministrica poljoprivrede Marija Vučković, izvolite.

Prilikom predstavljanja Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi kao jednog od najvažnijih krovnih zakona čije je predlaganje u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede na početku bi rekla što se njime uređuje, ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja, promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka, izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, zahtjevi kvalitete za hranu i hrane za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranje hrane, hrane za životinje, ekološka poljoprivreda, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način savjetovanja poljoprivrednika, obrazovanje, razvojno-stručni poslovi, informacijski sustavi, baze podataka u poljoprivredi i mnogo toga drugoga. U provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstava u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u razdoblju '23.-'27. države članice imaju obvezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskog interesa EU. Pri tome, da ne bi bilo zabune, mi smo takvu obvezu imali i prije kao države članice, međutim način je bio reguliran krovnim propisima i uredbama, a sada je obveza na svakoj državi članici da samostalno napiše osnovne mjere i načine osiguranja zaštite financijskih interesa EU kojima se između ostalog, ne treba to zaboraviti, štite i, štiti i Državni proračun RH. Stoga se Stoga se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralni razvoj u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetnog stvaranja uvjeta, sukoba interesa, mogućeg dvostrukog financiranja, više sile i izvanrednih okolnosti. Također predloženim normativnim rješenjem osigurava se provedba provedbene Uredbe komisije 128 iz 2022.g. o utvrđivanju pravila u pogledu Agencija za plaćanja i drugih tijela financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera sredstava osiguranja i transparentnosti, unaprjeđenja su normativna rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora, uključujući i nadogradnju sustava poljoprivrednog savjetovanja u području privatne savjetodavne djelatnosti. Usklađene su odredbe o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha. Time će se osigurati izuzeće dodionih potpora u poljoprivredi u cijelosti od ovrhe, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore. Na kraju, u dijelu prekršajnih odredbi, bilo je potrebno propisati i prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koji se vode u upisniku voćnjaka, upisniku maslinika i upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. U manjoj mjeri predložene su i određene nomotehničke dorade izričaja zakonskog teksta. Stoga su pripremljene predložene izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi koji su i predmet rasprave na ovoj sjednici HS-a. Odbor za poljoprivredu HS-a ukazao je kako bi u novopredloženom čl. 8.c bilo dobro odrediti rok u kojem je Agencija za plaćanja dužna obavijestiti korisnika o nastavku provedbe projekta u slučaju odbacivanja kaznene prijave i obustavljanja kaznenog postupka ili pravomoćne oslobađajuće presude, ovaj rok ćemo propisati to, evo, mogu potvrditi, konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi te zahvaljujemo Odboru za poljoprivredu na još jednom u nizu dobrih prijedloga. Nadalje, Odbor za zakonodavstvo je ukazao na potrebu nomotehničke dorade pojedinih odredbi koje ćemo također, naravno, ugraditi u konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi te se još jednom zahvaljujem i na radu Odbora za zakonodavstvo. Zaključno, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurat će se zaštita financijskih interesa EU o provedbi Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH politike RH za razdoblje '23.-'27. Usklađenjem odredbi o izuzeću od ovrhe sredstava potpore osigurat će se izuzeće dodijeljenih potpora u poljoprivredi u cijelosti od ovrhe, osim u slučaju od strane davatelja potpore, nadogradit će se sustav poljoprivrednog savjetovanja, između ostalog i preciznijim odredbama u području pružanja savjetodavne podrške od strane privatnih savjetodavaca. Na kraju ću reći da u razdoblju od 2016. do 2023. g. svi temeljni pokazateli poljoprivrede u Hrvatskoj, a to su produktivnost, vrijednost proizvodnje te korištenje zemljišta, obrazovna i starosna struktura, rastu, kontinuirano rastu i to je specifičnost vezana za mandat ove Vlade. To je potvrdio, koliko ja znam nedavno, i povjerenik kad se putem videopoveznice pridružio sjednici Odbora za poljoprivredu HS-a. Točno je da pojedini sektori pokazuju probleme, točno je da imaju posebnu brigu i skrb Ministarstva poljoprivrede, točno je, naravno, da se to događa i u svim drugim djelatnostima zato što ljudi, vođeni racionalnim odabirom i temeljnim načelima ekonomije biraju djelatnosti u određenom trenutku koje im donose više prihoda, a ostavljaju više slobodnog vremena, međutim, Ministarstvo poljoprivrede se osjetljivim sektorima posvećuje posebno dodatnim mjerama te ka, te, te očekujemo ostvarivanje svih programa i strateških akata koji se na njih odnose u narednim godinama. Naravno da se to ne može promijeniti u jednoj godini i da to ne ovisi samo o tim mjerama. No, isto tako, netočno je da uvozna ovisnost raste na način na koji se ovdje prezentira. Naime, mi smo malena i otvorena država, ispravno je raspravljati o ovome baš u okviru Zakona o poljoprivredi, a poljoprivreda i prehrambena industrija je ustvari jedna od rijetkih djelatnosti gdje izvoz u posljednjih 10 godina rastao brže od uvoza, tako da se uvoz povećao točno više nego dvostruko, ali izvoz, primjerice, 2,6 puta. Nažalost uvijek se, nažalost parcijalno promatranje podataka dovode do potpuno krive slike. Zaključit ću s činjenicom da smo 2017. g. imali vrijednost poljoprivredne proizvodnje 2,2 milijarde eura, da danas prema prvoj procjeni, mislim, valja biti oprezan, naravno jer nemamo konačne podatke, je ta vrijednost gotovo 3,3 milijardne eura, da je u kriznoj 2022. rasla po 18%, da je istina da je inflacija utjecala na taj rast, ali je realna vrijednost preko 9% i da je produktivnost od 2015., da je padala između 2010. i 2015., a da je od 2015., od 2023. rasla po stopama koje spadaju u najbrže u europskim unije. Hvala Već i prije nego što ste započeli govoriti, mislim da su se javili gotovo svi prisutni u dvorani, pa krenimo redom. Prvu repliku ima poštovani zastupnik Klasić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažena ministrice. Kako ovaj Zakon nastoji regulirati zlouporabu poticaja, interesira me koliko je u protekle godine napravljeno provjera korištenja poticaja i šta je pritom utvrđeno. Hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepa na pitanju. Vrlo je teško posve precizno reći broj kontrola koje provode agencija za plaćanja koji isto tako, naravno, inspektorat Ministarstva poljoprivrede i svi mi zajedno, koji smo dionici posebnih baza informacijskog sustava. No, mogu reći kada, što se tiče zemljišta, da je uvođenje novog monitoring sustava koji je u potpunosti implementiran od 2023. g., a kao pilot projekt uspješno proveden u dvije slavonske županije prethodno, da je obuhvaćeno 100% površina poljoprivrednog zemljišta. Njih je u ARKOD-u otprilike 1 160 000 hektara, da je pored monitoringa sustava, isto tako, omogućena dodatna kontrola od strane 70 zaposlenika Agencije za plaćanje koje su to sve radili, a da je broj kontrola na terenu što se tiče životinja, registra životinja, prometovanja životinja postotak kontrola s 5% povećan na 25%. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Gospođo ministrice, Hrvatska uvozi 70% rajčice, Hrvatska uvozi svinjetinu, govedinu, Hrvatska uvozi čak i češnjak, a Hrvatska je doslovno zarasla u korov. Dakle, nemoguće je biti toliko nesposoban jedino objašnjenje za ovakvo stanje može biti da ste vi iz ministarstva na platnoj listi uvoznika i trgovačkih lanaca to je jedino logično objašnjenje, a to znači da ste u otvorenoj korupciji. Odgovorite mi, koji je razlog da hrvatska poljoprivreda uništena, da ste opustošili hrvatska sela i koji je razlog, to mi odgovorite, da uvozimo sve što možemo sami proizvoditi? Marija (HDZ)** Dakle, što se tiče proizvodnje rajčice prema posljednjim podacima izrađenim od strane neovisne znanstvene institucije Agronomskog fakulteta samodostatnost u proizvodnji rajčice je bila 73%. Ako mi uvozimo tako kako … mi nešto i izvozimo pa treba gledat i podatke cjelovito sve drugo je, sve drugo je potpuna manipulacija. Činjenica da je proizvodnje rasla s 2,2 miljarde u šest godina na 3,3 milijarde što rijetko koja druga proizvodnja ima ne samo u Hrvatskoj nego i dalje. U svim ovim krizama, u svim populacijskim izazovima, u svim izazovima drugih naravi koji isto tako smanjuje broj ljudi u ruralnim prostorima, a povećavaju u urbanim sredinama, činjenica da je broj mladih postotak mladih poljoprivrednika s 9% narastao na 14,4% i da ih imamo 24 a da je primjerice broj visokoobrazovanih u pet slavonskih županija porastao dva do dva i po puta u potpunosti opovrgavaju vaše riječi …/Upadica Reiner: Hvala./… i potvrđuju trud hrvatskih poljopri. I na kraju ću reći optuživati nekoga za …/Upadica Reiner: Hvala./… korupciju Kolegica Vidović Krišto digla je povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** U čl. 238. ovo nije odgovor ovo su obične manipulacije. Vi živite u nekom paralelnom svijetu izvlačite iz rukava nekakve brojke koje nemaju veze sa realnim životom. Pa osvrnite se, prođite kroz Hrvatsku pogledajte što se događa ne samo u hrvatskoj poljoprivredi i na hrvatskim selima nego i u dućanima. Pa jeste li vi svjesni kakvu nepravdu činite? Je li moguće da ste toliko kratkovidni da mislite da ovolika nepravda može ostati nekažnjena? Dakle, očito ništa iz povijesti niste naučili, ovo nije više obična korupcija, ovo je otvorena veleizdaja i za to ćete morati odgovarati, to vam mora biti jasno. **Reiner, Željko (HDZ)** Ovo je naravno bila replika, a ne povreda poslovnika i to prilično neprimjerenim riječima, ali ne zbog neprimjerenih riječi nego zbog povrede zbog toga što nije povreda poslovnika vam dajem opomenu.

izvješćima itd., pa gospodo vi uopće ne znate nemate veze sa poljoprivredom. Vaše izjave, vaši komentari temelje se na nekim člancima pročitanim itd.. Kad ste vi vidjeli kako izgleda hrvatsko selo, kad ste bili u Slavoniji, kad ste bili u Dalmatinskoj zagori? Vi nemate pojma o poljoprivredi kao i o mnogim temama, …/Upadica Reiner: Dobro./… ali dajete sebi za pravo da govorite o svemu, sve znate najbolje o svemu. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Šašlin to isto nije bila povreda poslovnika nego replika pa vam moram dati opomenu. Kolegica Vidović Krišto ponovo traži povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Vi mene pitate u čemu je povrijeđen poslovnik, pa slušali ste ovo sada izlaganje g. Šašlina. Ovo je sramotno. Imala sam krajem prošle godine ovdje tražila sam da se osnuje istražno povjerenstvo zbog nenormalnog rasta cijena, zbog nenormalnog pada plaća, sve je uzrok vaša korupcija koja je prerasla sve granice i koja jest čin veleizdaje. A vi se pravite ovdje što? Govoriti nekome tko o čemu što zna. Vi nažalost previše znate o tome kako razarati državu i kako uništavati hrvatske građane i to je istina i zato vam treba stati na kraj. Dobro, to je bila nije bila povreda poslovnika također, možda je i bila, ali na vašu štetu, ali neću vam radi toga dati opomenu nego ću dat opomenu jer nije bila povreda poslovnika. Kolegice Zmaić ima repliku. Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovana ministrice, da bi se učinkovito upravljalo financijskim sredstvima iz europskih fondova iz državnog proračuna ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisane su odredbe kojima se omogućava Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje kontrola nad stvaranjem umetnih uvjeta za ostvarivanje potpora, sumnje na prijevaru, financijske kontrole, kazne itd., ove odredbe zasigurno će ići i idu ka boljoj transparentnosti i namjenskom korištenju financijskih sredstava, pa možete li to malo prokomentirati. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice zahvaljujem vam na pitanju. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je i u prethodnim godinama naravno provodilo u suradnji s drugim tijelima sve potrebne kontrole kako administrativne tako terenske, izrađivalo smjernice za umjetno stvaranje uvjeta, nadograđivalo svoje aktivnosti, unaprjeđivalo sustav, surađivalo s tijelima EU te primjenjivale uredbe koje su regulirale ovo pitanje, pitanje vezano za kontrolu i upravljanje financijskim sredstvima. Međutim, sukladno i našim traženjima načelima supsidijarnosti supsidijarnosti EU u novom razdoblju, naravno uz podršku zemalja članica predvidjela da se određene odredbe unesu od strane svih država članica u nacionalno zakonodavstvo te više nisu određene

Štovana ministrice, kada govorimo o strategiji hrvatske poljoprivrede, onda govorimo o činjenici da je cilj te strategije samodostatnost Hrvatske da može prehraniti svoje stanovništvo. Mi znamo da u zadnjih 3 godine stalno rastu potpore, dakle sada prelaze milijardu eura prema poljoprivredi ali u isto vrijeme znamo da se fizička proizvodnja smanjuje. Vi ste nabrojali neke temeljne vrijednosti hrvatske poljoprivrede ali ste izostavili koliko mi proizvodimo u toj poljoprivredi. Dakle, to nije zaobišlo niti ratarstvo niti stočarstvo. Smanjenje je dakle vezano uz proizvodnju mlijeka ili proizvodnju soje. Ono što bih vas pitao, kada će zapravo Hrvatska biti samodostatna sukladno činjenici da stalno smanjujemo ukupnost hrvatske proizvodnje i to je predviđeno i za 2023. i naznake za 2024. Marija (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Bajs, pa nije to baš tako, dakle nije vezano za smanjenje soje, a za proizvodnju mlijeka može bit i jest vezano ali isto tako većina tih proizvođača koji su napustili mliječnu proizvodnju nisu uopće izašli iz stočarstva nego su prešli na mesno govedarstvo što nam potvrđuje činjenica da mi danas imamo više goveda ukupno nego recimo prošle godine otprilike za tisuću, imamo ih 442 tisuće. tisuće. Dodatno smo mi proveli ono što se nije provelo godinu, godinama ranije, a to je počistili smo baze podataka, napravili veterinarske preglede i izbrisali desetke tisuća goveda koji nisu postojali. Do prošle godine taj broj izbrisanih je recimo bio 36 …/Govornik se ne razumije./. Drugo, što se tiče samodostatnosti mi govorimo o prehrambenoj sigurnosti, ni jedna država neće bit samodostatna u svakoj proizvodnji stoga država koja proizvodi i takva je sadašnja situacija dva ili tri puta više kultura poput žitarica i uljarica, naravno

Nesporno je to ste i vi potvrdili da postoji smanjenje poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku ali niste rekli kada ćemo mi ostvariti svoj cilj koji je nesporan. To piše u našem strategiji kada će Hrvatska moći prehraniti svoje stanovništvo, zato što to ne znate jer sa smanjenjem proizvodnje se sve više smanjuje samodostatnost. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Brčić ima. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice evo pa za vrijeme vašeg mandata vidljiva je jedna koordiniranost između programa regionalnih jedinica, resornog ministarstva i same EU i i to za učinak ima zasigurno evo ja pričam na području dalmatinskog zaleđa sve više manjih i većih proizvođača u poljoprivredi koji distribuiraju svoje proizvode u sredinu u kojoj obitavaju tzv. kratki lanci prehrane i zasigurno treba i pohvaliti savjetovanje koje je vaše ministarstvo čini jer određene možda greške koje su napravljene u procesu dobijanja subvencija često su puta faktor neznanja, a ne zle namjere iako ne isključujemo i to ali ja bih ipak bio benevolentan pa rekao da većina ljudi želi raditi i djelovati djelovati po propisima i zahvaljujem i za edukaciju i za sve potpore koje pružate, našim na poseban način, OPG-ovcima evo pa ja mogu reći u ime …/Upadica Reiner: Hvala./… dalmatinske zagore i proizvođača na tom području. Hvala lijepa zastupniče Brčić i hvala što razumijete naum strateških politika. Naime, nekad ljudi pa i zastupnici govore o smanjenju količine proizvodnje, a ne razumiju recimo da Hrvatska ima 280 tisuća hektara pod kukuruzom i 160 tisuća hektara pod pšenicom pa ima elementarnu nepogodu koja odnese 30% kukuruza, a pad u količini proizvodnje je 6-8% i ne razumiju što to recimo znači. Zato je ispravna politika preraspodjela plaćanja na male i srednje, poticanje diverzifikacije proizvodnji jedini put za malu i otvorenu zemlju i to smo zato zato smo napravili promjenu u sustavu potpora. Zato smo nastavili izmjene o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu to je duži put al on će sigurno uroditi plodom. **Reiner, Hvala lijepa. Poštovana ministrice osim što smo se evo složili da u mnogo čemu nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji vjerujem da ćete se složiti da imamo itekako prostora za porast ekološke proizvodnje. Ja sam ovdje našla popis subjekata o ekološkoj proizvodnji, nekih 6.240 ih je na popisu, raste li taj broj, jeste li vi zadovoljni tempom kojim taj broj raste? Čini li država odnosno ministarstvo dovoljno na edukaciji proizvođača u ekološkoj proizvodnji, ne samo oko toga kako pristupiti proizvodnji nego i kako da se javljaju, da se javljaju na ove natječaje i potpore jer na žalost mnogi se žale da nisu bili na vrijeme upoznati sa mogućnostima kako se prijaviti na natječaje, kako se prijaviti da ne naprave greške pa onda nisu zapravo imali niti mogućnost da zapravo povuku dovoljne isplate potpora. Znači što vi kao ministarstvo mislite napraviti da se ti eko proizvođači mogu više javljati na natječaje i da ih bude više. Hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepa zastupnice Marić. Pa uvijek ima prostora za unaprijediti i savjetodavnu i druge vrste podrške poljoprivrednicima za bolje ih informirati. Bez daljnjega ja ću potvrditi da se to uvijek može unaprijediti i da mi sigurno možemo još više činiti nego što se čini. Trud koji ulažemo i pružanje privatne savjetodavne podrške i nadogradnju suradnje s drugim obrazovnim institucijama vjerojatno će uroditi plodom. Što se tiče ekološke poljoprivrede, rast pod površinama koji je prisutan posljednjih godina od kad se provode određene mjere je dobar, značajan za hrvatsku poljoprivredu. To je temeljni pokazatelj koji zaslužuje EU. No ja ću reći otvoreno i jasno da nisam zadovoljna količinom proizvoda. Smatram da ekološku poljoprivredu i ekološki uzgoj ne možemo promatrati samo isključivo kroz rast hektara nego moramo isto tako ga promatrati kroz rast ekološke proizvodnje proizvodnje i hrane za stanovništvo. Stoga smo mi predložili promjene određenih potpora koje su bile neinvesticijske. Neke smo i smanjili, a propisali smo odvojeno alokaciju za … …/Upadica Reiner: Hvala./… … investicijske potpore Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice u Prijedlogu zakona između ostalog stoji da samo opskrbno poljoprivredno gospodarstvo da je to poljoprivrednik koji za osobne potrebe se bavi poljoprivredom, ali mu se omogućava i prodaja dobivenih proizvoda ali u neprerađenom stanju. Kako se maslinovo ulje smatra prerađevinom, tako da naši mali maslinari ne mogu pod pojmom samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo prodavati svoje maslinovo ulje. Možemo li nešto učiniti kako bi izašli im u susret i izjednačili ih sa ostalim uljaricama. Kako i što učiniti? Da li to ne staviti pod status prerađevine ili tu u ovaj članak uvrstiti i mogućnost prodaje maslinovog ulja? **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice dakle Ministarstvo poljoprivrede je predložilo određenu distinkciju između dvije vrste obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava onih koji jesu ili imaju veći potencijal postati subjekt na tržištu i oni što je isto vrijedno za ruralni prostor i za naše ciljeve i tradiciju koji nemaju takvu namjeru, ali ih želimo održati kao poljoprivredne proizvođače. Ta je distinkcija napravljena na način da je načelno granica kvantitativna vrijednost ekonomske veličine od 3000 eura, no samo opskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu dobrovoljno se registrirati kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dakle nije im obaveza kao ovima drugima, ali mogu dobrovoljno i to je rješenje ja mislim za njihovu Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo poštovana ministrice. Jasno je da ne možemo biti samodostatni u svim granama, ali evo volio bih da mi kažete u kojoj jesmo? Jesmo li u svinjskom mesu? Jesmo li u govedini? Jesmo li u mlijeku? Jesmo li jajima? Jesmo li u šećeru? Možda nijesmo. Kažete produktivnost raste. Pa ja vas pitam gdje? U stočarstvu možda? U svinjogojstvu? Pa sigurno smo po broju zaklanih grla prošle godine rekorder, ali po proizvodnji mesa ne znam. U peradarstvu? Proizvodnji jaja? U govedarstvu koliko imamo novih grla? Ili možda u ratarstvu? U proizvodnji šećerne repe? Recimo vi ste nadgledali zatvaranje dvije šećerane u Virovitici, Osijeku, Županji ima pitat ću dokle. Ili u sjemenarskoj proizvodnji možda? Zakonom smo uništili tavanuše i sjemenarsku proizvodnju u Hrvatskoj. Pa evo prosvijetlite i mene i hrvatsku javnost pa onda i naše poljoprivrednike gdje to raste? **Reiner, Željko Hvala lijepa. Pa poštovani gospodine Hajduković rekla bih da tavanuša nema veze baš neke sa sjemenarskom proizvodnjom, ali svejedno zahvaljujem na pitanju. Dakle, reći ćemo da su nam proizvodi, proizvodi, da su nam žitarice, uljarice dva do tri, pa neke čak i četiri puta u određenim godinama veće od hrvatskih nacionalnih potreba. Hvala bogu ove godine smo što se tiče proizvodnje jaja premašili 100%. Dodatno ću reći što se tiče voćnih kultura u kojima smo otprilike samodostatni možemo govoriti o mandarini, možemo govoriti nekad u određenim godinama ovisno naravno o karakteristikama sezone, jer na žalost proizvodnja u Sektoru voćarstva je opterećena poteškoćama koje proizlaze iz klimatskih promjena i elementarnih nepogoda, ali možemo govoriti o višnji, trešnji. Prošle godine smo imali rast

Hvala lijepo poštovana potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Svjedoci smo što sve Vlada čini kako bi pomogla poljoprivrednicima u intervencijama na naftu i naftne derivate, a isto tako svjedočimo brojnim prosvjedima u Europi poljoprivrednika koji te i takve potpore imaju puno manje ili možda ih i nemaju, pa bih ja volila da nam pojasnite i nama i javnosti što se to kod nas događa i dalje i čime se potpore zaista na taj način, koliko one iznose i koja je razlika između naših potpora u tom dijelu u odnosu na ostale članice EU. **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Perić na vašem pitanju. Da, svjedočimo prosvjedima diljem Europe poljoprivrednika. Poljoprivreda je kao što se ono možda će zvučat stereotipno, ali posve točno kaže proizvodnja na otvorenom podložna brojnim rizicima i izazovima mora bit ekonomska kategorija da bi bila uspješna, ali jest i sigurnosna kategorija. Od strateške je važnosti za svaku državu. Ovi prosvjedi se odvijaju moguće zbog niza razloga i zbog opterećenja kojima su izloženi poljoprivrednici koji ukazuju da je sustav potrebno i administrativno rasteretiti, da je potrebno voditi brigu o okolišu, ali i proizvodnji hrane. Što se tiče Hrvatske kad govorim o konkretnim potporama koje su razlog prosvjeda se plavi dizel prošle godine i povećao za rad gotovo drugih država članica na tome su nam jučer zahvalili i hrvatski voćari. Mi se također zalažemo za odstupanja od određenih standarda u ovim izazovnim vremenima, pa ćemo danas ili sutra vidjeti rezultate tih pregovora. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Evo nekad davno dok sam se bavio kazalištem nakon ovako uigranog dijaloga rekao bi režiser odlično to snimamo, to ste prošli. Naime, poljoprivrednici u Francuskoj, u Španjolskoj, u Italiji, u Njemačkoj, u Nizozemskoj, u Belgiji ne prosvjeduju zato što im je dosadno. Opsada Pariza ne događa se zato što oni jednostavno nemaju pametnijeg posla, zato vas otvoreno pitam poštovana gospođo ministrice doći će nam EU odredba ili uredba, ispričavam se, o zaštiti bioraznolikosti koja će dozvoliti sprječavanje poljoprivredne proizvodnje na određenim površinama. Hrvatska ima 38% površina već sada u NATURA sustavu. Kako ćete se postaviti u zaštiti hrvatske poljoprivredne proizvodnje pred navalom tih ideja o nekakvoj fantastičnoj bioraznolikosti i očuvanju okoliša, za to smo svi ali ne na račun uništavanja hrvatske poljoprivrede. Eto, zbog toga između ostalog poštovana kolegice prosvjeduju seljaci u cijeloj Europi. Hvala na odgovoru. **Reiner, Željko Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Dretar naravno da nitko nije rekao naprotiv posve suprotno je rečeno da polj… da je, da poljoprivredni prosvjedi nemaju razlog. U svakim prosvjedima uvijek ima ljudi koji imaju ozbiljnih poteškoća i razloga, ali ima onih koji se na svoj način bore protiv nekih politika …/Govornica kad govorimo o prosvjedima neki su imali problema zaista ozbiljnih sa svinjskom kugom, oni su bili manjina u prosvjedu, a neki imaju problema što Hrvatska uspostavlja registar zemljišta, registar prometa životinja i registar povezanih društava. Tako će biti i dalje. Što se tiče bioraznolikosti nije usporediva situacija Hrvatske sa zemljama koje ste nabrojili. Nikad nije usporediva situacija države koja primjerice ima 10 uvjetnih grla po hektaru poljoprivrednog zemljišta i države koja ima 0,5. Mi imamo sjajan prostor da uzmemo najbolje što je iz politika

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministre, ministrice sa suradnicima, evo Ministarstvo poljoprivrede je dosta težak sektor i jako, jako zahtjevan za posložiti sve, ali iz onog vašeg izvješća koje ste rekli da proizvodnja raste u svim sektorima to je zapravo krucijalno pitanje. Znači da ste napravili red i da sustav funkcionira. Mi smo ovdje imali priliku vidjeti ljude koji su donosili parizer i ne znam paštete itd. kad su u pitanju bile svinje i svinjska kuga, a znamo da je bilo 800 tisuća svinja sad ih ima 950. Znači da ipak, ipak se radi, ali radi se zahvaljujući redu i sustavu. Ja vam dajem podršku da to tako istraje jer trpili ste kritike koje kakvih tipova nije, nije mjesto u poljoprivredi i vjerujem da ćete istrajati na dobrobit svih nas koji želimo jesti zdravu i pravu hranu. …/Upadica Željko hvala lijepa, pa ne raste proizvodnja baš u svim sektorima, no vrijednost poljoprivredne proizvodnje, produktivnost raste i to je jedini put. Što se tiče svinja i broja svinja danas ih je otprilike oko 930 tisuća, u prosincu je bilo 960 tisuća, imali smo pojačane pojačana klanja u tom razdoblju i zato što je to tako uobičajeno za to razdoblje, a i zato zbog otegotnih prometa u mjesecima prije toga. No, ono što je još važnije od tog povećanog broja svinja jest činjenica da smo mi u siječnju prošle godine

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice, evo poljoprivrednici i struka s razlogom ne vjeruju u transparentnost svih natječaja što se tiče o dodjeli potpora jer nema nikakve mogućnosti i natječaja koji je učinak pojedinog natječaja, koliko je sredstava odobreno, koliko nije iskorišteno, koji su projekti odobreni. Sve to treba biti omogućeno na jednostavan i praktičan način poljoprivrednicima da dobiju uvid u sve ono što se planira u Ministarstvo poljoprivrede. Također nemamo niti dodatne informacije što se tiče provedbe natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta jer nigdje nemamo informacije koliko je žalbenih postupaka u tijeku, u kojoj je fazi pojedini, pojedini natječaj što se tiče na lokalnoj razini. Mislim da ministarstvo treba objedinjavati takve podatke i na vrlo jednostavan i pragmatičan način osigurati javnosti i poljoprivrednicima takve informacije. **Reiner, Željko Hvala lijepa, pa evo prvo krenimo od onoga ovaj što ću potvrditi, a to je da kao i u drugim poslovima sigurno da može biti jednostavnije i da može biti još jasnije objašnjeno, ali napredak koji je u transparentnosti i davanju podataka učinjen u mandatu ove Vlade u odnosu, nemojte se ljutiti da neke koji su bili prije toga, je svemirski. Dakle, mi smo prvi koji smo uveli isto tako mjesečno objašnjavanje javnosti kako teku natječaji za zemljište. Posljednji je bio prije par dana. Objavljeno je ukupno 303 natječaja za zemljište u mandatu, a 78 je u pripremi. Svi poljoprivrednici šalju i pojedinačni odgovor, vrlo je teško na sve to odgovarati pojedinačno ali, ali mi se ovaj doista trudimo kao i u drugim segmentima. Naravno što se tiče natječaja da moraju imati podatke, sve drugo bi bilo suprotno propisima pa bi bilo lijepo da se ipak ne govori napamet. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Dobro povredu Poslovnika je kolegica digla nakon što sam vas prozvao, ali dobro dat ćemo joj povredu Poslovnika. Izvolite. U čem je povrijeđen Poslovnik? Članak 238. govorenje neistina jer ovo ne govorimo napamet kako je ministrica optužila da govorim napamet, to nam govore zaista poljoprivrednici i takvi problemi se iskazuju i na Odboru za poljoprivredu. Znači to govore oni koji provode natječaj, koji sudjeluju na natječajima i kojih se natječaji najviše tiču. Tako da sve ovo što kažete da govorite, da govorimo napamet nije istina. Vrlo dobro znamo što se događa. Dobro, da je govorenje neistina ovdje u Hrvatskom saboru podložno Poslovniku bojim se da nikog ne bi bilo ovdje ili jako mali broj, prema tome moram vam dati opomenu jer to nije povreda Poslovnika. Kolega Šimičević je digao povredu ovdje u ovoj sabornici iznosi točne podatke onda bi to zasigurno trebala biti ministrica, pa vi nju možete demantirati, ali ne znam odakle vama ti podaci koji mogu demantirati ministricu poljoprivrede. Hvala. Dobro to ste lijepo rekli, ali to je bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa i vama dajem opomenu, druga vam je. …/Upadica: Prva, prva./… Pardon, prva, prva, oprostite, ne, ne, kolega Šašlin je dobio, ne, ne, stoji.

optužena sam da govori…, da je, ministrica bi trebala govoriti istinu, to se slažem, ministrica bi trebala govorit istinu, ona ovdje ne govori istinu, a odakle meni podaci? Podaci upravo sa Odbora za poljoprivredu HS i svih onih i svih onih koji sudjeluju i koji o problemima aktivno raspravljaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, pa dobijate opomenu, druga, sad je druga. Poštovana zastupnica Tramišak, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana ministrice, dakle poljoprivreda je jedna od važnijih stupova gospodarstva svakako Hrvatske tako i naravno drugih država, suočena s brojnim izazovima, sami ste to spomenuli i vrlo je zato važno da evo i u ovim izmjenama zakona dovedete u red upravo tamo gdje imamo veliku priliku za dodatno korištenje potpora za unaprjeđenje sektora poljoprivrede. Svakako važna tema je generacijska obnova, pričali smo ovdje i o samodostatnosti, svjesni ste toga da je potrebno da puno više sredstava se usmjeri upravo malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivredi ili OPG-ovima i zaista mi je drago da ste zauzeli takav stav o strateškom planu novom poljoprivredne politike, 3,8 milijarde eura je izdašna prilika, evo i vjerujem kako ćemo zaista omogućiti da više mladih ostane na selu, da se bavi poljoprivredom. A nedavno ste istakli da je, zapravo i u posljednjem razdoblju već vidljiv taj postotak pozitivnih promjena na bolje, pa evo možete li to malo prokomentirati. **Reiner, Željko vam lijepa, vezano za vaše pitanje i potrebnu preraspodjelu doista na mala i srednja gospodarstva, ja ću samo reći da je 2015. usvojeni Program ruralnog razvoja, preraspodjela na mala gospodarstva bila u odnosu na 10% omotnice osnovnih plaćanja, da smo mi propisali na prijedlog čak ministarstva, isključivo ministarstva 20%, da smo po preraspodjeli 4. u EU po toj mjeri, kolegice i kolege će me evo ispraviti ako nešto govorim krivo, a šta to konkretno znači reći ćemo primjerice sad, na kraju '23. u predujmu je osobnih plaćanja isplaćeno 117 milijuna eura, a preraspodjele 65 milijuna eura, nikad se to nije dogodilo, to dovoljno go…. Što se tiče generacijske obnove, na kontinentu pokazatelji dobri, pogotovo u slavonskim županijama koje su značajno iznad hrvatskog i europskog prosjeka,

u Sektor poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i ruralnog razvoja uloženo je 6,84 milijarde eura, što je velik novac. Potpuno je jasno da će uvijek postojat i postojali su oni koji na netransparentan način koriste potpore u poljoprivredi, no oni su manjina. Hrvatski poljoprivrednici ne dobivaju ništa više ili manje od drugih europskih poljoprivrednika jer smo svi korisnici Zajedničke poljoprivredne politike i bez tih novaca teško bi bilo držati glavu iznad vode uslijed klimatskih promjena,

nekim tvrtkama u vrijeme ministra Jakovine, kada je Hrvatska umalo kažnjena, da li je takvih slučajeva od 2016. do danas bilo u takvom obimu ili smo ipak učinili…/Upadica Reiner: Hvala./…neki iskorak i napredak kad je riječ o transparentnosti i korištenje europskih sredstava? Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Petir i točno je da najveći dio hrvatskih poljoprivrednika ispravno i racionalno troše javna sredstva, u potpunosti provode sve ono na što su se obvezali, točan je i podatak o potporama koji su u posljednjih 10.g. uložene u sektor, no nisu to samo bespovratne potpore, ulažu poljoprivrednici i svoja sredstva, nešto su i kompenzacije za primjenu drugih standarda, dakle i direktni, nadoknade direktnih troškova poljoprivrednika. Ono što želim reći vezano za konkretne slučajeve iz '15. i '16. ne upirući uopće prstom u poljoprivrednike koji su to koristili. Dakle, bila je riječ o školskom primjeru umjetnih stvaranja uvjeta, bila je riječ o tome da je jedna lokacija za najvažniju investicijsku mjeru doista mogla u ogromnom postotku biti podijeljena na 4 ili 5 grupacija, u 4-5

Da, tema poljoprivrede, Zakon o poljoprivredi, najmanje govorimo o Zakonu o poljoprivredi, ali okej, sve je poljoprivreda, floskule naravno koje se skroz mogu čuti, a nisu ničim potkrijepljene i to me najviše sekira ustvari što to ne daje podršku onim onim ljudima koji se bave istinski poljoprivredom. Samodostatnost, prevare, pljačke i ostale stvari nije nešto što će unaprijediti hrvatsku poljoprivredu, mislim da trebamo ciljati na ono što Europa već ima, mi možemo primijeniti. Jedna od stvari na koje se u budućnosti treba raditi, a sigurno može poboljšati hrvatsku poljoprivredu je udruživanje, udruživanje na svim i u svim sektorima poljoprivrede je jednostavno nešto bez čega nećemo moći doći do rezultata o kojima se ovdje u saboru često govori, a …/Govornik se ne razumije./…. Europski prosjek je negdje oko 40%, mi smo na svega 2-2,5%. To je ono na čega treba ciljati i s čime se treba ozbiljno početi baviti. Što se tiče poljoprivredne politike i ciljeva naravno da se oni ne mogu ostvariti u kratkom razdoblju, naravno da oni nikad, njihovo ostvarivanje neće ovisiti samo o potporama. Činjenica jest da smo dionici Zajedničke poljoprivredne politike i kao što je rekla zastupnica Petir, naši poljoprivrednici dobivaju otprilike slične potpore kao što dobivaju njihove kolegice i kolege koje su na zajedničkom tržištu, ali ono što dobivaju dodatno, to su i nacionalne potpore i tu je ova Vlada doista posebnim mjerama nastojala reagirati na izazove koji su pred osjetljivim sektorom, nastojala nadograditi zajedničku poljoprivrednu politiku, uložila ogroman trud u odobravanje takvih

nekih novih malih ljudi i na rast produktivnosti. po meni je to zaista najvažnije, a to je povećanje produktivnosti hrvatske poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. To je ono što je po meni najbitnije jer na taj način hvatamo korak sa najrazvijenijim poljoprivrednim državama i to je rezultiralo povećanom proizvodnjom i dostatnošću, odnosno povećanjem izvoza u ratarskim kulturama, uljaricama, žitaricama i sada ono što nam na neki način predstoji je finalizacija toga, odnosno stvaranje i potpora mješovitim poljoprivrednim gospodarstvima koja su se pokazala puno otpornija, kako na klimatske promjene, tako i različite pritiske geopolitičke, različite pritiske cijena, odnosno nestabilnosti tržišta,

Dakle ono, produktivnost hrvatske poljoprivrede je značajno narasla u posljednjih 10 godina, osobito, to nam pokazuju stope rasta, brzina rasta od 2017. g. No, naprijed se ne može ići ako se podaci ne komuniciraju potpuno pa treba, naravno, reći da smo mi još uvijek u donjem dijelu država po produktivnosti. No, stopa rasta teško da može biti veća. Mi smo praktično prošle godine imali produktivnost mjerenu bruto dodatnom vrijednosti po jedinici rada 9908 eura po jedinici rada, a ciljali smo, prije par godina 10 tisuća do 2030. g. Mi ćemo, naravno, revidirati taj cilj je rastao brže, no isto tako, treba reći da je ona još uvijek po jednom pokazatelju 33 ili 34%, a po drugom, po faktorskom dohotku, nešto iznad 40, možda je prošle godine bila i 44%, no, naravno da ne možemo time biti … .../Upadica: Hvala./... zadovoljni i da ćemo Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Evo, drago mi je što smo se svi složili ovdje danas ovdje da je stvarno poljoprivreda, ne samo jedna od gospodarskih grana nego stvarno jedna od najbitnijih uopće gospodarskih grana, ne samo radi samodostatnosti, nego i prije svega, proizvodnja hrane, sve što ide, a u novije vrijeme i energije, iako možda malo taj balans između proizvodnje energije i hrane bi trebao više biti potenciran na proizvodnji hrane. Pozdravljamo donošenje ovoga Zakona, s time da on propisuje i načela i nadogradnje sustava savjetovanja, ograničuje određene ovrhe i ostalo, ali htio bih vas samo na jednu stvar možda malo upozoriti, odnosno dati naglasak, a to je, evo, prošli vikend je u Gudovcu održan najveći, možemo reći, regionalni sajam pčelarstva i meda. Znamo da smo u medu samodostatni, u ostalim proizvodima, kao što je propolis, matična mliječ i ostalo, još trebamo puno proizvodnje, ali bio je i jedinstveni apel pčelara da se uvede nacionalna potpora u pčelinjoj zajednici, s obzirom na to da je med samo jedan udio u ekonomiji, a najveći doprinos pčela je upravo u oprašivanju i multipliciranju proizvodnje svega ostalog što je ima oko nas. Hvala lijepo. Marija (HDZ)** Hvala vam lijepa zastupniče Bilek. Ja ću podsjetiti da je nacionalna pčelarska omotnica godišnje povećana za 60% i da je pčelarska omotnica u 2023. g. bila prva omotnica iz novog programskog razdoblja koja je u cijelosti potvrđena. Što se tiče hrvatske proizvodnje meda, ona isto tako, previše ovisi o tome kakvi su bili klimatski uvjeti određene godine, no možemo pohvaliti i rad i upornosti i naših pčelara te kvalitetu njihovih proizvoda. Što se tiče potpora po košnici, Ministarstvo poljoprivrede njih razmatra, pri tome, ne mogu se sve potpore potpore uvesti u mandatu jedne Vlade koju svi sektori predlažu, ali treba pratiti trend pa reći da mi imamo potpore nacionalne kakve nikad nisu imali pored onog rasta iz jamstava, mi smo reagirali na komore, imamo svake godine, uvrštavamo ih u dodatne programe i to je sve za naše pčelare novost u odnosu na politike prije njih, a kad govorimo o … .../Upadica: Hvala./... proizvodima dodane vrijednosti, oni će se riješiti investicijama Poštovana ministrice, zanima me kako komentirate i kako ćete to ovim Zakonom riješiti, da na jednom savjetodavcu u agenciji, dolazi preko 500 poljoprivrednih subjekata, a poučeni iskustvom da samo privilegirani obično dolaze do informacija jer ne vjerujem da jedan savjetodavac može kvalitetno savjetovati toliko subjekata, a znamo da je ključna informacija važna za razvoj svakog poljoprivrednog subjekta i dobivanje poticaja da ne bi opet čitali kroz razne medije da se na raznim božićnim domjencima i slično dijele poticaji, lovišta i zemljišta. Zahvaljujem. **Reiner, Željko uključen./... na tom pitanju, zastupniče Kovač, a apsolutno je izazov osigurati dovoljan broj savjetnika hrvatskim poljoprivrednicima. Točno je da su, primjerice godišnje naši savjetnici pružili preko 4000, svake godine prosječno, 4000 paketa savjetničkih podrški, da im isto tako, pomažu prilikom ispunjavanja određenih obrazaca, što dodatno umanjuje njihove kapacitete na terenu, a jedno i drugo potrebno. Mi djelomično odgovaramo na to pitanje sa angažiranjem privatne savjetodavne podrške, pa smo u posljednjoj godini promijenili Program ruralnog razvoja, imali prvi natječaj, sad smo imali iz novog programskog razdoblja također prve natječaje u razdoblju 2023.-2027.g., to će sigurno ublažiti

ključnih grana iznimno značajnih za naše gospodarstvo i pozdravljam ove izmjene i dopune koje vode ka poboljšanju poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da su komunikacija i prevencija s korisnicima potpore presudni element za borbu protiv i nepravilnosti i prijevara je li predviđeno kroz savjetovanje koje provodi ministarstvo da se korisnike potpora poduči i o postupku koji će uslijediti ukoliko se utvrde odnosno sumnje na nepravilnosti? Hvala. poštovani zastupniče Radić na pitanju. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja posljednjih godina izrađuju brojne smjernice i vodiče također na temelju prethodnih iskustava, isto tako izrađuju primjere najčešće ponavljanih pod a) pogrešaka jer prvo govorimo o slučajnim pogreškama, zatim o nepravilnostima koje ne moraju biti …, a zatim o onom što smatramo sumnjom na prijevaru. Prevencija je broj jedan, vodiči i smjernice će se nastavljati raditi, pisati, radit će se poljoprivrednicima, radit će se s poljoprivrednicima Hvala lijepa ministrice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovani kolege. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, radi onih poštenih poljoprivrednika koji žive od svog rada važno je da govorimo u Saboru o ovoj temi, iako svakodnevno izlaze u medije afere iz svih resora pa tako i iz Ministarstva poljoprivrede. Zato ne možemo govoriti samo o problemima što bi trebali i svih poljoprivrednika nego evo nažalost upozoravat, a i temelj toga je i izmjena ovog zakona na sve ono što se događa u praksi i provedbi Zakona o poljoprivredi i natječaja koji su raspisani. Europski tužitelji vode 13 aktivnih slučajeva istrage prijevare s novcima za regionalni i ruralni razvoj. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kao PR projekt Vlade Andreja Plenkovića je sam sebi svrha. Objedinjuje podatke od igle do lokomotive, a kad bi povukli crtu i pogledali rezultate otprilike izgledaju ovako. Pet slavonskih županija je ostalo bez 90 tisuća stanovnika u odnosu na vrijeme prije projekta, tisuća OPG-ova je nestalo, a Slavonci i dalje imaju 15 do 20% manje plaće od državnog prosjeka. Četiri slavonske županije Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska je među 2,5% najnerazvijenijih regija u EU. Prema popisu stanovništva nitko ne živi u 192 sela, a najmanje 541 selo je na pragu izumiranja jer u njima žive do deset stanovnika, to je više ukupno od 700 sela. To je učinak svih milijardi uloženih bez analize i bez mjera usmjerenih na razvoj onako kako to ljudima na lokalnoj razini je potrebno. Kako stoji u izmjenama zakona utjecat će se na smanjenje potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpora koji se financiraju iz sredstava poljoprivrednih fondova EU, umjetno stvaranih uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, sukoba interesa, dvostrukog financiranja, usklađenje s odredbama posebnog propisa u dijelu u kojem se uređuje izuzeće od ovrha sredstava potpore mjera poljoprivredne politike itd.. Živi bili pa vidjeli jer smo svjesni da nam nešto tako zaista i nasušno treba u provedbi upravo zbog svih afera koje su proizveli oni bliski HDZ-u. U Hrvatskoj se mogu naći gotovo sve nabrojane sumnje u kršenje propisa stoga bi bilo za očekivati da se ovaj dio europskih odredbi već ranije počeo primjenjivati kako bi se mogućnost prijevara svela na minimum i prestala sramotiti Hrvatska. Ali ne, očito to nekima nije bilo u interesu pa tek sad dok su prisiljeni na to se uvodi. Sjećamo se svih izvješća o subvencijskim prijevarama i podizanju optužnice Ureda europskog javnog tužitelja protiv dvojice optuženika od kojih je jedan državni službenik, a drugi zna se bivši državni dužnosnik, zbog prijevare subvencijske i zlouporabe položaja ovlasti nakon istrage o projektu izgradnje vinarije i sadnje vinograda sufinanciranom sredstvima EU. Na zahtjev Europskog ureda za borbu protiv prijevara u studenom 2023.g. su revizori Europske komisije i Europskog revizorskog suda obavili nadzor u Ministarstvu poljoprivrede radi sumnjive isplate iz europskih fondova. Mogli bi u nedogled o svim aferama koje su mediji pisali, ali i niz toga se može naći u izvješćima, službenim izvješćima poput posebnog izvješća na razini EU identificiranje obrazaca prijevare sa eu fondovima gdje su upravo ovakvi primjeri koje sam navela prikazani kao primjer prakse prijevara u Hrvatskoj. Što se tiče zakona, predlagatelj tvrdi da će predložene izmjene i dopune zakona utjecati na kvalitetnije pružanje savjetovanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Gotovo da nema dokumenta koji izađe iz Ministarstva poljoprivrede, a da se ne spominje potreba za boljim savjetovanjem poljoprivrednika pa se pitamo kako to da ministarstvo već duže vrijeme ne uspijeva riješiti taj problem i u čijoj je to onda nadležnosti. Kontinuirano upozoravamo na to da je nedovoljno savjetodavaca na 500 poljoprivrednih subjekata, imamo jednog savjetodavca i to je ono što nikako se ne može riješiti u Ministarstvu poljoprivrede, a upravo oni su ti nadležni kako bi ključne informacije poljoprivrednici dobili na vrijeme i kako bi transparentno sudjelovali na svim natječajima. Smatramo da je jedino odgovorno ministarstvo koje je stvorilo ovako kaotičnu situaciju kada je pokušajem smanjivanja broja agencija i pripajanjem ministarstvu upropastilo relativno tada dobro organiziranu savjetodavnu službu, a i mnoge druge. Također iz svih oblika savjetovanja što se tiče zakona je izbrisano savjetovanje ribara, a ostavljeno je samo savjetovanje poljoprivrednika i šumara u čl. 7. ovog zakona. Ovdje je izbrisano, a u Zakonu o akvakulturi gdje je savjetovanju posvećena točno jedna rečenica i u Zakonu o morskom ribarstvu gdje se savjetovanje ribara spominje čak u tri rečenice, nije uvršteno, a spomenuti zakoni su doneseni prije 2 tjedna. Ako se već u Zakonu o poljoprivredi predlaže brisati savjetovanje ribara, onda je propušteno donijeti kriterije za osobe koje savjetuju ribare, potreban stupanj obrazovanja i propise, prema kojima se dobiva ovlaštenje kao što je propisano za savjetovanje i poljoprivrednika i šumoposjednika u ovom prijedlogu. Stoga se s opravdanjem pitamo što je s tim. Iako smo nebrojeno puta upozoravali na problem s kašnjenjem i provedbu pravovremenog donošenja zakonskih akata jer će u protivnom poljoprivrednici biti zakinuti za upoznavanjem sa svim svojim pravima i obvezama i prošle godine kad smo ušli u novo programsko razdoblje i kad su se počela primjenjivati nova pravila, dogodilo se upravo to. Npr. iako je produženi rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja završio 31. svibnja 2023. godine izobrazba poljoprivrednika o mogućnostima izbora i kombiniranja eko shema provodilo se još tijekom prosinca 2023. godine. Kako proizvođači nisu na vrijeme bili upoznati sa svojim mogućnostima i obvezama te zbog straha od sankcija ako ne te moći obveze sve ispuniti, uglavnom eko sheme nisu niti prijavljivali. To sigurno i povlači manje isplate potpora i kao što smo i nebrojeno puta rekli ključne informacije za savjetovanje poljoprivrednih subjekata su od krucijalne važnosti. U čl. 4. st. 4. podstavak 3, gdje se nabraja temeljem čega se mogu dobiti potpore iz strateškog plana je ispisana riječ poljoprivrednicima primjerice pa sad umjesto izravne dodjele poljoprivrednicima stoje samo izravna potpore. Možda to evo samo po sebi se podrazumijeva ili sad može izravne potpore dobiti onaj koji i nije poljoprivrednik. To je također jedan od upita koje evo do drugog čitanja, možda da se razjasni. Također je u starom zakonu korisnik imao mogućnost dopune i obrazloženja dokumentacije, sada je ta mogućnost brisana što ne smatramo povoljnim za korisnike također smatramo da do idućeg čitanja je potrebno dodatno obrazložiti takve, takve sad odluke koje su evo u skladu sa postojećim zakonom promijenjene. I što na kraju reći. Koliko god se zakonodavstvo usklađivalo sa propisima EU, a tako i sad, koliko govora bilo o sprječavanju korupcije i kriminala, sva radost i sreća da će ovim izmjenama i dopunama zakona biti bolje, nestaje izborom novog glavnog državnog odvjetnika. Ne kaže se uzalud da riba smrdi od glave i još se jednom potvrđuje dobro znana činjenica da mjerodavni u ministarstvu poljoprivrede ne obavljaju svoj posao na dobrobit poljoprivrednika kako bi kvalitetnije i na korist svih poljoprivrednika pružili informacije, zaštitili ih od moguće korupcije i kriminala i omogućili da svim onim poštenim ljudima koji se bave i žive svoju poljoprivredi, poljoprivredu omogući podrška i potpora za dobrobit svih i onih koji proizvode ali i onih koji koriste sve njihove proizvode. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

Štovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Kad govorimo o poljoprivredi ja ću reći da je ona zadnja rupa u svirali hrvatske politike i politike ove Vlade, da je u šturcu negdje sa strane i čeka da se obrati na nju pažnja i da imamo jedan krah hrvatske poljoprivredne proizvodnje. U prijevodu kada bi Hrvati trebali živjeti od onoga što proizvede hrvatska poljoprivreda, mi bi se vratili u biblijska vremena. Mi bi jest mogli pojesti pogaču od brašna, pojesti nešto ribe, a ministrica je duhovito rekla da bi mogli možda i dobiti koju mandarinu. To su oni proizvodi gdje smo mi u plusu, a kada govorimo o uspješnosti te politike onda ću reći da brojke Državnog zavoda za statistiku jasno naznačuju koje su vrijednosti hrvatske poljoprivrede. Naime ministrica je govorila o produktivnosti, o temeljnim vrijednostima vezanim uz mlade poljoprivrednike, rekla da ono što se proizvodi nije toliko bitno. Zbog čega? Pa naravno, zato što Državni zavod za statistiku je dao podatke koji jasno naznačuju da tu postoje značajni problemi. Ja ću istači da je u zadnje tri godine ulaganje u hrvatsku poljoprivrede bilo otprilike na ravnih milijardu eura, svake godine otprilike 10% više. Međutim, u isto vrijeme uz sve veća ulaganja mi imamo sve manju poljoprivrednu proizvodnju. Da budem precizniji u 3 godine, 10,5%. Da li je možda to uzrok nekakva posebnost u nekom dijelu naše poljoprivrede? Ne. Stoga što poljoprivreda pada i kad govorimo o ratarstvu i kad govorimo o stočarstvu. Naravno nešto opada više, nešto manje ali nema niti jedne grane hrvatske poljoprivrede koja bi se malo mogla pohvaliti sa porastom. Naravno najveći katastrofični pad je pad proizvodnje mlijeka, gotovo 15%. To je sama ministrica potvrdila. Možemo pričati i o padu soje, možemo govoriti o nizu drugih elemenata pada te poljoprivredne proizvodnje međutim to ne mijenja onu temeljnu činjenicu da za jednu stratešku granu hrvatskog gospodarstva ne bi očekivali ovakove probleme. Kako hrvatska poljoprivredna proizvodnja stoji u ukupnosti bruto nacionalnog dohotka Hrvatske? Naime, mi govorimo o strateškoj grani koja bi trebala što, biti temelj naše budućnosti. Međutim, podaci tog istog Državnog zavoda za statistiku pokazuju smanjenje udjela poljoprivrede u bruto nacionalnom dohotku Hrvatske sa 2,4 dogurali smo na otprilike 2%. Dakle, to uskoro će poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja biti u Državnom zavodu naznačene kao ono ostalo. Primjerice radi sada je turizam 10 puta vrjedniji u bruto nacionalnom dohotku nego cijela poljoprivreda. Ja sam bio ministar turizma i nije loše da je turizam jak i snažan, ali da je tako pala poljoprivreda to je nešto što je nečuveno. I u toj spojnici turizma i poljoprivrede, poljoprivreda bi bila očito mi… manjinski partner i to u mjeru koju nitko nije ni očekivao. Kad govorimo o uvozu i izvozu, pa postoje podaci oni jasno pokazuju da smo mi u zadnje tri godine otprilike nešto manje od 4 milijarde eura u minusu i da izvozimo nešto više, a uvozimo još više. I kad govorimo o tim podacima onda je razvidno da ti podaci ukazuju samo na jedno da netko za to mora biti odgovoran. Da li su to poljoprivrednici? Teško. Da li je to hrvatska poljoprivredna politika? Da. Problemi EU su drugačiji oni imaju više poljoprivredne proizvodnje, a mi manjak, uvijek drugačiji, uvijek na svoj način ovaj sa svojim problemima i to nije problem koji zaobilazi i nas. Ovog trenutka temeljem dakle ovih okolnosti svjedoci smo i toga da i hrvatski poljoprivrednici i njihove udruge su najavile da će zajedno sa poljoprivrednicima drugdje u Europi Francuskoj, Španjolskoj i drugdje izaći i oni na ulice. Da li će se to dogoditi vidjet ćemo, ali problemi koji su teški i koji zapravo dovode do ovakvog smanjenja svih podataka vezanih uz poljoprivredu osim jednoga, a to je porasta cijena koje je gotovo 46% gledajući smanjenje proizvodnje pokazuje samo jedno da i tu trebamo gledati onu drugu stranu. Smanjenjem te proizvodnje cijene rastu i više nego što bi očekivali i shodno tome mi smo jedna od rijetkih zemalja i možda jedina u EU gdje cijene poljoprivrednih proizvoda ne da su prestale, da padaju, nego da su nastavile rasti. Naime, manja proizvoda, manja produktivnost u ukupnosti bez obzira na ove priče od ministrice i u konačnici manja samodostatnost, a od cilja Strategije hrvatske poljoprivrede nikad dalje. Dakle, uz ovakvo smanjenje poljoprivredne proizvodnje pitao sam ministricu kada će se to zapravo dogoditi da će hrvatski poljoprivrednici moći prehraniti sve nas u Hrvatskoj ja bih rekao nikada sa ovakvim ne rastom, nego katastrofalnim padom i krahom poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Poštovane zastupnice i zastupnici čast nam je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti njegovu ekselenciju gospodina Kim Jin Pyoa predsjednika Nacionalne skupštine Republike Koreje sa izaslanstvom

poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, cijenjeni gosti iz Južne Koreje, pred nama su izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i one nam dolaze na raspravu u vrijeme dok traju prosvjedi poljoprivrednika diljem EU. Stoga ovo je i prilika osvrnuti se na poljoprivrednu politiku EU, stanje u poljoprivredi kako u EU tako i kod nas u Hrvatskoj jer to je itekako povezano. Francuski farmeri uzvikuju poprilično slične parole kao i njemački, vidimo da su se digli na noge i španjolski poljoprivrednici i svi ističu kao velike probleme preveliku regulaciju, porast troškova proizvodnje, jeftine uvozne proizvode i nametanje brojnih ograničenja i zabrana pod argumentom tzv. pod navodnicima zelenih politika o kojima se i u ovom govorilo više puta i o tome koliko one ustvari ograničavaju naše poljoprivrednike, smanjuju prinose, dižu troškove proizvodnje i vidimo sada da i Europska komisija polako pritisnuta ovim prosvjedima odustaje od tih zelenih politika. Svemu tome treba dodati rast cijene prirodnog plina i posljedično umjetnog gnojiva. Svemu tome treba dodati i uvoz jeftine ukrajinske pšenice koja bi preko EU trebala biti samo tranzitnog karaktera, znači trebala bi se samo prevesti u treće države, no nažalost dobar dio ostaje u EU i obara cijene pšenice. Na to se žale i naši ratari i to već nekoliko mjeseci. Prošle godine intenzivno su prosvjedovali i poljoprivrednici u Nizozemskoj također zbog tih ekoloških zelenih politika koje im država nameće kao dio širih politika EU. Problem je Problem je i onih 4% poljoprivredne površine koji se mora držat na ugaru, znači ne smije se obrađivati, problem je u Njemačkoj što se planira za poljoprivredna vozila ukinuti porezne olakšice, znači sve su to stvari koje imaju vrlo negativan utjecaj na poljoprivrednike, na poljoprivrednu proizvodnju i vidimo da je poljoprivrednicima dosta, ne samo ovdje u Hrvatskoj jer i ovdje su prosvjedovali. I naši ratari također najavljuju prosvjede i to Hrvatska poljoprivredna komora koja se solidarizirala sa svim poljoprivrednicima iz EU. Vidimo da i prosvjedi su urodili plodom, Europska komisija je odustala, a isto tako i nacionalne vlade su također najavile cijeli niz nekakvih olakšica i mjera koje će pomoći poljoprivrednicima. Za sada su sve te politike koje su dio Europskog zelenog plana doživjele ustvari kritike i otpor i o tome smo često govorili u našem HS-u koliko sve to skupa ima smisla, koliko to negativno utječe na naše poljoprivrednike i ograničenje upotrebe smanjenje i pesticida, i umjetnih gnojiva itd., da sada ne nabrajam. Sjetimo se da je Europska komisija dala 500 milijuna eura kako bi kupila farme u Nizozemskoj jednostavno ih zatvorila, sjetimo se oni suludih mjera smanjenja stočnog fonda u Danskoj, u Irskoj, u Nizozemskoj. Gledano generalno EU je samodostatna, ona proizvodi i više nego što je potrebno, ali ako pogledamo Hrvatsku onda je situacija daleko lošija i Nizozemci će imati dovoljno i mesa i mlijeka za svoje potrebe, ali šta će biti s nama koji uvozimo iz tih država, a oni smanjuju stočni fond, oni smanjuju proizvodnu bez upotrebe umjetnih gnojiva i pesticida, past će prinosi. I šta na kraju imamo? Imamo skupu hranu. Pogledajte samo kroz ove, ovih zadnjih nekoliko godina u strukturi same inflacije najveći dio se odnosi upravo na rast cijena hrane koja u budžetu naših kućanstava čini 40%, znači to nije malo. Ja vas moram podsjetit na Strategiju poljoprivrede koju ovaj saziv HS-a usvojio i u toj strategiji ste naveli po onoj copy-pate metodologiji jel, a naš narod bi reko vidla žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu jel, smanjit potrošnju umjetnih gnojiva, povećat udio ekološke poljoprivrede, usvojili u ovom sazivu sabora sve ono zbog čega sada poljoprivrednici prosvjeduju. Nije to loše, ali pitanje je jesmo li mi za to spremni. Očigledno nismo. Hrana je skupa, zahtjevi koje propisuje, koje promovira, koje stavlja pred poljoprivrednike Europska komisija su daleko veći nego u državama iz kojih ti jeftini proizvodi dolaze. stalno se povećava količina podataka koju treba nekome dostaviti i sve to utiče na količinu vremena koju naši poljoprivrednici troše na tu administraciju, na dostavu podataka. Znači evo i prošlih dana razgovarala sam s njima kad sam se pripremala za ovu raspravu svi se žale. Trebao bi biti na njivi al ne mora napisat pet obrazaca, četri dokumenta dostaviti onom, dostaviti onom itd.. Isto tako treba naglasiti da zajednička poljoprivredna politika EU počiva na poticajima i to obilatim i bilo kakvo smanjivanje u biti ne dolazi u obzir. Naravno, razina poticaja nije ista u svim državama, u Hrvatskoj je ona nešto veća nego recimo u Francuskoj i u principu ovo što danas imamo na našim klupama odnosi se upravo na ta izravna plaćanja, poticaje kako to kolokvijalno volimo reći jer ti obilati poticaji su naravno prostor za manipulacije, raznorazne prijevare i ne čudi onda što Europska komisija tu želi uvesti reda. Ako pogledate podatke Europskog revizorskog suda koji je napravio cijeli niz izvješća vezano za prijevare sa poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji onda vidite da ono što se otkrije je samo vrh ledene sante, to je znači možda desetak posto od ukupnih prijevara, a u konačnici ako pogledate zahtjeve i OLAF-a i Ureda europskog tužitelja od onoga što oni traže naplati se možda nekih tridesetak posto. Naravno, da Europska komisija tu želi ipak napraviti reda, sredstva su značajna i u principu žele te prijevare sa tim sredstvima svesti na minimum ili u nekakve razumne granice. No ako pogledamo ovaj prijedlog zakona koji je na našim klupama, daju se vrlo velike ovlasti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i po meni je tu glavno pitanje treba li u principu agencija koja je provedbeno tijelo, nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo, ribarstvo i mjera zajedničke organizacije tržišta dobiti tako velike ovlasti i to je potpuno legitimno pitanje. Znači mi sad stvaramo još u stvari dajemo ovlasti jednoj agenciji koje možda ona i ne bi trebala imati. Je li upravo ta agencija ono mjesto koje treba odmah reagirati? Znači ovim izmjenama i dopunama upravo ta agencija bi u postupku dodjela potpore ukoliko utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, sumnje, znači oni nisu nikakvo pravosudno tijelo, to sve može past kasnije na sudovima, ali ako oni utvrde postojanje sumnje, imaju pravo donijet mjere koje imaju izravne negativne učinke na poslovanje, privremena odgoda dodjele potpore, izbacivanje s rang liste, odgode odobrenja isplate itd. da ne nabrajam. Kolko je to uopće pravno prihvatljivo, to je jako veliki upitnik jer samo ako utvrde da postoji sumnja na prijevaru već mogu naštetit korisniku i to bez ikakvih posljedica za tu istu agenciju ako se u konačnici ispostavi da je ta sumnja bila neosnovana. Po meni to baš sa pravnom državom i nema previše smisla i daleko od toga da u Hrvatskoj nema prevara, ja ću navest samo neke koji su završili u medijima. Znači, prvi onaj medijski najinteresantniji, bivši ministar Tolušić, počinio subvencijsku prevaru jer je neistinito dao podatke znači da će navedeni njegov projekt financirat se i sredstvima kredita jedne banke mada je dobio od banke da njegov OPG ne ne zadovoljava uvjete i da kredit od banke neće dobit, znači lažirao je dokumentaciju. Tada je pomoćnik ravnatelja bio g. Antun Vujić koji je kasnije postao i ravnatelj agencije i tu je on dobio od agencije 390, skoro 400 tisuća eura odnosno nešto manje od 3 milijuna kuna. Onda je tu istraga isplate za mjeru 17 Fonda za ruralni razvoj iz kojeg je tvrtkama poput recimo Agrolagune, Vajde, Belja, Valipilea, prošle godine isplaćeno 31 milijun eura. Europski istražitelji istražuju jesu li u Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pogodovali određenim poljoprivrednim tvrtkama prilikom dodjele europskih Pa su tu malverzacije vezana uz status Mladi poljoprivrednik, pa fantomski nepostojeći nasadi smokava na otoku Jakljanu, lažirana dokumentacija opet itd., itd., itd., da ne nabrajam. Znači, daleko od toga da u Hrvatskoj nema prevara ili barem da nema postupaka vezano za te prevare koje vode evo kolko vidimo i Uredi europskog tužitelja. ja se uistinu moram malo osvrnuti i na lik i djelo g. Vujića koji je inače iz Virovitice došao sa ministrom bivšim Tolušićem, a koji je možda najpoznatiji po tome da je na Viro, on je znači čovjek koji je u agenciji, koji će sada samo na temelju osnovane sumnje, doduše ne znam, on je podnio nekakvu ostavku, jeste ju prihvatili, niste, na stranicama agencije baš nije to transparentno nešto navedeno, znači on je najpoznatiji po tome, po onoj fotografiji famoznoj gdje je na sajmu Viroexpo navodno posegnuo za domarovom ženom, što se domaru nije baš dopalo, pa ga je nokautirao i sad na internetu možete još uvijek vidjeti njegove fotografije kako u vidno alkoholiziranom stanju i poprilično bez svijesti leži na podu dvorane u kojoj se odvija Viroexpo. U nekoj civiliziranoj državi već to bi bilo dovoljno da dotični ravnatelj, da mu se ministrica zahvali i u principu da on ode sa te funkcije, no vidimo da je i nakon tog incidenta pa tu treba dodati i da je imao problema, kao i jako puno tih razno raznih dužnosnika s popunjavanjem imovinske kartice, pa je tako naveo da je naslijedio poljoprivredno zemljište koje je kupio ustvari od države i to za svega 8 tisuća kuna po hektaru. Eto to bi onako ukratko bio portret lika i djela osobe koja je obnašala dužnost ravnatelja, ne znam dal je još uvijek ravnatelj agencije već kod sumnje na prijevaru obustavit isplatu, izbacit korisnika sa rang liste itd.. Jesu li to, naravno to je HDZ-ov dužnosnik još jedan u nizu i u principu jesu li to ljudi kojima treba dati takve ovlasti ili mi sad umjetno ovim izmjenama i dopunama mada je Europska komisija imala uistinu vrlo jednu dobru, kvalitetnu, plemenitu namjeru obračunati se sa prijevarama u ovom sektoru gdje se uistinu daju vrlo velika sredstva, ali jesu li ti kadrovi koji ordiniraju po tim razno raznim agencijama upravo oni kojima treba dati tako velike ovlasti, to je pitanje na koje svi znamo odgovor, odgovor je naravno da ne treba, ali budući da živimo gdje živimo pretpostavljam da će se to i dogoditi, hvala. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Godinama ističemo kako je potrebno promijeniti pogled na poljoprivredu koju trebamo prestati gledati kao socijalnu, već trebamo gledati isključivo kao ekonomsku granu poljoprivrede. Realno, stvarnost je u zbilji suprotna. Poljoprivreda se često svodi kod sve većeg broja poljoprivrednika na stvaranje privida proizvodnje koji ne odgovara stvarnom stanju, kukanja o problemima i fokusiranje na dobivanje više novaca iz poticaja, a sve manje na proizvodnju i toga je htjeli mi priznati ili ne svakim danom sve više na štetu pravih i poštenih proizvođača i poljoprivrednika. To će trajati sve do onda kada se suočimo sa nestašicom hrane na domaćem tržištu unatoč ogromnim poticajima u poljoprivredi koji se ne koriste odgovarajuće. Rezultat takvih naših poljoprivrednih politika u proteklih 30.g. vidimo svakodnevno u proizvodnji koja je sve lošija iako su poticaji za poljoprivredu sve veći. Imaju li poljoprivrednici obaveza ako im već dajemo državnu zemlju i ogromne poticaje da proizvode dovoljno hrane za domaće potrebe ili da iz godine u godinu kukaju kako su u problemima, te stalno traže neka dodatna pomoć. Tipično razmišljanje za prosječnog stanovnika Lijepe naše, svi imaju prava, a nitko nema obaveze, tako je i u poljoprivredi, država je odgovorna zbog slabe kontrole davanja potpora jer su takve politike često nepopularne i dobivaju odmah etiketu novog udara na hrvatsku poljoprivredu za koju se vežu i politički kontekst. Ovo nije održivo i ne može ovakva primjena beskonačno trajati, potrebno je razotkriti stvarno stanje u kojem se nalaze, kako početni primatelji poticaja, tako i veliki broj onih koji zloupotrebljavaju ovakve poticajne politike. Mi kao politika često šaljemo poruke kako je potrebno krenuti sa snažnijim zaokretom u smjeru jačanja proizvodnje, okrupnjivanja posjeda, povećanja površina poljoprivrednog zemljišta, uređenja zemljišta te navodnjavanje odvodnje. Pri tome država omogućuje i daje zemlju u dugogodišnji zakup, zato bi bilo logično da se ta zemlja i obrađuje i ulaže u nju, da se proizvodi sve više, a ne sve manje. Država je i dalje najveći pojedinačni vlasnik poljoprivrednog zemljišta, natječaji za dodjelu državne poljoprivredne zemlje često izazivaju cijeli rat u selima jer je svi žele. Neki zato što im je potrebna zbog proizvodnje, a veliki broj njih zato što se na poljoprivrednom zemlju dobivaju poticaji i to je prava istina. U međuvremenu imamo sve veći uvoz i skuplju hranu iako poticajne poljoprivrede rastu, a cijene goriva su zaštićene među najnižima u Europi. Najveća razlika između nas i ostalih članica EU je ta da u Hrvatskoj gotovo trećina zemljišta koja je nekad bilo poljoprivredno, a danas izvan funkcije i većim dijelom obraslo grmljem i drvećem zbog čega dolazi do rasta divljih životinja i sve većih šteta u poljoprivredi. Godinama ne uspijevamo riješiti komasaciju odnosno okrupnjivanje poljoprivrednih parcela. Poljoprivredni proizvođači koji žele proizvoditi, koji i raspolažu većim ukupnim površinama poljoprivrednog zemljišta suočavaju se sa problemima da njihovo zemljište je uvijek uglavnom rascjepkano i nalaze se na više različitih mjesta, a tako neobjedinjeno poljoprivredno zemljište zahtijeva veće troškove i ima manji potencijal proizvodnje i to nam treba biti naš prvi cilj u narednim godinama. Što brže i što više najvrijednije poljoprivredna površina početi obrađivati i vratiti u proizvodnju, a tzv. zelenu ekoproizvodnju vezati isključivo uz lošiju kvalitetu poljoprivrednog zemljišta. Zbog ogromnih potpora rastu ekopovršine, ali bez realne ekoproizvodnje. Npr. zapuštene oranice se prezentiraju kao ekološko poljoprivredno površine. Nedavno je izjave jednog proizvođača da se dižu poticaji na sve strane, napuste njive na kojima nitko ništa ne proizvodi izazvala je bujicu nezadovoljstva među takvim poljoprivrednicima. Kontrola iz Bruxellesa utvrdila je da je samo 2% takvih poticaja opravdano, a 98% je lažno i zato nam je potrebna jača zakonska regulativa kako bi se zapravo utvrdila kako se troše ekopotpore i gdje smo u ekološkoj poljoprivredi. Da se vratimo na samu bit prijedloga ovog Zakona i izbjegavanja mogućnosti potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpore koje se financiraju iz sredstava poljoprivrednih fondova EU koji iz proračunskih sredstava RH namijenjenih poljoprivredi, HSLS smatra da je potrebno ugraditi sljedeće mjere u strategiju poljoprivrede RH i u ovaj Zakon. treba odrediti temeljem određenih zadanih mjerila državni minimum obradivih zemljišta uz moguće potpore, dokaz o vlasništvu najmu ugovoru, provjera ARKOS sustavu, drugo subjekt za moguću potporu mora deklarirati izjavom jednu, a ne više mogućih poljoprivrednih kultura koja bure posijana na navedenom zemljištu, to je važno jer postoji prosjek godišnjeg prinosa koja je u zavisnoj koleraciji sa dobivanjem poticajem i financijskim sredstvima. 3, financijskih sredstava koji se dodjeljuju, moraju biti isključivo alocirane na porezni karton subjekta, 4, putem porezne kartice i dostavljenih računa, može se lako utvrditi i utrošak poticajnih sredstava i njihovo razduživanje. Poljoprivredni inspektori svojim kontrolama utvrdit će činjenično stanje i upozoriti na moguće propuste, da li su površine obrađene i posijane. Kod dodjele poticajnih sredstava u ugovoru potrebno je naznačiti da su sredstva isključivo za nabavu repromaterijala vezana uz hektar zemljišta temeljem kojih se sredstva ostvaruju. Ukoliko su dobivana financijska sredstva potpore iskorištene u neke druge nenamjenske svrhe, korisnik dobivenih financijskih sredstava dužan je cjelokupni novčani iznos vratiti s kamatama, kao da je koristio potrošački kredit i briše se i u upisniku Ministarstva poljoprivrede. Podržavamo ovaj prijedlog Ministarstva poljoprivrede koji nastoji uvesti reda u ovom području sa ciljem što održivije, opstojnije i produktivnije poljoprivrede, ali molimo da se uzmu u obzir i naše, naši zahtjevi koji bi bili poželjni da bi taj Zakon bio što više provediv. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnici Vukas i Hajduković. Najprije poštovani zastupnik Vukas, izvolite.

izlaganje ministrice i neke replike, opet se poljoprivredna tema svela tko će kome replicirati, tko će kome reći niste u pravu ili ste u pravu i mislim da, što se mene tiče nikad tako nisam raspravljao niti ću, nego ću konkretno probati raspravljati što imamo u hrvatskoj poljoprivredi, što danas radimo, što bi trebali imati i kakvu mi hrvatsku poljoprivredu trebamo. Kada poslušamo od ministrice poljoprivrede izlaganje, onda kažemo, poljoprivredna proizvodnja raste, samodostatnost je veća nego što je bila lanjske godine te neke činjenice stoje, ali onda kada se postavi konkretno i direktno pitanje u čemu smo mi to samodostatni, onda kaže mi smo samodostatni u mandarinama i eto, malo smo u rajčici na 70% od potreba i mislim da su to stvari koje, o kojima trebamo razgovarati, da općenito vidimo kud ta naša hrvatska poljoprivreda ide jer kao što već u svim svojim raspravama kao papagaj ponavljam da nikad se više u poljoprivredu nije ulagalo, a nikad manje nismo proizvodili. Kada kažemo da se poljoprivredna proizvodnja povećala, vrijednost, pa naravno da se vrijednost poljoprivredne proizvodnje povećala kada su i cijene krajnjih proizvoda povećale se na tržištu i koju imamo istinu? Da danas na tržnici kilo brokule košta 6 eura i to su stvarni problemi. Znači u povrću nismo samodostatni jer da smo samodostatni u povrću ne bi se dogodilo da imamo kilo brokule 6 eura. Tu je bilo govora i o savjetovanju u poljoprivredi, tu je bilo govora i o kontrolama, tu je bilo govora i o ekološkoj poljoprivredi al ajmo se polako osvrnut na ono što je najbitnije kako raspolažemo poljoprivrednim zemljištom, zemljištem. Da li možemo tu nešto bolje napraviti i kako da u vođenju poljoprivredne politike budemo korektni i prema velikima ali itekako da budemo korektni i prema malim i srednjim proizvođačima. Naravno da i velikim proizvođačima koji zapošljavaju veći broj radnika, koji plaćaju sigurno i, veliki dio poreza i na dobit i na dohodak i na sve, da im treba omogućit da imaju uvjete za proizvodnju sukladno zemljama EU ali da moramo i malima i srednjima pomoći da jednostavno mogu opstati na zemlji i da mogu, da mogu proizvoditi. Prije par tjedana je bilo na Odboru za poljoprivredu smo raspravljali o nepoštenoj trgovačkoj praksi i mislim da je to tema koju moramo vratiti u eter i da je to nešto gdje moramo pomoći našim malim i srednjim proizvođačima u lancu brze opskrbe hrane, da čim prije sa njihovih površina to dođemo u lanac opskrbe hrane jer jednostavno na taj način oni mogu biti konkurentniji sigurno nego neka hrana koja dolazi iz Poljske, Mađarske ili Španjolske. Kad kažemo mi izvozimo, mi izvozimo i ministrica kaže mi smo malo povećali izvoz al onda na žalost činjenice nas demantiraju. Kad uđete u bilo koji trgovački lanac i kad odete na odjel povrća onda vidite jedan proizvod je iz Španjolske, jedan proizvod je iz Italije, jedan proizvod je iz Turske. Ima nešto malo iz Hrvatske ali bilanca je da je puno više proizvoda u povrću koji su iz, koji su koji su iz drugih zemalja nego naših Hrvatskih. Kad odete u Italiju, Španjolsku, Tursku nigdje nećete nać na policama da hrvatski proizvodi su u većem postotku zastupljeni nego njihovi domaći. To znači da u tome nismo uspjeli ono što smo trebali da budemo samodostatni. Kao što je kolega Hajduković rekao i pitao ministricu izravno pitanje ok, recite nam u čemu smo samodostatni, e pa kaže u mandarinama. A jesmo u mandarinama samodostatni, čak ih i previše imamo pa se dogodi da ti jadni poljoprivrednici u dolini Neretve gdje se mandarine i proizvode čak ne mogu ni, ni sve prodati. Znamo da smo najviše mandarina prodavali u Rusiji sa početkom rata u Ukrajini i to se poremetilo tako da to nije nikakav pokazatelj kako mi stojimo u našoj poljoprivredi. Kada je tu bilo malo riječi o proizvodnji sjemena, mi nemamo našu sjemenarsku kuću ili dvije ili tri ili pet koje bi mogle zadovoljiti hrvatsko tržište. Sami znamo kojih smo imali problema sa tvornicom mineralnih gnojiva u Kutini Petrokemijom. I tu su ušli strani partneri da bi uopće ta proizvodnja mogla opstati što znači da se strateški nismo pobrinuli da u ničemu onako strateški budemo mi mi koji ćemo voditi glavnu riječ. Što se tiče tih nekih zlouporaba novaca, sigurno da ih ima ali mislim da se mi prije svega moramo bazirati na na pomoć našim poljoprivrednicima da proizvode, jer s jedne strane aktualnu politiku ćemo čuti da su ulaganja ogromna, da su sredstva će bit sve veća i veća, a s druge strane kada pričamo na terenu sa poljoprivrednicima to nije baš i tako, a ono što će biti najgore kronični nedostatak radne snage u poljoprivredi i kada vidimo što se dogodilo što se tiče ratarske, što se tiče radne snage u voćarskoj proizvodnji, praktički je teško naći danas radnike ili radnice koji će brati jagode, trešnje, to je sve svedeno na uvoznu radnu snagu. Ima nas sve manje, znači ulažemo puno više sredstava u poljoprivredu nego ikad. Puno nas je manje u Hrvatskoj živi nego ikad, a i toliko koliko nas je malo ne možemo proizvest na vlastitim površinama u ovakvoj klimi u kojoj živimo i kvaliteti tla koje imamo, što znači da jednostavno smo negdje u strategiji poljoprivrede promašili i pitanje je da li više postoji bilo koja Vlada koja to može popraviti. Nastavit će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa ono što bi trebala biti uloga ministarstva kao regulativnog tijela je uvesti red na tržište kolegice i kolege i uvesti red i nadzor u to kako se novac, javni novac, europski novac je naš novac, na kraju troši, gdje ti poticaji idu, gdje završavaju itd. Ali mi smo u dobroj maniri već poslovične hrvatske prebirokratiziranosti ovo samo obrnuli naopako. Pa tako proizvođača silimo na tisuće i tisuće metara papirologije, na tisuće obrazaca i papira koje mora ispuniti i ispunjavati bilo, prilikom prijave za poticanje, tijekom, nakon itd., itd., a nismo u stanju iskontrolirati fizički postoje li ti nasadi te ti usjevi te voćke za koje su poticaji dani. Dakle dok to ne počnemo raditi dok ne počnemo uvoditi reda, bojim se da neće biti vajde od ma koliko novaca mi da tako kažem kolokvijalno, utočili u poljoprivredu. S druge strane mogli smo čuti od ministrice da nam proizvodnja raste. Evo dat ću vam dva primjera kako proizvodnja raste. Što se tiče jaja, u 2021. godini proizveli smo 70 milijona jaja više nego u prošle. Pa kako tu rastemo? Jesmo samodostatni barem većinom, ali također prema podacima iz Poljoprivredne komore u sezoni nam nedostaje 47 milijona jaja koje naravno uvozimo pa tako vidite na policama jaja iz Poljske i ne znam odakle. Dugo smo pričali o zelenoj i plavoj Hrvatskoj, o povezivanju, o plasmanu naših proizvoda tijekom turističke sezone, ali evo vidite kako je to u stvarnosti funkcionira. Ili u svinjogojstvu rasli smo u broju grla zamislite zato što su oni koji su kako neki kažu ilegalno pod navodnicima držali jednu ili dvije svinje, bravca, krmače sada ih prijavili. Pa ako se zalažemo za tradicionalni način života, za tradicionalnu poljoprivredu pa onda kako možete reći da netko tko je držao jedno ili dva grla za svoje potrebe to radi ilegalno. Ne stavlja na tržište, nego za svoje potrebe. Zato smo rasli kolegice i kolege, a ne zato što će nam na kraju produktivnost biti veća. Time nećemo postati samodostatni u proizvodnji svinjskog mesa itd. itd. Jako puta sam za ovom govornicom govorio o potrebi strateškog promišljanja i zaista strategiju imamo. Dugo nam je trebalo da je donesemo možda ne u najtransparentnijem obliku kako bih ja to volio ili priželjkivao, ali donijeli smo je. A donijeli smo eto da nam služi valjda za ukras da je možemo staviti u vitrinu, uokviriti prvu stranicu i reći imamo strategiju. sama smisao strategije je da svi zakonski prijedlozi, sve mjere ministarstva, politika, stavovi koje zastupamo u EU na kraju proizlaze iz te strategije. Međutim, ta strategija je toliko općenita, ta strategija je toliko promašena i da želimo to raditi ne možemo. Zašto? Ako stalno govorimo da smo dio velikog tržišta što jesmo, europskog, ako stalno govorimo da ne možemo u svemu biti samodostatni i konkurentni, pa hajmo se onda fokusirati u ono u čemu možemo biti. Možemo li biti konkurentni u proizvodnji maslinovog ulja? Pitam vas retorički jer imamo veliku konkurenciju u Španjolskoj, u Italiji, u Grčkoj. Možemo li biti konkurentniji u vinogradarstvu jer imamo veliku konkurenciju u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj opet. Možemo li biti konkurentniji u proizvodnji svinjskog mesa, suhomesnatih proizvoda, tradicijskih, autohtonih itd. itd. Evo samo nekoliko prijedloga gdje mi to možemo naći svoju nišu. Kako je Danska našla svoju nišu za svježe svinjsko meso i zapravo dansko svježe svinjsko meso dominira tržištem EU. Zašto? Pa baš zato što su cijelu svoju poljoprivrednu proizvodnju usmjerili na cilj, a cilj im je bio biti najveći proizvođač svježeg svinjskog mesa, biti najkonkurentniji cijenama i naravno da je europsko tržite zasićeno njihovim proizvodima. Naravno osim činjenice da smo dio velikog tržišta trebamo razmišljati i o sebi. I ne možemo, dakle biti samodostatni u svemu, ali u nekim strateškim stvarima moramo biti samodostatni. Pandemija corona virusa kada su se granice zatvarale, kada su neki dovodili u pitanje i zajedničko tržište EU vam je pokazalo koliko je bit biti samodostatan, koliko je bitno imati mogućnost kratkog lanca opskrba. Jer sjetite se praznih polica u našim trgovinama, sjetite se kako je to izgledalo, sjetite se nestašice određenih artikala. Dakle, o tome moramo razmišljati posebice ako uzmete u obzir rat u Ukrajini, poremećaj opskrbnih lanaca. Sada ratuju na Crvenom moru. Nemogućnost prolazaka brodova kroz Sueski kanal itd. itd. odnosno povećanje rizika, cijena. Sve će to posljedično dovoditi do porasta cijena. I ono što sada se pokazuje bitnije nego ikad jest da je poljoprivreda strateška sigurnosna gospodarska grana, jer naravno da ona mora generirati i dobit, ali također mora služiti i sigurnosnom aspektu, dakle da u trenutku ne daj bože neke velike ugroze, zatvaranja granice, kojekakvih katastrofa se moramo biti u stanju sami braniti, odnosno sami prehraniti. Što se tiče ratarstva i tu bih mogao jako dugo. Spominjala se sjemenska proizvodnja koja nam je potpuno gotovo uništena. Spomenuo sam i tavanuše, ne zato što one nužno utječu na sjemenarsku proizvodnju, nego zato što smo još jednu još jednu našu tradicionalnu granu uništili. I pitanje je, zapravo bilo bi jako zanimljivo vidjeti sada nalaze koliko autohtone vrste uspijevaju i koliko zapravo smo ih uspjeli očuvati ipak nekim i kompromisima u zakonu. Na žalost, mislim da baš i nismo. Hoćemo govoriti o proizvodnji šećera, šećerne repe. Ova ministrica je predsjedala zatvaranjem dvije šećerane sa tradicijom dužom od 100 godina. Pomogli im nisu ništa. Ostala je samo jedna. Ona u Županji i ona u Virovitici. U Osijeku se ugasila. U Virovitici je svedena na pakirnicu, a ni u Županji vjerojatno neće dugo biti tako. Jer ako pitate i same proizvođače šećerne repe reći će vam da se to sve manje i manje isplati. I da dođemo onda na kraj. Ako želimo razmišljati o Hrvatskoj kao sigurnoj zemlji u 21. stoljeću koja je na žalost puno izazova tada moramo imati jaku poljoprivredu. Ako želimo razmišljati o jakom selu, razvijenom ruralnom prostoru sa mogućnošću i perspektivom za život tada moramo govoriti o snažnoj poljoprivredi. Ako želimo govoriti o demografskoj politici, tada moramo govoriti o snažnoj poljoprivredi. Jer na žalost ovako kako su stvari sada postavljene na kraju od te tri stvari nećemo imati ništa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar, a molim lijepo da oni koji žele ćaskati u dvorani da to čine tiše ili vani, tako malo i ne ometaju govornike. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Pozdrav poštovanoj dami i gospodinu iz ministarstva, državnom tajniku sa suradnicom, kolegicama i kolegama. Što se samih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi o kojima ovdje raspravljamo tiče naravno ispred njih je onaj znak P.Z.E. što znači usklađivanje ili inkorporiranje sa europskom zakonodavnom praksom. Ima dosta izmjena. Ono što je nekako najviše upalo u oči jest stroži sustav kontrole dodjele i korištenje poticaja, apsolutno o tome trebamo voditi brigu jer znamo u proteklim godinama između ostalog time se poprilično bavio i USKOK, a eto od nedavno sa najnovijim manifetlucima starim tek nekoliko godina i Europski ured javnog tužitelja. Pogledao sam malo e-savjetovanje kao i uvijek jedna je dobra argumentacija u Članku 4. da se ne sankcionira korisnik poticaja dok malverzacija tj. eventualna malverzacija sa poticajima nije utvrđena odnosno da bi se trebala uvažiti presumpcija nevinosti uskratom sredstava samo zbog sumnje mogli bi naravno biti oštećeni i oni poljoprivrednici koji toga trena nisu krivi niti će u eventualnom kasnijem dokaznom postupku krivi biti. Vidjeli smo i odgovor, Agencija za plaćanja u obvezi je na svaku sumnju prijevare od strane korisnika postupati sve u svrhu zaštite proračuna EU. Dakle, kako ovaj odgovor tako i cijeli koncept izmjena i dopuna ide u smjeru zaštita proračuna EU. Znamo, vidjeli smo u mnogo slučajeva da su ti poticaji otišli u prazno, bilo su iskorišteni u neke potpuno druge svrhe možda poznate u većem broju slučajeva i nepoznate i dan danas su predmet postupanja Europskog ureda javnog tužitelja. Nedavni primjer kojim se pozabavila jedna nacionalna televizija je veseli kako se ono kaže rodeo krava oko Obrovca koje su navodno iz sustava poticaja jednostavno puštene u prirodu. Tamo se stanovnici i poljoprivrednici žale da im ta goveda, goveda, te krave čine naravno i štetu na usjevima na njihovim poljoprivrednim površinama. Vidjeli smo onda čak jedan katastrofalan odgovor nadležnih koji su rekli da sve te lutajuće krave ustvari treba zbrinuti na trošak jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Dakle, netko je uzeo novac, krave ili nije kupio, a ako ih je i kupio pustio ih je u divljinu i sad bi ih još trebalo novcem hrvatskih poreznih obveznika na neki način zbrinjavati. Načelno i sa pravne strane u ovim je izmjenama Zakon o poljoprivredni nema primjedbi. One su na koncu konca i naša zakonska obveza budući da smo zemlja članica EU, ali ono što stvarno upada u oči jest činjenica da poticaji u poljoprivredi rastu, a mi padamo po proizvodnji. To je nešto što nije objašnjivo niti jednom vrlo egzaktnom znanošću kao što je matematika, niti jednom jednadžbom koju bi bilo tko mogao staviti na papir, nacrtati na ploču ili zamisliti. Dakle, ako u nešto dodatno ulažemo, a imamo sve manje nešto u sustavu ne valja. Naročito kada pogledamo aktualni trenutak. Sada ću se vratiti poprilično u prošlost, evo kao jedan istaknuti geopolitičar i kolega Stier je ovdje pa će se sjetiti da je prije 2,5 tisuće godina Tukidid u svom djelu o Peloponeskim ratovima u jednom dijelu govorio, pisao koliko je bitno ustvari osigurati dovoljno hrane za stanovništvo. Dakle, to nije ideja kojoj smo se mi iz Domovinskog pokreta ili bilo tko od kolegica i kolega ovdje sjetili, domislili ili izmislili, to je priča koja nam govori jednostavno o opstanku jednog naroda, jedne civilizacije na jednom prostoru. To je geopolitička misao, autarkičnost kao što kolega Stier zna pojavljuje se i kasnije kod Hegela, jel tako kolega Stier, pojavljuje se na početcima njemačke geopolitičke škole kod Kelena, kod Racela itd., itd. i svi i dalje, a i mi dan danas ponavljamo, osnova uspjeha, osnova sigurnosti i osnova napretka svake države između ostalog jest samodostatnost u proizvodnji hrane, točka, nema dalje. Ovisnost o uvozu hrane narušava načelnu osnovnu sigurnost i održivost države na jednome prostoru. Oko toga rasprave jednostavno nema niti ovdje u saboru, niti u znanstvenom prostoru vjerujte mi. A sad onako po domaći, kraj poljoprivrede jest naravno i kraj jedne civilizacije, a onako po domaći nedavno sam to naveo na jednoj tiskovnoj, ima jedan veliki trgovački centar u kojem kupujem jer je najbliže mjestu gdje živim, tamo kupujem već godinama pa me poznaju ljudi pa mi je čovjek sa mesnice došapnuo dođi sutra imat ćemo na akciji neko meso. Ja sam došao taj sutrašnji dan, kilogram svinjskog buta u tom je centru na pultu kako se to po domaći kaže, dakle u onoj ostakljenoj vitrini bio 2 eura i 80 kilograma. Dakle, idemo sad razgovarati mimo svake politike nego ljudskim razmišljanjem. Tko je, gdje je i po kojoj cijeni kupio to meso, doveo ga od negdje, dovezao ga nekim putem, kopnenim, morskim, zračnim, ne znamo, dakle uzeo je nekakav novac, tko ga je proizveo u startu, koja ga je država primila na svoj teritorij, koja je država na njemu zaradila sve ono što država naplaćuje, koji je trgovac to uzeo pritome plativši sve ono što treba državi platiti da bi na kraju taj kilogram svinjskog buta koštao 2 eura i 80 centi? Pokušajte sada sve ove nabrojane elemente staviti u lagani izračun pa ćete vidjeti da je netko to meso najvjerojatnije kupio po cijeni od 20-ak do 30-ak euro centi po kilogramu. Svinjski but ljudi, svi koji vole pohane šnicle znaju da je to jako fino, pa tko ga može na ovome svijetu za 30 euro centi prodati. Jedemo svjetsko smeće. Kratko i jasno. Osudili smo hrvatskog građana da jede europsko i svjetsko smeće. Da jedemo nekvalitetne, da jedemo proizvode gotovo sa istekom roka trajanja, da jedemo nešto što je netko već odavno odbacio. Da ne govorim recimo o kvaliteti jedne osnovne namirnice za život kao što je krumpir, svatko u Hrvatskoj zna da ono što kupujemo u trgovačkim lancima jest katastrofa, katastrofa od kvalitete. Ne bi me iznenadilo kada bi se u budućnosti pojavila informacija da neke tvrtke na licitacijama, na dražbama u EU ili izvan nje kupuju krumpir koji je doslovno kategoriziran za preradu u stočnu hranu i onda ga uvoze u Hrvatsku i prodaju ga kome, ljudima, građanima ove zemlje, jer ako su ovakvi izračuni cijene, bojim se da na kraju kada stavimo znak jednakosti, sa druge strane mora biti taj zaključak. Što ćemo sa novim zelenom agendom, čak je i gđa. von der Leyen napravila ozbiljan korak unatrag. Kratki podaci, samo površni pregled društvenih mreža kaže, u Francuskoj u tijeku je traktorska opsada Pariza, čak smo vidjeli da su seljaci odlučili otkinuti od vlastite zemlje i umjetnim ili prirodnim gnojivom malo pošpricati pariške zgrade ne bi li naznačili snagu svoje borbe. U Italiji 1500 do 2000 traktora pomalo putuje prema Rimu. U Španjolskoj 1000 traktora ide prema Barceloni. Isti takvi prosvjedi su u Belgiji, u Njemačkoj, u Nizozemskoj, dakle ti ljudi ne izlaze na cestu, kao što sam i poštovanoj gđi. ministrici rekao jer nemaju pametnijega posla. Ti ljudi izlaze da se pobune protiv zelene agende koja je ili a) neodrživa ili b) u ovome trenutku mrtva jer ne neprovediva. Samo nekoliko razmišljanja iz pera jednog autora koji piše za New Times, a imamo pravo misliti da tamo ljudi koji pišu znaju što pišu i da taj časopis odnosno novine paze što će objaviti. Evo kažu ovako, prosvjedi poljoprivrednika u Europi najava su slijedećeg velikog političkog izazova u globalnog klimatskoj akciji, kako uzgajati hranu bez daljnjeg oštećenja klime i bioraznolikosti zemlje? Apsolutno legitimno, ne samo poljoprivredno nego i političko pitanje. Gđa. von der Leyen odustala je od ambicioznog Zakona o smanjenju upotrebe kemijskih pesticida, ublažila je niz preporuka Europske komisije o smanjenju zagađenja u poljoprivredi. To nije naravno jedini problem, poljoprivrednici u Europi ne znam zašto još uvijek ne i u Hrvatskoj prosvjeduju jer su pogođeni visokim troškovima goriva, neprovedivim zelenim propisima, nepoštenoj konkurenciji proizvođača iz zemalja u kojima je na snazi puno manji intenzitet, slabiji intenzitet ekološko-proizvodnih ograničenja. Unatoč tome moramo stvarno priznati poljoprivreda čini 30% globalnih emisija stakleničkih plinova. Je li moguće da Europa ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve pitam vas? Opet moramo nažalost priznati ili teško ili nemoguće. Promjena europske poljoprivredne prakse pokazala se iznimno teškom. U lipnju i u Europi slijede parlamentarni izbori. Što se dakle događa i sa EU i sa načinom na koji ona poima poljoprivredu? Premda nadnacionalna organizacija i EU, ako ne ona formalno, a onda barem realno oni koji žive u njoj, osjećaju problem i EU mora se zaštititi i EU jednako kao i Hrvatska stoji poprilično u sličnoj situaciji, uzimamo izuzetno zahtjevne i teško provedive zakone, uredbe, propise, mišljenja i preporuke koje donosi skupina, usudit ću se reći, činovnika bez pežorativnog značenja, ali činovnika koji možda stvarno ne znaju ima li smisla uopće ono što pišu u svojim uredbama i u svojim preporukama i naravno da to čovjeku koji živi od zemlje i na zemlji ne odgovara, sve drugo, budući da su na cesti tisuće i tisuće traktora bilo bi apsolutno nezamislivo. Podsjetit ću još jednom da je gđa. Ursula von der Leyen između ostalog rekla, samo da nađem i taj citat, da je jako, jako, jako veliki problem između ostalog održati se i u svijetu globalnih klimatskih promjena, jednako to pogađa i Hrvatsku apsolutno. Podsjećam još jednom kao čovjek koji se jako, jako, jako bori i zahvaljujem još jednom poštovanoj gđi. predsjednici saborskog Odbora za poljoprivredu, evo i ovdje nazočnoj kolegici Vukovac što smo sjedili zajedno na onoj izvanrednoj sjednici vezanoj uz obranu od tuče, između ostalog spomenuli smo tamo i ministarstvo je spomenulo da je i suša još veći problem, dakle klimatske promjene, prvenstveno suša, nakon toga tuča i onda ostale klimatske promjene u nekom manjem postotku. Suša jest klimatska promjena, no naravno čovjek se protiv nje pokušava boriti i to opet ću se vratiti daleko u prošlost nekih 5 do 6 tisuća godina unazad, navodnjavanje, dakle nije navodnjavanje izmislio Davor Dretar, navodnjavanje su izmislili tamo gdje se spajaju Eufrat i Tigris, uzeli drvenu sjekiru, napravili rupce u zemlji i proveli vodu i gle, nemoj čuda, rodila se najveća svjetska civilizacija. U našem ambicioznom planu, planu hrvatskog Ministarstva poljoprivrede do 2030. stoji nam 8% navodnjavanih poljoprivrednih površina. Molim lijepo onoga ko je napisao taj papir da ga podere, ako ništa drugo, a ono barem da bi sačuvao čisti obraz. Da, naravno da je teško. Obrana od tuče, podsjećam još jednom, operativno treba početi 1. svibnja, danas je 8. dan veljače, dakle nemamo još puno. odnosno u kojem nam je stanje radarski sustav koji je neophodan za učinkovito provođenje takvog sustava gdje su nam lansirne rampe, gdje su nam prizemni generatori, cijeli je sustav u rasulu, imamo novog ravnatelj Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda koji je i dalje po Zakonu o sustavu obrane od tuče nadležno tijelo za provođenje iste. Vidjet ćemo, zatražio sam sastanak s poštovanim gospodinom, vidjet ćemo što će i kako reći. Zaključno, zna se i jasan je stav zastupnika Domovinskog pokreta i svih onih koji žive na zemlji i od nje, moramo pojačano odlukama koje će Hrvatska donositi premda i nisu u interesu europskih činovnika zaštititi hrvatskog poljoprivrednika, zaštiti hrvatskog stočara, ribara, sve one koji ne samo da žive od svojih ruku nego od njihovih ruku, dame i gospodo, živimo mi, jednoga će dana živjeti naša djeca. Dobra i jaka poljoprivreda jest dobra i jaka Hrvatska. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala potpredsjedniče HS-a. Državni tajniče, zastupnice i zastupnici. U provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u razdoblju od 2023.g.-2027.g. države članice imaju obavezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa EU. Stoga se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetno stvaranje uvjeta, financijske korekcije i kazne za korisnike potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Propisane su i odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju, povratu sredstava, više sile, izvanrednih okolnosti. Također predloženim normativnim rješenjem osiguravaju se pravila za primjenu uredbe u pogledu agencija za plaćanje drugih tijela, financijskih upravljanja, poravnanja računa, provjera sredstava osiguranja i transparentnosti u RH. Utvrđena je i potreba dodatnog unapređenja postojećih normativnih rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora te usklađenja odredbi o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha. U dijelu prekršajnih odredbi propisuju se prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koji se vode u upisniku voćnjaka, upisniku maslinika, upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. U manjoj mjeri osigurat će se nomotehničke dorade izričaja zakonskog teksta. Obzirom da od prethodnih klubova nismo čuli niti jedan prijedlog kako unaprijed ovo zakonsko rješenje do drugoga čitanja, ja bih u ime našeg kluba dala nekoliko prijedloga pa se nadam da će Ministarstvo poljoprivrede to razmotriti. U novopredloženom članku 8. stavcima 7. i 8. bilo bi dobro odrediti rok u kojem je agencija dužna obavijestiti korisnika o nastavku provedbe projekta u slučajevima odbacivanja kaznene prijave, obustavljanja kaznenih postupaka ili pravomoćne oslobađajuće presude. St. 13. kojim se kod utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta odbija zahtjev korisnika ili ukidaju pogodnosti koje su umjetno stvorene trebalo bi doraditi. Uz čl. 14. s kojim se mijenja čl. 144. zakona te se st. 2. predlaže da agencija može donijeti odluku o povratu sredstava u slučaju administrativne pogreške nadležnog

osiguravaju mehanizme kojima se posebno osigurava neizricanje kazni ako je do neusklađenosti došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili nekog drugog tijela te ako nije bilo razumno očekivati da bi osoba na koju se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku. Rashodima u okviru zajedničke poljoprivredne politike podupiru se poljoprivreda i ruralni razvoj EU i to na sljedeće načine, izravnim plaćanjima koja se dodjeljuju poljoprivrednicima uglavnom na temelju površine poljoprivrednog zemljišta kojem pojedini korisnik raspolaže, poljoprivrednim tržišnim mjerama kojima se pomaže poljoprivrednim sektorima EU da se prilagode promjenama na tržištu, nacionalnim i regionalnim programima ruralnog razvoja država članica kojima se podupire društveni i gospodarski razvoj u ruralnim područjima i pruža potpora na temelju kriterija U razdoblju od 2018.-2020.g. izravna plaćanja u 27 država članica EU iznosila su u prosjeku 38,5 milijardi eura godišnje, a tržišne mjere i rashodi u području ruralnog razvoja u prosjeku su iznosili 2,7 milijardi

Europski revizorski sud tijekom 2022.g. napravio je nadzor utroška sredstava i zajedničke poljoprivredne politike i potom izradio izvješće za koje za koje očekuje da će pomoći Komisiji i državama članicama da razviju kapacitete za borbu protiv prijevara u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike koja je sada na snazi, stupila je na snagu 2023.g. do 2027.. Naravno različita tijela štite financiranje u okviru ZPP-a od prijevara na razini EU, ali i na nacionalnoj razini. Europski revizorski sud je utvrdio rizike povezane sa slučajevima u kojima korisnici prikrivaju kršenje uvjeta prihvatljivosti te rizike povezane sa složenošću financiranih mjera i sa nezakonitim oblicima jagme za zemljištem koje se popularno zove otimanje zemljišta, a prisutno je u državama članicama Istočne Europe. Komisija je procijenila rizike od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela da mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere donose veći rizik do drugih programa plaćanja i to možemo i mi potvrditi jer upravo uz taj segment su vezane prijevare koje su se događale i kod nas u vrijeme mandata SDP-ovog ministra Tihomira Jakovine kad su se stvarali umjetni uvjeti i pogodovalo se velikim tvrtkama. Poznato je da u strukturi poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj prevladavaju mala poljoprivredna gospodarstva. U EU postoje velike razlike između država članica po veličini poljoprivrednih gospodarstava od Malte u kojoj je prosječno gospodarstvo veličine 1,3 hektara do Češke sa prosječnim gospodarstvom od 120,8 hektara. One su uzrokovane prirodnim obilježjima, tradicijom te prioritetima poljoprivrednih politika svake države. Treba napomenuti kako je velika površina poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim zemljama rezultat komunističkog nasljeđa odnosno vremena u kojem su se poljoprivredom bavili isključivo veliki kombinati dok su mali poljoprivrednici poljoprivrednici bili marginalizirani. Veličina gospodarstva sama po sebi nije pokazatelj niti razlog konkurentnosti. To više ovisi o strukturi poljoprivredne proizvodnje. Za konkurentnu ratarsku proizvodnju važne su veće površine poljoprivrednog zemljišta ali profitabilna proizvodnja može se u drugim sektorima ostvariti i na manjim površinama. Primjerice u Italiji je prosječna površina poljoprivrednog gospodarstva 10,7 hektara, za 38% manje nego što je prosjek EU no unatoč tome Italija je sa 13,9% udjela u vrijednosti poljoprivredne proizvodnje EU treći treći najveći poljoprivredni proizvođač u EU. Zbog toga je jedan od prioriteta hrvatske poljoprivredne politike, povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, između ostalog i preusmjeravanjem u dohodovnije sektore. Također ovim putem želimo odbaciti tvrdnju da se poticaji poljoprivredi troše na netransparentan i koruptivan način. U Hrvatskoj u 2022. godini prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, bilo 106 cijelih, 106 tisuća 500 korisnika poljoprivrednih potpora, a godišnje se obave deseci revizija. Sugerirati da su zbog pojedinačnih slučajeva koji se procesuiraju, svi oni uključeni u koruptivne radnje i organizirani kriminal je uvreda Na temelju selektivno iznesenih pojedinačnih informacija ne može se davati ocjena o funkcioniranju ili nefunkcioniranju sustava potpora u Hrvatskoj. Sigurno je da moramo učiniti sve kako bi novcem poreznih obveznika gospodarili marom dobrog gospodara. Stoga kontrole trebaju biti na visokoj razini ali isto tako i podrška hrvatskim poljoprivrednicima treba biti na visokoj razini jer su oni često pritisnuti administrativnim zahtjevima, dugo dugo čekaju na odgovore nadležnih tijela što usporava ulaganja u poljoprivredu i ne doprinosi ciljevima koje smo utvrdili strategijom hrvatske poljoprivrede. Zato još jednom ovdje pozivamo na kapacitiranje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je ključna za dodjelu potpora u poljoprivredi, a moramo reći da je riječ o visokim sredstvima. U 10 godina članstva Hrvatske u EU iz EU fondova isplaćeno je 6,84 milijardi eura za hrvatsku poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i ruralni razvoj. Bez tih potpora teško bi bilo držati glavu iznad vode uslijed sve većeg utjecaja klimatskih promjena i tržišnih poremećaja koji imaju u stvari posljedice i to velike posljedice za sektor poljoprivrede, no bilo bi pogrešno tumačiti da hrvatski poljoprivrednici primaju nešto što im ne pripada i da se razlikuju od drugih europskih poljoprivrednika jer smo svi mi korisnici iste zajedničke poljoprivredne politike. Za postojeće programsko razdoblje na raspolaganju imamo 5 milijardi eura koje trebamo pametno uložiti kako bi povećali produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede i postigli generacijsku obnovu hrvatskog sela. Pri tome treba imati na umu kako su smjernice i planovi europske zelene politike ambiciozni i uvijek pozivamo na oprez kako nas ti ambiciozni ciljevi ne bi odveli u neželjenom smjeru i doveli u pitanje opstojnost naše poljoprivredne proizvodnje. Zato smo mi stava da je potrebno prepoznati i vrednovati polazne osnove svake države članice kako bismo znali procijeniti tko će podnijeti koliki teret na putu zelene tranzicije. Hrvatska već sada koristi manje pesticida i antimikrobnih sredstava od prosjeka EU, koristimo i manje mineralnih gnojiva od prosjeka EU. Po biološkoj raznolikosti u Europi smo prvi, a u svijetu među prvih nekoliko. Hrvatska je ponosna što je zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama i što nam površine pod ekološkom proizvodnjom u Hrvatskoj rastu. To su sve naše strateške prednosti. Velika pažnja posvećuje se brizi za oprašivače posebice pčele imajući na umu njihovu nezaobilaznu ulogu u proizvodnji hrane, stoga podržavamo inicijativu Odbora za poljoprivredu koji je pokrenuo politički dijalog s europskom komisijom kako bi se s europske razine uvela potpora po pčelinjoj zajednici, na taj način nagradila oprašivačka uloga pčela. Kroz niz aktivnosti koje adresiramo i pokrećemo i kroz matični odbor i kroz matično ministarstvo, želimo pokazati da je važno biti proaktivan i sudjelovati u kreiranju europskih politika jer će one u konačnici imati utjecaj na nas. Odgovornost koju imamo za našu zemlju i za naše ljude ne shvaćamo olako. Svjesni smo potencijalnih problema i rizika te u poljoprivrednicima prije svega vidimo partnere kojima dajemo maksimalnu podršku kako bi i dalje za nas proizvodili hranu, a isto takvu podršku dajemo i stanovnicima hrvatskog sela, kako bi za nas i dalje čuvali hrvatski prostor i na svemu tome što rade neizmjerno smo im zahvalni. Stojimo uz njih i oni će kao i uvijek do sada i u budućnosti imati našu potporu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Dakle, kratko ću vas vratiti u vrijeme kada su donesene presude Ustavnoga suda dakle 20. listopada 2020. na zahtjev Lider mreže Hrvatske koju je u njima zastupao odvjetnički ured Katja Jajoš iz Rijeke. Povijesne su zapravo to bile odluke nakon kojih se odnos institucija prema selu i ruralnom prostoru trebao korjenito promijeniti. Često sam u svojim izlaganjima kao i kolege, govorila o nepravdi koju trpi hrvatski poljoprivrednik od strane vlastitih institucija koje su plaćene da vode brigu o njemu. Međutim, našem poljoprivredniku sve one godine bila je onemogućena pravna zaštita i to upravo kroz odredbe samog Zakona o poljoprivredi za koje se zapravo kasnije pokazalo da su neustavne. Naime, Zakon o poljoprivredi propisao je kako akti koje donosi ministarstvo i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, dakle oni akti kojima se provodi zajednička poljoprivredna politika EU nisu upravni akti, te poljoprivrednici, odnosno korisnici mjera, dakle ranije IPA programa, kasnije programa ruralnog razvoja zapravo nemaju pravo na žalbu, odnosno nemaju pravo na pristup sudskoj zaštiti. milijuna građana koji žive na teritoriju EU imaju svoja zagarantirana prava pristupa sudu kroz pravo na podnošenje žalbe, ali ne i hrvatski poljoprivrednik. Nevjerojatno je kako je Ministarstvo poljoprivrede uz pripadajuće agencije imalo hrabrosti gledati propast hrvatskog sela, propast proizvodnje hrane i iseljavanje velikog broja ljudi znajući da su selo i poljoprivredu gurnuli u EU na slobodno tržište vezanih ruku i nogu i s povezom preko očiju. Unatoč silnim upozorenjima koja smo na različite načine slali ministarstvu otpor čini se u potpunosti ipak nismo uspjeli slomiti i tu dolazimo onda do ovog današnjeg spornog članka 14. kojim se mijenja članak 144. Zakona o poljoprivredi, te se stavkom 2. predlaže da agencija može donijeti odluku o povratu sredstava u slučaju administrativne pogreške nadležnog tijela utvrđene naknadnom administrativnom kontrolom i odnosno ili kontrolom na terenu nastale prilikom odobravanja ili isplate potpore. Ovaj prijedlog definitivno nije u skladu sa člankom 59. stavkom 5. Uredbe 20217/2116 koji propisuje da države članice osiguravaju mehanizme kojima se posebno osigurava ne izricanje kazni ako je do neusklađenosti došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili nekog drugog tijela, te ako nije bilo razumno očekivati da bi osoba na koju se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku. Zapravo je sramotno ponovno se vraćati na iste one greške koje su se u sustavu odvijale u samo vrijeme početaka provođenja programa ruralnoga razvoja. Meni se čini da zapravo trebamo ponoviti nekoliko stvari. Znači u Republici Hrvatskoj državna vlast je podijeljena između zakonodavne i izvršne vlasti koje su podložne demokratskoj kontroli građana, a time i političkom utjecaju te sudske grane vlasti koja je za razliku od ove dvije neovisna i od utjecaja one svakodnevne politike. Sukladno članku 115. Ustava propisano je da je sudbena vlast samostalna i neovisna, te da sudovi sude na temelju ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Sudovi stoga osiguravaju poštivanje prave u tumačenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata. Da bi sudovi ostvarili svoju ustavnu zadaću osiguranja primjene i poštivanja prava u Republici Hrvatskoj građanima mora biti omogućen pristup sudskoj zaštiti u situacijama kada su ugroženi njihovi pravni, odnosno pravno uređeni i utvrđeni interesi, a posebno kada o njihovim interesima odlučuju tijela sa javnim ovlastima. Drugim riječima, mi ponovno kršimo odredbe Ustava propisujući da zapravo agencija na temelju vlastite pogreške može tražiti povrat sredstava od samih korisnika u ovom slučaju od samih poljoprivrednika. Izmjenama i dopunama objavljenima u Narodnim novinama broj 42/20 a koje su stupile na snagu 8. travnja 2020. omogućeno je da se u slučajevima više sile, izvanrednih okolnosti može donijeti posebna odluka o odgodi roka za povrat neopravdano isplaćenih sredstava, te posebna odluka o načinu provođenja postupaka povrata sredstava u slučaju kada se znači utvrdilo da nešto nije u redu, odnosno da se ne može naplatiti dug od samih korisnika sredstava, a korisnicima potpora je dana mogućnost podnošenja zahtjeva za plaćanje duga na rate i nakon isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava. dakle, članak 144. Zakona o poljoprivredi stavak 3. glasio: „Dakle u slučaju neopravdanih plaćanja, Agencija za plaćanja korisnicima izdaje odluku o povratu sredstava u skladu sa člankom 54. Uredbe EU broj 13/06/2013. Korisnik je dužan uplatiti sredstva propisana Odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja i to u roku od 30 dana od dana njezine dostave ako korisnik nije izvršio povrat u propisanom roku na iznos duga nakon isteka roka obračunavala se i zakonska zatezna kamata, a onda se tim izmjenama dodalo da iznimno u slučaju i za vrijeme trajanja više sile, izvanrednih okolnosti a koje su definirane ponovno istom uredbom ministarstvo može donijeti, dakle posebnu posebnu odluku o produljenju roka. Ja ponovno postavljam pitanje i držim spornim zbog čega je to produljenje uopće bilo potrebno. Koliko je uopće poljoprivrednika koji primaju takva neopravdana sredstva, a ne mogu izvršiti povrat nepripadajućih sredstava u samom roku. Nepripadajuća sredstva su im došla na račune, samo ih je zapravo trebalo vratiti nazad. Zar nam je trebala i jedna i sada druga izmjena zakona da bi opet oprostili ili produljili rok onima koji očito, a što drugo nego kradu ovu državu. Sramotno je da se koristila izmjena Zakona o poljoprivredi, da bi se po tko zna koji put onima kojima to ne treba propuštalo ili opraštalo, odnosno produljivalo rokove za povrat neopravdanih sredstava. Ako se zapravo htjelo već produljiti rok, onda su se zapravo mogle izmijeniti odredbe stavka trećeg, dakle na rok od 60 ili eventualno 90 dana, a izmjene su iskorištene i rokovi za povrat su se produžili čak na tri godine. Tako se zapravo stvorio savršen alat da oni koji varaju mogu to raditi i dalje, ako se već pozivalo na Uredbu 1306/2013 zbog čega zapravo onda nismo primijenili da se jer i u njoj isto to piše, da se iznosi redovnih plaćanja isplaćuju u cijelosti, pa zbog čega nismo onda donijeli odluku da će se primjerice evo ove godine redovna plaćanja isplatiti do 1.4. u cijelosti. To bi našim poljoprivrednicima, onim poštenim poljoprivrednicima itekako pomoglo. Ja uporno postavljam pitanja koliko je zapravo tih ljudi koji primaju plaćanja, neopravdana plaćanja, a koja im ne pripadaju i koja nisu u stanju vratiti u nekom pristojnom roku nego im je za to potrebno čak 3 godine, a isto tako me zanima i koliko je takvih među onima koji su predložili da ne kažem napisali spomenutu izmjenu zakona. Kod ovih, ali i kod posljednjih izmjena niste se recimo sjetili vratiti članak koji govori o žalbi, da žalba na rješenje inspektora ne odgađa izvršenje rješenja ili recimo niste se sjetili napraviti izmjenu zakona na način da baš sve odluke agencije postanu upravni akti pa da se poljoprivrednici na njih mogu žaliti i dokazati da agencija u svojim odlukama griješi upravo onako kako je zapravo u presudama Ustavnoga suda od 20. listopada 2020. godine i bila sama intencija koja je sadržana u tim odlukama. Hrvatsku prati definitivno epitet daleko najgore članice EU kada su u pitanju istrage Ureda europskog javnog 2022. objavio da je u Hrvatskoj pokrenuo čak 23 istrage zbog sumnji u malverzacije s europskim novcem i to u ukupnoj vrijednosti od 313,6 milijuna eura. Iako se nakon objavljivanja tog posljednjeg izvješća koje je nama dostupno u javnosti ipak pokušala plasirati informacija kako je Hrvatska negdje oko desetog mjesta u EU po veličini malverzacija te kako su lošije od nje čak i države poput Njemačke ili Italije, takve procjene jednostavno ne mogu biti točne s obzirom na veliku razliku u ukupnim sredstvima koje pojedine države povlače iz europskih fondova. Zato oko 1,2 milijarde eura koliko se primjerice istražuje u Njemačkoj ni približno ne može biti jednako kao ovih 313 milijuna eura koliko se istražuje se istražuje u Hrvatskoj pa je i iz ovih brojki jasno razvidno da su korupcija i kriminal u Hrvatskoj na puno većoj razini nego u ostatku EU te da se i u budućnosti mogu očekivati nove istrage. Naime, ako se u ocjenu koliko se u pojedinoj državi istražuje kriminal povezan s europskim fondovima uključi i parametar o samoj veličini pojedine države kao i o sredstvima koje pojedina država povlači ispada da je Hrvatska najgora članica EU po brojkama koje je objavio sam Ured europskog javnog tužitelja. Pribroje li se tome i tri istrage naslijeđene iz 2021. kada je ured počeo raditi u Hrvatskoj su 2022. tužitelji Laure Kovesi vodili 26 istraga, a ukupna šteta nanesena kaznenim djelima procijenjena je na 324,1 milijun eura. Najviše istraga od 1. lipnja 2022., '21. pa do kraja 2022. pokrenuto jeste u Italiji, a gdje se vodilo 285 istraga zbog malverzacija s novcem iz europskih fondova i kružnih prijevara vezanih uz malverzacije s PDV-om, a ukupna vrijednost štete procijenjena je na 3,2 milijarde eura. To jeste skoro 3 milijarde eura više nego u Hrvatskoj no kada se uzme u obzir to da Italija ima gotovo 60 milijuna stanovnika ili 15 puta više stanovnika od Hrvatske onda ta razlika ipak nije toliko velika pa se čak može izračunati da bi Hrvatska s jednakim brojem stanovnika kao Italija bila predmet istraga u čak 4,6 milijardi eura ili 40-ak posto više nego li je to slučaj sa Italijom. Hrvatska još gore stoji u usporedbi s Njemačkoj u kojoj je Ured europskog javnog tužitelja vodio 114 istraga od čega je 79 pokrenuo 2022., 2022., ukupna vrijednost štete potencijalno nanesenih, nanesene istraživanjima kaznenim djela iznosi 1,78 milijardi eura od čega se zapravo najviše odnosi na prijevare vezane uz PDV. Njemačka ima 83 milijuna stanovnika ili 21 puta više stanovnika nego Hrvatska što znači da je u usporedbi s Njemačkom u Hrvatskoj u odnosu na ukupni broj stanovnika oko 3,5 puta više novca pod istragom europskog tužitelja. Hrvatska je u velikom minusu i kada su u pitanju države sa sličnom ekonomijom, pa se tako kao primjer može uzeti Grčka koja već godinama ima velike gospodarske probleme, ali kada su u pitanju istrage ureda tužitelja onda je puno bolja nego Hrvatska. U Grčkoj koja ima oko 10,5 milijuna stanovnika istražuju se slučajevi u vrijednosti od 406 milijuna eura što znači da je Hrvatska čak i od Grčke gotovo dvostruko gora. Inače u svom godišnjem izvješću Ured europskog javnog tužitelja izvijestio je da je u Hrvatskoj U izvješću se precizira da se u Hrvatskoj vodi 6 postupaka zbog zloupotrebe sredstava iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, njih 7 povezuje se malverzacijama novcem namijenjenim regionalnom razvoju. Naravno da u cijeloj ovoj priči moram pozdraviti dio predloženih izmjena i dopuna zakona koji bi trebao utjecati na smanjenje potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpora koje se financiraju iz sredstava poljoprivrednih fondova EU, onih umjetno stvarnih uvjeta kojima smo isto tako svjedočili zbog kojih Hrvatska danas isplaćuje prilično ozbiljne svote, milijunske svote iz proračuna RH o kojima zapravo javnost vrlo malo zna iako smo i na njih upozoravali, pa zatim vezano uz sam sukob interesa kojemu isto tako svjedočimo maltene na dnevnoj razini dvostrukog financiranja zatim usklađenja s odredbama posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje izuzeće od ovrha sredstava potpora mjera poljoprivredne politike, a i kvalitetnije pružanje savjetovanja poljoprivrednicima jer je ono itekako nužno i na vrlo niskim razinama, ali evo i drugim korisnicama potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, ne samim, ne samo samim poljoprivrednicima, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govorit poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala vam lijepo g. predsjedniče. Pa evo nakon klubova, nakon iznesenog mnoštva problema, pa ja bih se usudio reći i prijedloga, dozvolite mi nekoliko riječi o stanju u poljoprivredi jer ovaj zakon je usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, tu manje-više ništa nije sporno, no puno drugih stvari jest. Naravno, imamo nekih primjedbi na zakon, ali o tome smo nešto govorili i u ime kluba. Dakle, prije svega lijepo je čuti ove hvalospjeve i barem deklaratornu podršku proizvođačima, ruralnom prostoru, demografiji itd., dakle to je jako pohvalno i jako lijepo, međutim kolegice i kolege, kakva nam je stvarnost? Znači svatko ko je nogom kročio u slavonsko selo ili u, ili u ruralni prostor u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske zna da situacija je daleko od idealne i ne govorim sada o demografskoj situaciji koja je takva kakva jest i fokusirat ću se isključivo na poljoprivredu. Evo vam nekoliko primjera, jedan farmer iz Đakova imao je farmu muznih krava od 300 grla, ne tako davno čovjeku je pukao film kako mi kažemo kolokvijalno, poklao je svih 300 grla, prodao je meso, prodao je kožu, na gospodarske zgrade je stavio solare i od toga živi i kaže meni je sad super, ležim, a euri sjedaju, a kaže prije uz svu papirologiju, uz borbu sa općinom za zemlju, uz rad na zemlji, uz naravno stoku jer mnogi ljudi ne shvaćaju što znači biti stočar, vi nemate ni petka, ni svetka, vi nemate, vi ne možete doslovno djetetu na svadbu otići jer te krave treba nahraniti, treba pomuziti u određeno vrijeme, jednom ako fulate vrijeme imate problem. Jel nam to cilj da se čovjeku više isplati živjeti od solara, dakle neproduktivni neki način života ili imati proizvodnju mlijeka, proizvodnju mesa i proizvodnju kože? Imate primjer iz Baranje, iz jedne baranjske općine gdje je čovjek imao ogromne nasade jabuka, na kraju mu je, pogađate, pukao film i sve je posjekao. Zašto? Distributeri naše proizvođače voća ucjenjuju, dovezete voćke koje su prva klasa, oni vam otkupljuje po cijeni za treću i kaže uzmi ili ostavi, uzmi ili ostavi. E sad, taj netko ko je obrao jabuke, ko ih je stavio u gajbe, ko ih je stavio na kamion, ko ih je dovezao ili platio prijevoz, nema, nema izbora, nema puno izbora jel ako odluči vratiti te jabuke, prvo ne zna gdje će ih prodati, a drugo imate i trošak naravno logistike i onda uzima eto da nešto uzme da minimalizira svoj gubitak i onda vas ja pitam jel je to cilj, jel to cilj naše poljoprivrede? O ULO hladnjači u Osijeku se priča već 25.g., imamo i firmu koju je osnovala županija, koji bi cilj trebao biti znači ULO hladnjača, međutim i od te realizacije jako slaba, čak su i neke općine i neke regije unutar županije razmišljale o tome, no evo prošle su godine, 10-ljeća, ne događa se ništa, proizvođači evo konkretno jabuka, ali i drugog voća nemaju izbora nego odmah u sezoni plasirati svoje proizvode koji onda evo su izloženi ucjenama. Mogu vam dati i primjer jedne tvrtke iz Miholjca koja ne može naći dovoljno kooperanata, niti zemlje da, koje bi, na kojoj bi se uzgajao krumpir, pa ga onda uvozi iz Mađarske i iz drugih zemalja. Ne možete mi reći da zemlje nema, ima, ima i oni koji bi radili, a zašto je ne dobivaju? Pa opet imate primjer iz Miholjca jednog natječaja za zemlju koji traje skoro 10-ljeće i nije završen. Imate ogromne količine zemlje koji, kojima vam se raspolaže tako ko ovu sezonu prvi zaore njegova je. Pa jel to pravna sigurnost, je li to sigurnost proizvođača, je li to ulaganje i stimuliranje nekog da bude proizvođač? E sad dolazimo do raspolaganja državnim zemljištem koje je užasno problematično i ja se mogu složiti sa kritikama kada je to bilo centralizirano, da nije funkcioniralo najbolje, da smo imali uska grla, da su natječaji predugo trajali, itd., itd., e sad, sad je prebačeno JLS. Znate koliko Znate koliko nepravilnosti i kakvim pričama bi vam sve mogao pričati samo iz moje županije što mi pričaju poljoprivrednici, ljudi koji su ili odustali od proizvodnje ili jedva preživljavaju, zato što ne mogu doći do zemlje, a znate što im treba? A treba im reducirani izričaj, treba im članska iskaznica, onda mogu sve. Nažalost, al to je stvarnost u Slavoniji i onda u isto vrijeme se hvalimo Projektom Slavonija kojim se grade hoteli na obali, a što radimo za poljoprivredu i što radimo za ruralni prostor, što radimo za naše ljude koji još uvijek na ruralnom prostoru žive? Tradicionalno sjeme smo ubili zakonom tzv. tavanuše više nema. Ja bih, kažem kako sam rekao i u ime kluba volio bih vidjeti sada ocjenu i stanje koliko autohtonih vrsta još imamo od Šibenika, Osijeka, Virovitice, Vukovara, Županje, pa nadalje. Uništili smo ili barem predano radimo na uništavanju malih na korist velikih, a kunemo se u naše OPG-ove, male poljoprivrednike, pa čak nekad i socijalna gospodarstva itd.. Sve su to promašene politike, meni je jasno da se to ne može u 2.g. popraviti, ali u 8.g. smo mogli i s pravom očekivali puno više. Strategiju poljoprivrede smo kao što sam rekao i u ime kluba donijeli eto nekako preko koljena, dosta isforsirano, na kraju taj papir i ta strategija ne služi ničemu, doduše ništa novo ni inovativno nije ni donijelo. Ako nemamo i ne prepoznajemo strateške grane u kojima želimo dominirati ili barem biti konkurentni na velikom tržištu, a u isto vrijeme našeg proizvođače i one prednosti koje imamo ne prepoznajemo i ne podupiremo onda što više reći. Mi bi i dalje svaštarili. To tako ne ide. Fokusirajte se ali naravno pomozite i onima koji već imaju dobar i uhodan posao. Vidjeli smo kako je ministarstvo pristupa različitim krizama, poteškoćama na tržištu itd. Dakle u ovom mandatu i pod predsjedanjem ove ministrice, dvije su šećerane zatvorene, proizvodnja šećera u Hrvatskoj je gotova, nestala. Hoćemo pričati o svinjogojskom fondu, hoćemo pričati o proizvodnji jaja. Dakle još ću vam jedanput ponoviti. 70 milijuna jaja proizvodimo manje odnosno proizveli smo manje prošle godine nego 2021. Također u sezoni uvezemo oko 50 milijuna jaja zato što nemamo dovoljno. Toliko smo raspravljali o povezivanju plave i zelene Hrvatske ali vidite da tu od tog povezivanja nema ništa. Ništa niti strateški niti vizijski, jednostavno ga nema. Niti smo stimulirali proizvođače da se povezuju, okrupnjuju da zajednički nastupaju na tržištu, bilo je hvale vrijednih pokušaja da ne griješim dušu, imamo projekt slavonskog meda, imate projekt zagorskog meda. Dakle to je projekt jedne mala je županija ako ćemo uzeti hrvatski primjer koja je uspjela zaštiti svoj med zagorski med. Dakle govorimo o Krapinsko-zagorskoj županiji, takvog ga plasirati na tržište gdje on već ima i prepoznatljivost i svoje kupce. Nešto slično radimo i sa slavonskim medom ali puno kilavije i rekao bih da nam treba puno više vremena no nadam se da će rezultat biti isti ili sličan. Uspjeli smo se izboriti na europskoj razini za neke stvari što se tiče meda, a gdje Hrvatska može biti konkurentna no opet to nije ni iz bliza dovoljno da bi imali ono što, što želimo imati. I kako može našim medarima na kraju biti isplativije proizvoditi med kao, odnosno izvoziti med kao sirovinu nego ga ovdje dakle stavljati u ambalažu, prodavati i izlaziti na tržište. E zato što je naš hrvatski med neprepoznat na globalnom tržištu. tu nam recimo treba ministarstvo. To medari sami mogu do neke razine ali ne puno. Tu nam treba ministarstvo, zato nam treba strategija da takvih stvari tiče nastupimo zajedno, da brendiramo hrvatski med pa to može biti i zagorski i slavonski i dalmatinski i istarski med i da ona takvi prepoznatljivi možemo nastupati na tržištu. Onda bi se našim proizvođačima i našim pčelarima isplatilo med pakovati odnosno stavljati u ambalažu i izvoziti kao gotov proizvod, a ne kao sirovinu. Evo samo ovih nekoliko primjera vam pokazuje kakvo je stanje u poljoprivredi, kakvo je stanje u ruralnom prostoru. I još ću jedanput ponoviti. Snažna poljoprivreda nam je svima u interesu, mi ovo ne pričamo zato da bi kritizirali niti da bi samo prikazivali situaciju gorom nego što je. Ona nije dobra, a poljoprivreda je strateška, sigurnosna i demografska izuzetno bitna grana. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega u replici ministrici nešto sam pitala vezano uz ekološku poljoprivredu. Sigurno imamo prostora za rast međutim iznenadilo me zapravo, što je i ministrica sama priznala da ok, je da dolazi do porasta hektara što se tiče ekološke proizvodnje međutim i ona sama nije zadovoljna količinom eko proizvoda koji kak ti proizlaze iz tih hektara. Primam tijekom rasprave poruke, između ostaloga od jel, naših građana najveće zlo uporabe ovih potpora su u ekološkoj poljoprivredi. Zna se točno tko prosvjeduje onda nakon takvih inspekcija koje su recimo bile prošle godine itd. ko najviše mažnjava, ko za te potpore se prijavljuje na najbolja zemljišta pa onda uzgaja travu itd. Znači svi sve kak ti znaju, međutim što će se onda napraviti. Dakle koji bi trebao biti onda hodogram po vama da evo i ministarstvo, Agencija za plaćanje i svi naši poljoprivrednici koji žele pošteno pristupiti potporama

uključujući i to kako i gdje naš novac jer je europski novac naš, odlazi. Ali imate i druge primjere. Imate nelojalnu konkurenciju. Dakle mi smo obavezni provoditi regulative EU koje kao što smo čuli ima vrlo ambiciozan zeleni plan. I onda vam brani određene pesticide, određena sredstva za tretiranje bilo voća, povrća što god želite i jasno da vam onda urod kao prvo nije tako reprezentativan odnosno ne spada recimo u prvu kategoriju ili imate manji urod. Dok samo preko granice u Bosni ili Srbiji oni ne podliježu nikakvim direktivama, oni obilno koriste pesticide, uvoze ih u Hrvatsku, imaju veće prinose konkurenti su cijenom, izgledom, dakle kategorijom, a naša poljoprivreda onda i to malo što proizvede ne može plasirati. Dakle red prije svega se mora uvesti na našem tržištu. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Hajdukoviću dolazite iz Slavonije kao i ja. U svom izlaganju ste se osvrnuli na brojne probleme s kojima se susreću naši poljoprivrednici, evo ja ću naglasiti samo jedan i u principu evo molila bih vaše mišljenje vezano za sektorske potpore odnosno za broj proizvođačkih organizacija. Mi smo dugo bili na nekih 17 jel, pa se sad to u dvije godine popelo na 22. 22. proizvođačke organizacije koje imaju okvirno nekih 700 članova što je zanemarivo u odnosu na 170 tisuća OPG-ova koliko imamo ovdje u Hrvatskoj. Što bi po vašem mišljenju ministarstvo trebalo napraviti da bi osnažilo taj dio, potaknulo naše OPG-ove, poljoprivrednike, pogotovo ove male kojih je definitivno najveći, najviše nekih 120 tisuća da se uključe u proizvođačke organizacije kako bi mogli sektorske potpore povlačiti jer ovo što sad imamo po hektaru očigledno ne daje rezultate jer poticaji su tri put veći …/Upadica Reiner: Hvala./… nego kad smo ušli Hvala na pitanju kolegice i s vama se slažem, nažalost postotak proizvođača koji su udruženi je zanemariv. Oni bi prije svega trebali biti stimulirani, dakle i većim potporama, recimo, trebali bi smanjiti i pojednostaviti procese. Nama EU propisuje minimum, ali mi često idemo iznad tog minimuma pa samo da bi pristupili natječaju vam je potrebno tone i tone, da ne kažem papirologije. To i nije presudno i ne bi trebalo biti presudno ako imate dobre kontrole, ako onaj tko se javi i zna da ako novac potroši krivo ili ga je dobio, a na njega nema pravo će ga morati vratiti i platiti kaznu, drugi put mu neće pasti na pamet da se prijavi. Ako zna da je to sigurno, a ovako mnogi love i mutnom i evo onda vam se događa to da otkrijete da imamo poticaje, da imamo sredstva koja dajemo za nasade koji ne postoje. Dakle moramo imati više reda. Kad ima, kad budemo imali više reda, vjerujem da će i situacija biti puno bolja, pa i ovom segmentu udruživanja. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Hajduković. Vi ste jako lijepo rezimirali sve ono što se događa u poljoprivredi, da vas vladajući poslušaju i to vaše izlaganje od 10 minuta, znali bi naći odgovor odnosno naći rješenje na sve probleme koji trenutno štite Slavoniju. Krenut ću, evo, prvo od same zemljišne politike koja je zapravo ključna, a ona je u rukama stranke na vlasti i svjedočimo da se zapravo njome manipulira u političke svrhe. i svi znamo da je tako i tako je godinama, ali mi iz godine i godine, u godinu zapravo zbrajamo te negativne rezultate, a nismo voljni konkretne mjere poduzeti, govorite o padu proizvodnje mlijeka i dan danas imamo na selu vrlo malo, ali imamo mladih koji nemaju državnog zemljišta i neće ni doći do njega jer naravno, sve se dodjeljuje preko stranačke iskaznice. Zahvaljujem. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolegice. Imate nažalost jako puno slučajeva u kojima bi mogli pričati upravo ovome što ste spomenuli. Mladi poljoprivrednici, mladi poduzetnici koji ne mogu doći do zemlje. Mogao bih nabrajati mnoge anonimne koji se javljaju meni, kojima je uvijek, kažem, pa uložite žalbu, međutim, kaže, od toga slabe vajde jer kadija te tuži, kadija ti sudi, ali evo, recimo, imate i dokumentiranih, pa sjećam se, recimo, iz Plodova zemlje ste imali slučaj mlade obitelji iz Baranje koja također, traži zemlju za svoju proizvodnju, ne može do nje doći. Ne, općina kaže da to nije po zakonu, da to nije po planu raspolaganja zemljištem koji su donijeli, itd., itd., ali onda vam je pitanje, ionako su nam općine, pogotovo te ruralne, strašno prazne i onda općini nije u interesu zadržati jednu mladu obitelj koja želi raditi, privređivati, svoj život provesti u toj općini i onda to nije cilj zadržati. Pa dajte malo kreativnosti, što se tu tiče, posebno jer žele proizvoditi. **Sanader, Ante (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući, dakle povrijeđen je čl. 238, moram zbog javnosti reći, poljoprivrednici nemaju pravo na žalbu na provedene natječaje kojim se odlučuje o pravu na poljoprivredno zemljište. O tome sam jutros govorila i ne samo jutros, o tome smo često govorili u ovoj visokoj, u ovom visokom domu, ali jednostavno vas nema tko čuti, a to dovoljno govori o tome koliko želimo pomoći poljoprivrednicima i mljekarima. Oni nemaju pravo ni na žalbu. Zahvaljujem. Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Evo, prije sljedeće replika, molim vas da svi skupa pozdravimo učenice i učenike Srednje škole iz Ivaneca koji su naši gosti.

Jednostavno moram reagirati na vaše izlaganje obzirom da ste iznijeli niz netočnih navoda, poglavito vezano za krčenje voćnjaka na području Baranje, itd. Istina je da ima krčenja voćnjaka, međutim, često puta se to rade, evo i konkretni primjeri, vjerovatno i vi znate u Popovcu, gdje starija obitelj jednostavno više fizički nije u stanju raditi to, a djeca su uposlena u Hrvatskim šumama ili negdje, itd., jednostavno oni to krče. Međutim, s druge strane imamo cijeli niz jako pozitivnih primjera gdje mladi poljoprivrednici vrlo uspješno žive i rade od nas, sa nasadima voća u Baranji, poglavito nakon izgradnje ULO hladnjače odnosno Regionalnog distribucijskog centra u Osijeku gdje oni sada mogu skladištiti svoje proizvode, mogu parkirati svoje proizvode, mogu ih sortirati, mogu ih prodati po najpovoljnijoj cijeni onda kad je to njima najviše odgovara. Mislim da je to … .../Upadica: Vrijeme./... Hvala lijepo kolega. Samo lapsus linguae, nemaju pravo na žalbu, ja ih uvijek ohrabrujem da pišu, da to uvijek ostane pisani trag. Da pišu ministarstvu, bez obzira. Kolega, nisam govorio o Popovcu konkretno, govorio sam, recimo o Čemincu. ima dobrih primjera, ima i loših primjera, ne znam zašto do mene samo loši dolaze .../nerazumljivo/... ali ono što je poanta i ono što je problem da jako nesustavno pristupamo rješavanju tih problema, da, ULO hladnjaču smo čekali, ali čekali smo je 20 godina. Evo, otkad sam ja u politici, a u politici sam dugo, priča se o ULO hladnjači. Ali dobro, imamo je sada, ali za sada je za neke prekasno, evo, za recimo ovog gospodina iz Čeminca. Tako da vam hoću reći, previše smo vremena potrošili, previše promašenih politika, moram se postrojiti i što prije zapravo krenuti rješavati ova pitanja jer, rekao sam vam, ja vam ovo ne govorim iz neke zlobe, situacija nažalost nije dobra. Svatko tko je kročio, slavonsko selo zna. Marijana Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče, kolega Hajdukoviću. Netočno ste rekli da je Zakon o sjemenu loš i poguban za male proizvođače jer smo upravo ovdje krov vrlo dinamičnu raspravu i na poticaj Odbora za poljoprivredu kojim predsjedam utjecali na to da donesemo Zakon o sjemenu koji omogućava korištenje sjemena koji smo naslijedili od svojih baka i djedova na poljoprivrednom gospodarstvu bez certificiranja i dorade. To certificiranje i dorada se odnosi samo za one koji na tržište stavljaju svoje proizvode. Ja mislim da ćete se vi složiti sa mnom da nam je važno da imamo kvalitetno sjeme da da bi imali kasnije kvalitetnu hranu i da zato što smo država članica EU moramo slijediti i njihova pravila i ta pravila su kad je riječ o sjemenu vrlo jasna. No htjela bih vas pitati obzirom da dobro poznajete europske politike na koji način sad promatrate najnovija zbivanja koja se događaju i nezadovoljstvo poljoprivrednika uslijed zelene agende koju dosta forsira Europska komisija koja očigledno nije svima prihvatljiva. Hvala lijepa. Ja bih volio, da nisam imao vremena možda elaborirati što sam konkretno mislio o Zakonu o sjemenu. Na žalost i jesmo, mi smo rekli da ako imate sjeme da vlastitu upotrebu onda ga ne treba dorađivati, certificirati itd. No kažem, volio bih vidjeti koji su učinci toga propisa, odnosno zakona, jesmo li zaista postigli cilj. No, samo nekoliko riječi oko europske zelene politike. Ona jest vrlo ambiciozna jednostavno mislim da tu moramo naći balans između proizvodnje i zadovoljnog proizvođača i onda na kraju zadovoljnog potrošača uzimajući u obzir potrebe koje Europa za poljoprivrednim proizvodima ima. Jesmo li možda prenaglo i preagresivno krenuli u te promjene možda da, jer očito je da problemi postoje. Spominjao sam vam problem nelojalne konkurencije i Srbije i Bosne i Hercegovine koje naši proizvođači imaju zbog tih pravila, ali nadam se da će pristupanjem cijelog kontinenta Uniji ipak se to amortizirati i da ćemo naći neki balans. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Evo pomno sam vas slušao i imam osjećaj kao da ste se iznimno trudili da ne spomenete niti jedan pozitivan primjer i po mom sudu vaše izlaganje je bilo dosta ovako defetistički. Ja dolazim iz ruralne sredine iz Otoka kod Sinja. Stalno sam konstantno u kontaktu sa ljudima koji se bave raznim granama poljoprivrede i mogu reći da više-manje imajući na umu da je to zaista težak posao ljudi ostvaruju jednu solidnu egzistenciju i takvih je primjera sve više i sve više mladih ljudi uz potpore koje daju od regionalne razine, ministarstva, EU se okreće ovoj proizvodnji a na svakom od nas je također da dade svoj doprinos da ne kupuje u prodajnim centrima već kod naših proizvođača. Spomenuli ste također i pčelare. Evo na području Splitsko-dalmatinske županije imamo oko 50 000 košnica, preko 400 registriranih … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Na žalost kolega volio bih biti optimista ali nekad me realnost vrati na taj defetizam kako vi kažete. Ja se sa vama slažem. Mi bi trebali podupirati naše proizvođače, trebali bi kupovati od naših proizvođača. A gdje da kupimo? Na kućnom pragu ne možemo kupovati svi i sve, ali zato imamo recimo tržnice. Pa imate tržnicu u Osijeku, evo tu vam je gradonačelnik pa ga pitajte. Cijene koje se traže za zakup klupe su tolike, da se to ljudima na isplati. Prvo nemate toliko kupaca. Drugo, sile vas na neke nebulozne uvjete i treće na kraju vam opstaju samo prekupci i nakupci a ne proizvođači i opet gubimo ono što smo trebali napraviti. Dakle, to je čitav niz stvari oko kojih bi trebali razmišljati da mali proizvođači zbog kratkog lanca opskrbe onda mogu imati i neke pogodnosti u plasmanu svoje robe, a nemaju ih na žalost. I na kraju su na gubitku svi i oni i potrošači. Krišto. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Dame i gospodo, kada se vozite kroz Sloveniju, Italiju, Austriju ili bilo koju drugu državu gledate obrađena polja, gledate krave kako pasu i to recimo u Austriji na vrlo nepristupačnim poljima. poljima. Međutim, kad se vozite kroz Hrvatsku vidite neobrađena polja, korov i vrlo rijetko vidite krave kako pasu. Politika raseljavanja, točnije rečeno institucionalna korupcija koja je u Hrvatskoj prezentirana iselila je hrvatske građane i možemo reći razorila je proizvodnju hrane u cijeloj državi. Ovaj prijedlog izmjena zakona jest još jedna klasična prijevara Plenkovićeve Vlade, jer zakoni se u Hrvatskoj ne provode, u Hrvatskoj se zakoni krše kako bi uska skupina mogla pljačkati većinu svoga naroda. Je li proizvodnja hrane u današnjem svijetu tretirana kao nacionalna sigurnost? Jest. Koji je onda razlog da i mediji i do sada relevantne političke stranke ignoriraju uništavanje poljoprivredne proizvodnje i razaranje hrvatskoga sela? Proteklih 10 godina na poticaje u poljoprivredi isplaćeno je nestvarnih 100 milijardi kuna. Dakle, s tolikim poticajima Hrvatska bi trebala imati i pokrivati svoje potrebe, te izvoziti razne poljoprivredne proizvode, a stvarnost je kao što sam na početku i rekla da uvozimo sve. Zar nema svijesti koliki bi efekt Hrvatska imala i naravno kolika bi to prednost bila za hrvatske građane kada bi Hrvatska proizvodila hranu koja bi služila hrvatskome turizmu. Imamo situaciju da naši vodeći hoteli ne prodaju dalmatinski ili istarski pršut ili slavonsku šunku već serviraju talijansku nisko kvalitetnu šunku pod hrvatski pršut. Jesmo li ikada čuli da je netko kažnjen zbog obmane svojih kupaca? Nismo. Dakle, uzmimo samo slučaj proizvodnje mlijeka. Hrvatska proizvodnja je ispod 50% hrvatskih potreba dok Slovenija proizvede 119% svojih potreba. Upravo je ovaj podatak pokazatelj ne samo politike Plenkovićeve Vlade u pogledu poljoprivrede već politike svih Vlada u zadnjih 20 godina. Dakle, sva sposobnost Milanovića, Plenkovića i ostalih moćnika jest vidljiva na ovim sramotnim činjenicama. I kao što sam rekla nije u pitanju i nemoguće je da je u pitanju samo nesposobnost. Ovo dokazuje kriminalni nagon političkih struktura u Hrvatskoj. Hrvatska ima bogom dane uvjete za poljoprivrednu proizvodnju od Slavonije do Ravnih Kotara, od Podravine do doline Neretve. Međutim, postoje uvjeti koji stvaraju uspjeh i postoje uzroci koji stvaraju neuspjeh. Prije nekoliko mjeseci Podravka je zatvorila tvornicu za preradu rajčice u Umagu. Dakle, umjesto da tvrtka u kojoj država ima značajni vlasnički udjel, a preko mirovinskih fondova i odlučujući umjesto da ta tvrtka otvara radna mjesta ona iz zatvara. Imamo slučaj petrinjskog Gavrilovića, svi znamo da se ta privatizacija dogodila u ratnim uvjetima pod sumnjivim okolnostima, a neki kažu i pod kriminalnim okolnostima, a Gavrilović je kao što znamo kapital stekao hrvatskih poljoprivrednih proizvođača plaćajući mizerno svoje zaposlenike te koristeći tržišnu dominaciju i onda s tim kapitalom Gavrilović je dobio zastupanje McDonaldsa za cijelu Hrvatsku. I što rade ti nemoralni poduzetnici? Gavrilović ne samo da uvozi govedinu iz Austrije već čak i peciva. i peciva. Što radi hrvatska Vlada i Ministarstvo poljoprivrede da potaknu domaću proizvodnju? Jesu li Gavriloviću oduzeli poticaje? Nisu. Naglašavam da sam ja apsolutno na stajalištu tržišnog natjecanja i slobodnog poduzetništva što jesu europske vrijednosti, ali doći na sumnjiv način do vlasništva te na grbači hrvatskog radnika stvoriti veliko bogatstvo i onda u toj državi koja ti omogući prednosti da stvoriš gospodarsku moć razarati proizvodnju, e tu se hrvatska država mora braniti. Općenito pitanje poticaja jest jedan od glavnih alata pljačke Hrvatske i omogućavanja bogaćenja odabranih poduzetnika od osječkog Žita do Cromarisa Ante Vlahovića jer u Hrvatskoj se državna vlast koristi protiv hrvatskih građana. Državni inspektorat nije državna institucija već mehanizam za zaštitu monopola kao što je to i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja jer kad bi te dvije institucije radile svoj posao onda ne bi bilo dogovaranja između proizvođača i trgovaca, poticaji bi se koristili doista za poticanje poljoprivredne proizvodnje, vladao bi red na tržištu, a do izražaja bi došli sposobni, moralni, marljivi, a ne podobni i korumpirani. Upravo na opisanom stanju u poljoprivredi ponovno dolazimo do zaključka da je vladavina prava preduvjet svakog pozitivnog pomaka te pristojnog i dostojanstvenog života hrvatskih građana jer karteli, znači nezakonito dogovaranje cijena proizvoda ili usluga zabranjeni su hrvatskim ustavom i zakonom i ugovorom EU. Upravo je zato odlučujuće da u Hrvatskoj postoji Državno odvjetništvo koje će postupati po zakonu i cijela galama ovih dana oko postavljanja kompromitiranog Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika dokazuje da je vladajućim moćnicima u Hrvatskoj od životnog, egzistencijalnog značenja da pravosuđe bude kontrolirano i da ne primjenjuje zakone jer kontroliranim pravosuđem vi štitite kartele, kriminal u poticanju poljoprivredne politike i uništavanje poljoprivredne proizvodnje te omogućujete zaštitu uvozničko-švercerskog lopovluka koji je u Hrvatskoj na sceni. Taj strateški plan koji je već 2 desetljeća na sceni provede vladajuće kaste HDZ, SDP, HNS, DP i Možemo!, a istinitost ove teze potvrđuje činjenica da su nam najveći poduzetnici u Hrvatskoj upravo uvoznici koji su se inače u međuvremenu u potpunosti pogubili. Tako će Pavao Vujnovac uništavati proizvodnju hrvatskih krumpira kako bi uvozio krumpir iz Francuske ili Nizozemske. Kao što znamo Vujnovac je nastao u režiji Milanovića i Vrdoljaka, a preuzeli su ga HDZ i naravno Domovinski pokret koji je čak rekao da je napad na Vujnovca napad na Vukovar i na Hrvatsku, a Vujnovac simbolizira današnje društvene odnose u Hrvatskoj jer Vujnovac u džepu onako usput nosi ogrlicu od pola milijuna eura, a obični pošteni građanin ne može sklopiti kraj s krajem i platiti svoje životne troškove, a usput ima cijene koje su duplo veće nego što su u Njemačkoj, a plaća mu je ne znam koliko puta manja. Doista, razarački i gramzljivi mentalitet današnje vladajuće kaste čini neviđenu nepravdu ogromnoj većini hrvatskih ljudi, ali Hrvatska danas ima političku opciju koja kaže dosta je nepravde, dosta je laži i dosta je obmana. Već desetljećima se dobro smišljenim lažima upravlja i manipulira hrvatskim građanima te manipulacije su u međuvremenu došle do neviđenih apsurda. Ovih dana slušamo Plenkovića i njegove pomagače koji kažu da je 2016. godine Ivan Turudić ukinuo presudu protiv Alojzija Stepinca. Jedan tinejdžer iz 8 razreda mi kaže, pa šta je on, čudi me da nije Turudić ponovno osudio Stepinca, dakle i djeca već ismijavaju se i rugaju se tim apsurdima koje nam serviraju Plenković i moćnici koji mu pomažu. Plenkovićevom vlašću dominira jedna karakteristika, a ona glasi laž kao glavni alat vrijeđanja i vladanja. Dakle, blokiraš pravosuđe, pljačkaš građane i korumpiraš medije kako bi na svakodnevnoj bazi silovao zdrav razum hrvatskog čovjeka. Po svim europskim standardima Plenković je otvoreno korumpirani političar i to od samog početka kada je postao premijer od zastupnika Sauhe do Frane Barbarića, ali nam mediji govore da je Plenković zaslužan zato što izlazi sunce, zato što policajac prima plaću kao da je nije zaslužio ili da najveća inflacija po hrvatskim medijima uopće ne postoji, nestane. Svaka laž uvijek i svugdje kad-tad bude razobličena. U Dalmaciji postoji izreka koja kaže, ma ne smeta meni što me lažeš nego mi smeta što od mene tražiš da ti vjerujem. I zato vi koji podržavate Plenkovićevu vlast, ali i vi koji se pozivate na poštenje dokazano lopovskog SDP-a ništa niste naučili iz povijesti. Nitko vam ne daje pravo hrvatske građane držati u korupciji i u mraku i prisiljavati ih da budu drugorazredni građani EU. I zato sam odlučna u koaliciji sa hrvatskim građanima svrgnuti vaš lopovluk, privesti vas pravdi i urediti hrvatsku državi u kojoj se zakoni primjenjuju na sve jednako i nitko nije iznad zakona. Hrvatsku ćemo urediti jer samo uređena država može biti i uspješna država. Hvala vam lijepa. kroz njezin rad u Hrvatskom saboru ogromna količina mržnje i ogromna manipulacija prema hrvatskom narodu i građanima. Dakle, pod vodstvom ove Vlade hrvatsko selo i poljoprivreda su kralježnica sigurnije i ekonomski suvremenije Hrvatske u pogledu samodostatnosti, proizvodnji i opskrbe hranom. Dakle, … …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi replika poštovane Ružice Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Vidović Krišto, dakle ukupna omotnica potpora u programskom razdoblju za period do 2027. za RH iznosi 3,8 milijardi To predstavlja iznos potpora za 5 godina namijenjenih za 110 tisuća, oko 110 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nasuprot tome je uvoz, uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od čak 4,93 milijarde eura samo u 2022.g.. Jutros vam je ministrica odgovorila na vašu repliku da manipulirate brojkama, znači tko zapravo manipulira javnošću kad govori kako im je poljoprivreda važna, a očito iz ovih brojki vidljivo je da se zapravo brinu samo za uvoznike i za trgovački lobij. Zahvaljujem. **Sanader, Hvala kolegice Vukovac. Dakle, iznositi činjenice, govoriti o realnom stanju u Hrvatskoj kolege iz vladajućih struktura nazivaju mržnjom. Ja vas ne mrzim dame i gospodo, ja mrzim taj grijeh, ja mrzim te laži vaše, ja mrzim to što činite hrvatskim građanima i zato vam se mora stati na kraj. Hrvatska poljoprivreda je ogledalo društva, ogledalo onoga što činite ovoj državi, razgradnja poljoprivrede je razgradnja države, a vi to činite 20 godina. I napomenula sam, ne samo HDZ, HDZ, SDP i svi vaši jataci uništavate državu kako bi se jedna uska gramziva skupina mogla bogatiti. Tomu je došao kraj to vam jamčim. Posljedice ovog zakona odnosno one koji se žele postići njegovim donošenjem nisu upitne kad gledamo samo ovaj zakon u smislu kontrole korištenja sredstava potpora iz EU, sukoba interesa itd., to bi trebalo biti svima u cilju. Mene što ono brine je u praksi što je uvijek problem provedbe zakona odnosno kontrole primjena zakona RH na terenu. Ali ono što me još više brine već desetljećima je da nema prave strategije, nama smjera, nema cilja. A uvoz ubija hrvatsko selo, uvoz ubija hrvatsko gospodarstvo i većina građana RH jedu uvoznu hranu loše kvalitete jer si svojim plaćama, a još manje svojim mirovinama ne mogu priuštiti onu kvalitetnu. A hrvatski poljoprivrednik koji zna proizvesti i proizvodi kvalitetnu ne može proizvesti konkurentan proizvod zbog više faktora, samim time poljoprivredna proizvodanja u Hrvatskoj pada štogod pričali vidimo postotke tko ih zna čitat. Selo napuštaju ljudi u najboljim godinama, a oni koji ostaju dobar dio njih napušta i poljoprivredu. I gledajući situaciju u Europi zadnjih dana i tjedana ono što me posebno brine je budućnost hrvatske poljoprivrede kad vidim što se događa u zemljama poput Njemačke i Francuske, a znamo da mi kasnimo u svemu pa tako i u tim prosvjedima vjerojatno ćemo kasnit neko vrijeme odnosno situacijom koja bi se mogla prenijeti i na naše gospodarstvo. I zbog toga apeliram još ovih par sekundi što imam sve zajedno da da još na jedan način pokušamo pomoći hrvatskom seljaku, hrvatskom poljoprivredu jer sve ovo što se čini nije dosta, njima najviše što treba je zapravo jedan strateški pristup, a ne ovaj vatrogasni koji se događa.

Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Mislim da je bitno ponoviti određene brojke kako bi svi skupa shvatili gdje smo. vrijednost poljoprivredne proizvodnje za zemlje članice EU njih 27 u 2021.g. izražene u tržišnim cijenama po hektaru prosječno je 2.796 eura, a prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje u RH u 2021.g. je bila tek 1.861 euro što predstavlja 67% prosjeka prosjeka EU. Naravno da ne trebam spominjati da su članice koje imaju najveću vrijednost proizvodnje Nizozemska pa ću izdvojit brojku 16.896 eura po hektru, Malta 11.324, Belgija 7.463, mislim gdje se tu Hrvatska nalazi A produktivnost rada u poljoprivredi u RH je tek oko 31% eu prosjeka, ekonomska vrijednost poljoprivrednog gospodarstva nam je na razini 35% prosjeka u strukturi poljoprivrednih gospodarstava nam je više od 70% od 70% poljoprivrednih gospodarstava koja su manja od pet hektara površine zemljišta s kojim raspolažu. Znači kada govorimo o dohotku naših poljoprivrednika pa zapravo možemo zaključiti da njihov dohodak uopće niti ne postoje, postoje samo ogromni gubici gubici koji ugrožavaju egzistenciju poljoprivredne proizvodnje. Ovakva dosadašnja ekonomska logika koja se provlači kroz Hrvatsku više nije održiva, njome zapravo trajno ugrožavamo opskrbu hranom, poljoprivredna gospodarstva koja imamo u Hrvatskoj više čak nemaju uvjete niti za dostojanstven život. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Stanka je odobrena. Jeste suglasni da nastavimo? Može, hvala. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Nikše Vukasa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Za početak ću reći da nikoga ne mrzim i da cijela moja ova rasprava o poljoprivredi će bit da vidimo kako nam je trenutačno stanje i što može biti bolje. Mislim da općenito sve naše rasprave u Saboru ne bi trebali ić u nikakvu dimenziju mržnje nego jednostavno da argumentiramo razgovorom. S jedne strane naravno vladajući će prikazati da je sve dobro, da je sve odlično, a eto da možda ponegdje ima neki mali problemčić, ali šta je to spram svih tih milijuna koje smo donijeli donijeli u Hrvatsku i uložili u poljoprivredu. Naravno da mi iz oporbe uvijek smatramo da može biti bolje i da jednostavno moramo biti svjesni da hrvatska poljoprivreda nije neki bankomat i grana poljoprivrede koja će bit da bi se na njoj brusila neka statistika. Kada bi mi imali stvarnu proizvodnju i kada bi ta naša proizvodnja stvarno bila takva da bi mi mogli proizvesti sve za naše potrebe u Hrvatskoj i da praktički nismo ovisni o uvozu, o ničemu e ona bi ja prvi rekao, gospodo svaka čast napravili smo sve što treba. Tu smo se danas kroz ovu raspravu malo dotakli i ekološke poljoprivrede, dotakli smo se i kontrole tih poticaja, dotakli smo se i svih tih administrativnih problema koji muću poljoprivrednike. Ajmo sad redom. Što se tiče ekološke poljoprivrede uvijek pričamo o povećanju hektara i tu je ministrica dobro rekla da ona može biti zadovoljna sa hektarima i nekim povećanjem, ali da nije zadovoljna sa proizvodnjom ekoloških proizvoda. I kada bi napravili neku komparaciju koliko se ulaže u ekološku poljoprivredu, koli… ko… kolike su površine pod ekološkom poljoprivredom, a koliki je stvarni proizvod koji smo plasirali na hrvatske poli… police, e onda bi to bila jedna sasvim druga priča i tu bi vidili da imamo stvarni problem. Ono što nije dobro s jedne strane što smo napravili u hrvatskoj poljoprivredi da veliki ko ja tu i pozdravljam, nemam ništa protiv njih su ogromnu razliku napravili spram srednjih i malih, a npr. mali poljoprivrednici, srednji poljoprivrednici bi trebali bit kičma opstanka hrvatskog čovjeka na selu. Prije 22 godine kada sam počeo raditi tu u okolici Zagreba u jednoj poljoprivrednoj firmi odlaskom na posao nisi mogao praktički da ne staneš jednom, dvaput da seljaci prođu sa kravama na pašu, to danas je nemoguće vidit. I to je stvarno stanje poljoprivrede. Mi možemo pričati što god oćemo, koliko smo uložili novaca, što smo napravili, sigurno da su se napravile i hladnjače. Je li dobro da se napravi hladnjača? Je. Je li dobro da smo pomogli tehnološki Je li dobro da smo pomogli tehnološki našim vinarima, proizvođačima džemova, našim pčelarima, ali je činjenica da nema proizvoda. I ono moje ključno pitanje će uvijek biti gdje su proizvodi, jer mi moramo selo sačuvati i zbog neke naše tradicije, zbog kulturnog dobra. Tko će živiti na tom selu? Pa ja sam se našilo mojima u Dubrovniku na festi Sv.Vlaha prije 2-3 dana da će za 30-40 godina festanjul bit Filipinac ili Pakistanac. Nemam ništa protiv nikoga tko dolazi u Hrvatsku radit, ali mi morat vodit računa kako ćemo te prostore naše sačuvati ako ne pomognemo malim poljoprivrednicima kroz sekundarnu djelatnost. Kolega je spomenu Otok Otok kod Sinja, svaka čast ljudima koji od poljoprivredne u Otoku kod Sinja mogu živjet, ali ja mislim kad bi išli napraviti statistiku i kad bi rekli na određeni broj stanovnika koliko se ljudi u Otoku kod Sinja bavi poljoprivrednom i da im je to primarna djelatnost i da od toga mogu živiti mislim da bi ti rezultati bili poražavajući, ali sigurno kao sekundarna djelatnost da možemo tamo imat dobre poljoprivredne proizvođače, da ih možemo naslonit na turizam, da možemo im pomoći da svoje proizvode plasiranju u hotele. A jesmo li to napravili? Nismo, jer da smo to napravili ne bi se događala činjenica da u poljoprivredi više nema radne snage. Pa koliko naših, naših poljoprivrednika OPG-ovaca jednostavno smanjuju proizvodnju, osnovni poticaji ostaju jer su po jedinici površine jer nemaju radne snage. Pa i mi moramo toj istini pogledati u oči i vidjeti šta ćemo tu napraviti, ali to se radi u strategiji. Jel šta se nama dogodi? Mi napravimo super strategiju samo za krivu zemlji. Ta strategija je za Austriju, za Švicarsku, za Njemačku, ta strategija nije za nas. Pa ja sam se jučer vratio iz Slavonije, ne idem često u Slavoniju, a ljudi moji to nije slika jedne kako bi se reklo agrarne perspektivne regije u koju se ljudi mo… u kojoj ljudi mogu ostati, a kamoli da probamo napraviti neku politiku da naše, da našu, naše Slavonce vratimo iz Irske, iz Njemačke, pa niko vam se neće vratiti, ali onda je tu problem i kvalitete života na selu i vrtića i škola i razno raznih popratnih sadržaja koje smo propustili napraviti. to je činjenica da poljoprivreda nije samo hoćemo li mi proizvest toliko i toliko tona pšenice, toliko i toliko tona kukuruza, hoćemo li imat svoja jaja, neki svoj sir nego to je činjenica da imamo prekrasnu zemlju koja je ostala pusta. Negdje smo pogriješili. Gdje smo pogriješili? Pa ajmo sjest konsensualno da vidimo šta se može napraviti, jer ako ćemo samo evo danas cijeli dan rasprava nitko ne priča o tehnologiji, nitko ne priča o proizvodnji, nitko ne priča od proizvodu, samo se priča koliko se povuklo novaca i koliko je to u odnosu na lani. I kad je poljoprivreda postala samo ta priča koliko se uložilo novaca, o proizvodnji niko ne priča, savjetodavne službe su se ugasile, stariji ljudi pomalo umiru, a mladi ne nastavljaju tu tradiciju poljoprivrede. Imali smo na odboru prije ne znam koliko 2-3 tjedna saborski odbor gdje su bili mali, udruga ovih malih ratara pa neka moja rasprava bila kao ajmo vidjet možemo li im preko robnih rezervi barem otkup njihovog žita da u početku im se ubije ta cijena, onda se digne ovaj iz Ervačić tajkun koji kaže šta bi se mi trebali vraćati u plansku poljoprivredu, ja mogu prodat svoje proizvode u Njemačku u trgovački taj lanac da ih ne reklamiram, u Englesku, a možeš prijatelju kad ti je država pogodovala u svemu i kad je stala iza tebe, a u saborskom odboru s druge strane imaš saborski Odbor za predstavke i pritužbe di bi tri čovjeka trebalo zaposliti samo da žalbe na toga čovjeka koji, koji pišu mještani koji žive u selima i gradovima gdje on ima proizvodnju što svaki dan praktički ode, pustili gnojnice u ribnjak, ne poštuje ovaj zakon, ne poštuje onaj zakon i onda se takav čovjek digne i kaže šta bi mi, vi mali htjeli pa mi veliki možemo što god hoćemo. Eh to je problem i zato velikih je ostalo koliko ih je ostalo, novih velikih ne može biti jer nema poljoprivrednih površina, ne može ih bit, ali probajmo sačuvat male. Probajmo sačuvat male da im pomognemo jer kao što sam rekao to je i kulturna baština jer ako izgubimo naše ljude na selu kome će kome će biti kulturno umjetnička društva, Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni, tko će to naslijediti, pa nema nas sad u cijeloj državi možda 3,5 miliona stanovnika. Na godinu ćemo imat 500 tisuća uvozne radne snage i mi sad kažemo mi smo zadovoljni. Ako ste vi zadovoljni ja nisam zadovoljan sa stanjem u hrvatskoj poljoprivredi iz čistog razloga jer ne proizvodimo. Hvala. Hvala lijepo. Pa kolega evo jedno pitanje za vas, a onda drugo za državnog tajnika. Nemam drugačiju mogućnost mu to postaviti. Dakle, pitanje za vas jesu li onda poticaji po uredu rješenja, a ne po jedinici i površini? Možda jesu. A evo piše mi, piše mi baš jedan poljoprivrednik iz Miholjca. Kaže da pitam ministricu koje nema onda pitam vas državni tajniče, pa bih vas molio dajete nam odgovore kad budete uzimali završnu riječ. Dakle, kaže što je sa ostatkom pomoći za ratare koja je obećana u iznosu od 135 eura po hektaru. Isplaćeno je manje od pola. Zar stvarno nema novaca za ratarstvo koje je ionako pogođeno? I također pita hoće li biti i za proljetnu sjetvu? Dakle, ovdje govorimo o sigurnosti ratara koji doslovno ne mogu planirati od godine do godine što će biti ni sa poticajima, ni sa pomoći, ni sa repromaterijalom. Kako možete bez te osnovne sigurnosti uopće očekivati od nekog da se bavi poljoprivredom? Ja se divim tim ljudima. Pa evo, državni tajniče odgovoriti na kraju. Ali što se tiče same te potpore mislim da je zajednička europska poljoprivredna politika poticaj po jedinici površine i tu se ne može više. To smo ispregovarali i to je već ono gotova priča, ali svakako da da poljoprivrednicima bez potpore ne bi ni mogli. Ali da svakako treba fokus biti na proizvodnji i da svi novci koji se ulože u poljoprivredu i kroz potpore i kroz razno razne mjere da moraju biti praktički pomoć poljoprivrednicima da što više proizvodu poljoprivrednih proizvoda, a onda u tom momentu ćemo imati i tu samodostatnost o kojoj cijelo jutro pričamo. Sljedeća replika poštovana Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Vukas, govorili ste o samodostatnosti u svom izlaganju. Zapravo najveći pad proizvodnje u Hrvatskoj je zabilježio Sektor mliječnog govedarstva. Povijesno najveća proizvodnja mlijeka u Republici Hrvatskoj bila nam 2009. godine kada smo proizveli 675000 tona mlijeka što je bilo čak 82% samodostatnosti za Republiku Hrvatsku. U 2022. godini u Republici Hrvatskoj je proizvedeno tek 437000 tona mlijeka što predstavlja 44% samodostatnosti. Pad proizvodnje mlijeka u razdoblju od 2009. do 2022. iznosio je dakle 238000 tona, odnosno 35,3%. Tu će biti jako teško podići proizvodnju ako ne dođe do strukturnih reformi. No, mogu li nas vladajući

mislim da ne može nitko više u Hrvatskoj vratit mljekarstvo barem ja sad kažem u narednih 20, 30 godina. Nitko! Sami znamo šta znači djelatnost mljekarstvo, sami znamo šta to znači od jutra do mraka, kakav je to posao od 365 dana u godini i samo znamo da u onom momentu kad smo imali s jedne strane podizanje tehnologije da bi se kvaliteta mlijeka mogla podići da su naše farme u tom momentu bile predimenzionirane što se tiče samih ulaganja da bi se taj projekat mogao ostvariti, a s druge strane preko noći su se smanjile potpore, smanjila se cijena mlijeka, država tu nije adekvatno zaštitila mljekare i ja mislim da što se tiče mlijeka da smo mi tu bitku već izgubili ima 10 godina. Ali se slažem sa vama da bi se tu strateški trebalo vidjeti kako vratiti naše mljekarstvo upravo na te brojeve koje ste vi kazali koji su bili

pate i rade po 16 ili 18 sati dnevno, država ih ne vidi. Čak dapače ne dozvoljava im državno poljoprivredno zemljište na raspolaganje. Onaj političar koji se pojavi i kaže izvolite poduprijeti te mlade ljude taj će i pomoći hrvatskoj poljoprivredi. Ovo ste koristili kao repliku, dobivate opomenu. Poštovani Nikša Vukas, povreda Poslovnika. **Vukas, Nikša (Socijaldemokrati)** Pa evo članak 238. Možda ste me krivo razumjeli. Nisam ja rekao da se ne može, nego da ja ne vidim da će se to napraviti u narednih barem 20, 30 godina. I meni je žao što ja to kažem, ja bih volio sad da kažem da će se to napraviti, ali poučen iskustvom, znači nisam rekao da se ne može, sve se može kad imaš volje i želje pogotovo i političku odluku. Donese političku odluku želimo toliko i toliko litara mlijeka, pa ćete vidjeti kako će se ljudi brzo vratiti i time se baviti samo nema političke volje. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Vukas i ovaj zakon govori o korištenju europskih sredstava, pravilnom korištenju i dosta se uložilo kad gledamo sama sredstva u infrastrukturu, mehanizaciju ali pitam se što nakon toga? Danas nije problem nabavit mehanizaciju, agrotehničku podršku kao što je nekad davno to bilo. Danas imamo više problema organiziranog, osiguranog otkupa. Imamo problem radne snage kao što ste vi naveli, imamo problem što ćemo sa Sektorom mljekarstva ili sa nekim drugim sektorima, ali imamo i problem što nismo definirali što točno želimo od hrvatske poljoprivrede? Bar ja tako vidim situaciju, pa me zanima vaše mišljenje o tome? Pa evo hvala kolega Daus. Pa moje je mišljenje prije svega da moramo napraviti strategiju šta želimo i koliko čega želimo proizvoditi. I da smo to napravili onda bi u startu već riješili pola posla. Drugo su novci stvarno od Europske unije su na stolu koje treba uzeti, ali žali bože kad ih uzimaš i kad ih ne koristiš onako planski, strateški kako bi trebalo. A da je to istina to će se dogoditi kod vas u Istri koji ste zaštitili istarski pršut šta je super, šta je dobro. I pitanje je koliko će se moći općenito svinja proizvesti u Hrvatskoj da bi se proizvodio istarski pršut jer sami znamo da vi u Istri te količine ne možete proizvest. Prema tome, to je strategija, to je planiranje, a da bi se to planiralo treba se maknut politikanstvo, trebaju se maknut kompromisi i treba se praktički u Briselu boriti za svoje poljoprivrednike, a ne praktički

Hvala vam

Sad se vraćamo ponovo na točku dnevnog reda i pojedinačnu raspravu ima poštovani zastupnik Goran Ivanović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Danas raspravljamo o Zakonu o poljoprivredi koji u nekoliko svojih članaka i naravno u onome sve što treba izregulirati sa EU po meni dobro detektira određene probleme. ja ću također, svoju raspravu nekako više bazirati na poljoprivredu kao jednu od grana privrede za koju mi u Hrvatskoj i HDZ-u, pa i u Vladi RH se smatramo vrlo, vrlo Danas smo čuli puno toga što jednostavno ne stoji, pa čak i nama laicima, ljudima koji se ne bave poljoprivredom. Jednostavno, kad se malo uđe i kad se neke stvari žele detaljno prekontrolirati, odnosno uspostavi se da li je to što je izrečeno točno ili nije, vidi se da je tu dosta populizma, paušalnih ocjena, procjena, to nije dobro. Ja sam čovjek koji, ako će nešto govoriti, onda će govoriti s optimistične strane, pa i ako nisam stručnjak u tom pogledu, živim s tim ljudima, živim na selu već punih 56 godina pa evo dajem si za pravo da nešto znam o tome. Govoriti o tome da Hrvatska mora biti samodostatna kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja jednostavno ne stoji kao to je nemoguće da budemo samodostatni u svim onim proizvodima koji su potrebni da bi se proglasilo samodostatni. Za Hrvatsku je najbitnije da samodostatnost postoji u onim strateškim proizvodima koji nam garantiraju ako dođe do globalnih globalnih poremećaja, a svjesni smo da do njih dolazi i rat u Ukrajini, i ovo što se događa u okruženju nam daje za pravo da tu planiramo svoju proizvodnju i da radimo na tomu. Poljoprivreda je živo tijelo i poljoprivreda prije 10 godina, 30, 40 i 50 i poljoprivreda danas nisu iste poljoprivrede. Mi govorimo o istim kulturama, mi govorimo o istim proizvodnjama no puno se toga na kraju krajeva puno nas je manje u prostoru, desile su se neke od stvari koje su za poljoprivredu bile ključne osamdesetih godina. Veliki prehrambeni kombinati koji su nakon devedesetih nestali s tih područja i jednostavno su se ti poljoprivrednici, kojima treba odati priznanje, svi ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom koji rade za dobrobit Hrvatske kao države, ali prije svega sebe kao pojedinaca tih 156 tisuća obiteljskih gospodarstava treba ih pohvaliti svaki puta ovdje. No meni se čini da mi među njima tražimo kriminalce, lopove oni koji kradu novac od Europe i slične stvari. pogledaju statistika i podaci nešto je o tome govorila i uvažena zastupnica Petir i predsjednica matičnog odbora onda nije tako. Ovdje je jedna zastupnica rekla da je Slovenija nešto u što bi se mi trebali ugledati i onda odete u podatke i vidite da je Slovenija u ovom trenutku na zadnjem mjestu po produktivnosti. Nismo možda ni mi presjajni da se razumijemo, ali nemojmo Hrvatsku blatiti na ovaka način, slušaju nas ljudi koji žive od poljoprivrede koji rade poljoprivredu i koji od nas očekuju rješenja koja će njima omogućiti lakši rad. S druge strane poljoprivreda je jednako hrana, hrana je nešto što bez čega svijet ne bi mogao opstati, e sad nije isto kakvu hranu jedemo. Hrvatska se trudi i mislim da je Hrvatska jedna od boljih primjera u Europi da se trudi proizvoditi prvoklasnu hranu, pa to smo imali prije dvije godine na sajmu svjetskih poljoprivrednih proizvoda gdje je Hrvatska osvojila od sto 80 ili pet jedno 85 prvih mjesta u raznim kategorijama. S druge strane zaštićeni zaštićeni proizvodi kojih Hrvatska ukupno ovog trenutka ima 46 i prva je odnosno i četvrta na sedmom mjestu u Europi, znači da se ti pomaci itekako itekako događaju. Ono što hrvatska poljoprivreda ovog trenutka ima, ne samo hrvatska nego ima i europska poljoprivreda to su izazovi vremena, od globalnog zagrijavanja preko globalnih sukoba koji se dešavaju i tu se treba tražiti rješenje. Mi smo neki dan evo na matičnom Odboru za poljoprivredu imali predsjednika Komisije za poljoprivredu koji je u svojih pola sata koliko je govorio, pa ja bi rekao da je jedno desetak puta istaknuo Hrvatsku kao nešto pozitivno, čak Hrvatsku na čijim se primjerima neke stvari mogu učiti. I Europa je svatila da jednostavno nećemo moći na način da nam ratarska proizvodnja bude glavna proizvodnja. To je u redu. Nama ne treba miljon i sto tisuća tona žita, naše potrebe su negdje 400, 450 tisuća tona, mi ćemo morati ući u ono što se zove izazov vremena da naše ratare i naše stočare dovedemo nekako u balans jer nemoguće je da stočarima fali zemlje, da ratari imaju zemlje na kojoj mogu proizvesti hranu za stočare. Ne smije nam se dogoditi da nam stočarska proizvodnja trpi, a i ja bi rekao da Hrvatska ima dovoljno i državnog zemljišta i ono što ljudi imaju vlastitog zemljišta sasvim dovoljno da možemo pomiriti te stvari. No ono na čemu treba inzistirati i mislim da tu ministarstvo može odigrati presudnu ulogu, naravno u suradnji sa regionalnim jedinicama lokalne samouprave, to je institut udruživanja. Moramo veliku energiju posvetiti tome da udruživanje jednostavno postane interes i on u suštini to i je. Niko se ne udružuje zato što ne znam to mu se nešto sviđa nego zato što mu to donosi donosi benefite. Ako nas je više udruženo u svim segmentima, pogledajmo samo ne znam strojni park, zašto bi svaki poljoprivrednik koji obrađuje 100 hektara ili 150 hektara kupovao kombajn koji košta, 400 tisuća eura kad taj isti kombajn može u sezoni požnjeti možda par tisuća hektara. Prema tome, tu se moramo učiti, tu imamo problem, ima tu svijetlih primjera na kojima treba graditi cijelu priču i mislim da nam to nekako treba postati zaglavni kamen. S druge strane mi često cijelu priču prebacimo na Vladu, na resorno Ministarstvo poljoprivrede, no budimo iskreni ko bi od nas, evo tu nas ima kolko nas ima ovdje u HS-u, ko bi od nas pristao na dva hektara paprike, na dva hektara luka, na dva hektara češnjaka, na bilo koju intenzivnu kulturu, al da ju radi, ko bi pristao od nas? Malo tko jer je to izazovno, nosi svoje rizike u proizvodnji, naravno nosi i dodanu vrijednost, ali to nije lagana proizvodnja. Mi danas govorimo o sustavima navodnjavanja, može, evo imamo milijun i 200 tisuća hektara obradive površine u Hrvatskoj, ajmo staviti 20% pod navodnjavanje, to je ne znam 250 tisuća hektara, ali onda mi otvorimo sustav navodnjavanje, ali nijedan se korisnik nije prijavio, nijedan korisnik se nije prijavio da će saditi bilo koju od ovih kultura za koje želimo da postanu samodostatne i da trgovački lanci u Hrvatskoj prodaji, prodaju prodaju našu hranu. E tu moramo raditi na, na tome jel bojim se da izgovorenom riječi, okej ja sam napao Vladu, Vlada je kriva za sve, ministarstvo je krivo za sve, smijenimo ministricu, smijenimo državnog tajnika i svi će problemi u poljoprivredi biti riješeni. Neće, puno je izazova, puno je stvari koje se mijenjaju neovisno o našoj želji i htjenju što želimo napravit. Stoga još jednom s ove govornice želim svim ljudima u cijeloj Hrvatskoj, koji su svojim obiteljskim gospodarstvima pridonijeli boljoj poljoprivredi u Hrvatskoj, čestitati na tome, bit im partneri u tome, možda ne znamo previše, ali možemo biti zagovor, možemo biti taj most prema i resornom ministarstvu i prema Vladi i da na taj način hrvatsku poljoprivredu stvarno pozicioniramo na način da ona bude hrvatska poljoprivreda i da hrvatski građani imaju benefite od te poljoprivrede kroz hranu koju će konzumirati, koju će jesti i koja je sigurno čišća, zdravija, ekološki spremnija od možda nekih drugih koje konzumiramo sada, hvala Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Vesna Vučemilović. čaša je do pola puna, ali vi ste isto otvorili cijeli niz pitanja o kojima mi sad ovdje raspravljamo manje-više cijeli dan, a ja ću se osvrnut evo na jedan bez kojeg u biti poljoprivredne proizvodnje nema, a to je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, poglavito državnim, cijeli niz nepravilnosti kod dodjele, evo i danas smo čuli nešto o tome, al evo moje pitanje će bit vezano za Fortenovu i prodaju njihovog dijela koji se odnosi na poljoprivredu. Nije baš svejedno tko će upravljati sa 33 tisuće hektara zemljišta koje te tvrtke

ako neko o ekonomiji i o tržištu zna dosta to ste sigurno vi kroz svoj posao koji radite i kroz stručnu spremu. Tržište je kao što sam rekao i poljoprivreda, to je živo tijelo. Prodaje nekih kapitala koji se dogode će bit uvijek, slažem se s vama. Nije svejedno prije svega ne nama koji živimo u Slavoniji, Baranji i u Srijemu ko će postati vlasnici mi to ne možemo spriječiti ni na jedan drugi način, ali mi smo i neki dan donijeli Zakon o lobiranju i kroz taj zakon možemo lobirati, možda možemo tražiti partnere, kupce koji su bolji u smislu da nas i mentalno bolje poznaju i da su dio našeg područja, ali to naravno nije lagano, vi znate u kojim je Belje problemima bilo do prije 20-tak godina.

Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću, smatram da je jako važno širiti optimizam iz tog razloga što poljoprivrednici kojima je doista teško i rade posao pod vedrim nebom, pod izazovima klimatskih promjena, tržišnih nepravilnosti i poremećaja, nepoštenih trgovačkih praksi. Treba malo kuraža i vjetra u leđa i onda oni kad čuju ove rasprave ovdje od nekih ljudi koji se, u mom kraju se kaže nisu vrući hladne vode napili, misle da je to sve istina što se govori i neki pod dojmom da stvarno ništa ne valja i da se ništa ne može postići će lako donijet odluku da prestanu sa poljoprivrednom proizvodnju. Dakle, naravno da trebamo govoriti o problemima jer problema u poljoprivredi ima, ima ih i u svakom drugom sektoru, ali mislim da je isto tako ispravno pripomoći poljoprivrednicima…/Upadica Sanader: Vrijeme./…tamo gdje možemo, a ne im odmagati sa ovakvim raspravama. Hvala vam na ovoj replici. Da, ja spadam u tu grupu optimista, ne zanesenjak, jedno je obući narodnu nošnju i ne znam plesati kolo, drugo je živiti život tih ljudi koji žive svakodnevno i tu se slažem s vama. Jedan primjer slikovito pokazuje da većina ovih rasprava nije točna, afrička svinjska kuga je nešto što nam se dogodilo, ne u Hrvatskoj, dogodilo se je u većini europskih zemalja, Vlada je tu odradila rekao bih posao odlično, resorno ministarstvo. Danas više niko ne govori o afričkoj svinjskoj kugi, ljudi koji su imali problema i ozbiljnih problema su riješeni i obeštećeni ne samo za onu proizvodnju koja im je uništena nego im se dao poticaj da nastave se baviti sa, sa svinjogojstvom, to je bit priče, taj partnerski odnos poljoprivrednika, resornog ministarstva i Vlade, ali na realno satkanim osnovama može stvoriti tu, tu bolju poljoprivredu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Tomislav Okroša. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Ivanoviću, u Hrvatskoj imamo više od 165 tisuća OPG-ova, evo ovim prijedlogom će se i postrožiti i neki kriteriji kod plaćanja u poljoprivredi smatram da ukoliko ima nekoliko nepravilnosti da ne možemo ovdje, pogotovo u HS, ocrnjivati hrvatsku poljoprivredu, ocrnjivati hrvatskog poljoprivrednika, ocrnjivati Ministarstvo poljoprivrede i napore Vlade RH sve ove godine koji se ulažu u razvoj poljoprivrede. Ono što bih rekao da je, ima puno pozitivnih primjera, pa evo tako i u Općini Dubrava iz koje dolazim, prošle godine je g. David Pejić proglašen za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u cijeloj EU, a OPG Emina a OPG Emina Burek je proglašena nedavno za najboljeg proizvođača mlijeka u Hrvatskoj u 2023. g. pa smatram ako u tako jednoj maloj sredini imamo toliko uspješnih ljudi, koliko ih tek imamo u Hrvatskoj i o njima moramo pričati. Hvala lijepo. Tako je. Izvrsnost i konkurentnost su dvije stvari o kojima se mora skroz govoriti. većina ljudi koji gleda Sabor je možda danas prvi puta čula za ova dva imena, ali to su ljudi koji bi trebali postati standard, nešto o čemu se govori, znači da se može, nije da se ne može, samo im treba dati poticaj u smislu, da ih se prati, da se drži do njih, da nisu zaboravljeni, to je, na kraju krajeva, njihovo ostvarenje i tu nema, nitko se ne treba u to miješati, ali ih treba, treba spominjati da bi dali poticaj u leđa onim ljudi koji možda misle, ma to se ne isplati, to možda nije dobro, možda bi trebao nešto mijenjati, a ustvari je blizu ostvarenja cilja, samo ga taj evo defetizam koji se često događa možda odvraća od tog cilja, stoga, evo, čestitam tim mladim ljudima na onom što su postigli. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovanog Ivana Radića. svakako pozdravljam izmjene odredbi koje se odnose na ovrhu, a kojima se dodijeljena potpora u cijelosti izuzima od ovrhe, što do sada nije bio slučaj u odnosu na trenutačno ograničen novčani iznos od 6636 eura po godini. Smatram da će to korisnicima potpora dati sigurnost u realizaciji i ostvarivanju njihovih projekata pa evo, kolega Ivanović, zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala lijepo. Da, jedna od stvari koja se mijenja ovim Zakonom, a upravo ide u prilog ovome što, o čemu govorimo. Vlada RH, resorno ministarstvo je itekako zainteresirano da sve tokove koji mogu dovesti do sive ekonomije spriječi jer to nam onda garantira ono da će svatko tko ulazi u segment poljoprivrede znati točno po kojim se pravilima igra, što se mora odraditi i što se ne smije napraviti. Ako to nije definirano, onda ćemo imati problema, iako ponovo kažem i ponovit ću to, Hrvatska nije u EU kako ju se želi prikazati ovdje u HS-u po tome da se potpore uzimaju, da se za njih kupuju, ne znam, luksuzni automobili ili bilo što drugo, Hrvatska je tu negdje u sredini tablice, čak bi rekao da

Hvala. poštovani kolega Ivanović. Slušajući vašu raspravu, analogija je na današnjoj raspravi pojedinih kolega i kolegica iz oporbe, po kojima je kod nas u Slavoniji propast, 24 sata mrak po pitanju poljoprivredne. Da je baš toliko stanje loše, ne bih se složila, ali mogu reći da ima prostora za unaprijediti stanje u poljoprivredi. Da problema ima stoji, a problemi su većinom u nedostatku radne snage i u tome tko bi se i bavio poljoprivredom, ne bi radio, očekuje da mu država barem da traktor od najmanje 130 konja, da mu osigura kombajn s navigacijom, da dobije robote za mužnju krava, robota za čišćenje staje i svinjaca, odnosno da se ugrade parfemi u staje i svinjce, da mu država omogući mehanizaciju za berbu, sadnju i berbu povrća, itd. a znamo da bez fizičkog rada to ne može i na kraju, mogu samo reći da bez motike nema kruha, pa možete to malo prokomentirati? Da, u Slavoniji je uvijek bila ta maksima da bez motike nema kruha i na kraju krajeva, poljoprivrednici su uvijek radili vrlo teško, ali tu trebamo isto tražiti rješenje. Znači moramo spojiti ratarstvo i stočarstvo, moramo, ne može se netko baviti samo lakšim dijelom poljoprivrede, a netko ovim težim. Naravno da ovaj koji se bavi težim dijelom, a stočarstvo sigurno spada u tu kategoriju će prije, prije odustati, a to nije dobro, nije dobro da nam ljudi odustaju. Partnerstvo mora postojati i vi ste čelnica lokalne samouprave i lokalne samouprave i regionalne samouprave potiču mlade poljoprivrednike, potiču poljoprivrednike koji djeluju na njihovom prostoru, to je to, bez te energije, to je to udruživanje, moramo se svi udružiti da bi stvoriti taj bolju platformu za ono što želimo postići. Ne ide preko noći, rekao sam, bilo je puno pogrešaka, okej, ali bitno da je bilo dosta i pogodaka koji nas vode ka tom cilju. s obzirom da zadnje procjene o rastu vrijednosti poljoprivredne proizvodnje do kraja 2023. govore upravo o rekordnim 3,3 milijarde eura, što je 50% u odnosu ako pogledamo 2016. g., dakle obnova, razvitak hrvatskog sela, poljoprivrede i gospodarstva je visoko na listi prioriteta hrvatske Vlade. Ali ono što mene zanima, da li mlade poljoprivrednike ovo sve, ove mjere motiviraju da se bave poljoprivredom u vašoj Slavoniji i da li je poboljšala njihovu obrazovnu Hvala lijepo na ovom pitanju. Čuli ste ministricu u svom, u uvodnom izlaganju i kad je odgovarala na replike. Upravo u tih dva segmenta smo postigli napredak. On možda nije još uvijek mjerljiv na onaj način na koji bi trebao biti mjerljiv, to je dobna struktura, sve više imamo mladih poljoprivrednika, što na kraju krajeva, ministarstvo i Vlada potiču i s druge strane obrazovna struktura tih poljoprivrednika se mijenja. Hrvatska ima problem koji ima, da imamo puno staračkih domaćinstva, ja ne znam ja mislim da je negdje oko 60% OPG-a u Hrvatskoj čak prelazi tu dobnu granicu od 60 godina. Nije to lako postići preko noći tu smjenu generacija, no zato moramo ustrajati na, na tome može… moramo im pružiti, pružiti priliku i šansu i jednostavno će ljudi ostati. I ono što je zaglavni kamen ne samo poljoprivrede, hrvatsko selo to mora biti fokus poljoprivrede kad razgovaramo o tome ne samo kroz segment poljoprivrede nego i ostalih grana koje su naslonjene na poljoprivredu, a u načelu i hrvatsko selo. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanović svi pozdravljamo ove izmjene i dopune kojima se trebaju smanjiti potencijalne prijevare u korištenju sredstava EU. Međutim, Međutim, ono što me posebno veseli da on omogućava i kvalitetnije pružanje savjeto… savjetovanja poljoprivrednicima. I kao što ste rekli imamo značajne pomake, 46 zaštićenih proizvoda, poljoprivreda nekad i danas nije ista, međutim uglavnom kao što ste rekli sad i na odgovoru na ovu repliku uglavnom je populacija starijeg našeg stanovništva ta koja se bavi poljoprivrednom. Njihovo obrazovanje isto je skromnije nego nekim, u nekim drugim djelatnostima, a potreba za potporama je velika. Što poručiti našim poljoprivrednicima koji se žele javiti i kandidirati i dobiti i ostvariti potpore, kome da se najprije obrate da najprije vide da li ispunjavaju uvjete, a tada i pomoć prilikom popunjavanja određenih obrazaca i kandidiranja na ta sredstva? Hvala lijepo. Tako je, svi koji su ikada aplicirali na fondove EU iz bilo kojeg segmenta znaju da to nije nimalo jednostavan, nimalo lak posao za to postoji ipak struka. I dobro ste naglasili savjetodavna služba koja postoji već niz godina pogotovo u županijama, nekada je to bilo i na nižim jedinicama lokalne samouprave puno toga dobrog i kvalitetnog napravila i u smislu da ljude educira o poljoprivrednoj proizvodnji, da ih upozna sa novim tehnikama, tehnologija, ali isto tako da im pruži potporu za ono što ih čeka kad se jave na bilo koju mjeru ministarstva, Ministarstva poljoprivrede. Tu im puno pomažu naravno i lokalne agencije, županijske razvojne agencije koje su se već dobro izverzirale u tome da znaju kako se to radi i naravno konzultanti koji su sad također na tržištu dostupni iako bi se ja uvijek više bazirao na ono što je nama nekako rekao bi bliže gdje neće postojati taj nekakav interes da se zaradi … …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi kolega poljoprivreda je prevažna grana gospodarstva, za nas Slavonce ona zasigurno ima i posebniji značaj. Poljoprivreda je kao što ste rekli proizvodnja hrane, osiguravanje dohotka i puno toga. Sve je više mladih i obrazovanih koji se žele baviti poljoprivredom, ove izmjene i dopune se u najvećoj mjeri odnose na smanjenje potencijalnih prijevara. Recite mi koliko će, koliko edukacija može pomoći i koliko je bitna uloga savjetodavnih službi korisnicima tih potpora kako bi naravno educirali sve njih o ostvarivanjima njihovih prava na potpore i naravno kako ne bi dolazilo do prijevara odnosno do nekog dvostrukog možda ovaj dvostrukog financiranja u poljoprivredi. Hvala vam lijepo. Da, to će uvijek biti izazov tu nema govora i proći će puno, puno vremena da se neke stvari izniveliraju da se izbjegne dvostruko financiranje, ali zato se i donose određeni zakoni, zato kad se nešto primijeti da u prethodnom zakonu nije bilo dobro, a novim se može poboljšati mislim da je to u redu. Reći su samo evo da kroz ove 3,5 godine boravka u Hrvatskom saboru i kao član Odbora za poljoprivredu sam svjedočio stvarno tome i angažmanu predsjednice Petir da stvarno stvari koje uvidimo danas već pokušavamo sutra staviti na dnevni red i jednostavno pomoći na taj način da ta zakonska obveza ne bude sputavajuća nego da ona bude stimulativna u tom smislu. Zakon svagdje postoji, postoji i u Hrvatskoj, ali zakon koji stvarno pravedno i pravično daje svakome priliku, a pitanje je pojedinca hoće li ju ili neće iskoristiti.

prijedloga i problema, o tome govorimo i na saborskim odborima. Što se tiče nisu vidljivi među među javnosti određeni pomaci i što se tiče transparentnosti kod korištenja natječaja i kod korištenja zemljišta u državnom vlasništvu na što nas upozoravaju kontinuirano ljudi sa terena. Također znamo Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kad podvučemo crtu imamo 90 tisuća stanovnika manje nego što smo imali prije Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, imamo 7,5 tisuća manje OPG-ova i imamo čak i dalje do 20% manje plaće od državnog sektora odnosno prosjeka što se tiče plaća u Slavoniji. Kako ti komentirate, ja znam da vi želite to vidjeti sa svoje perspektive, ali činjenica da i dalje imaju problemi i da svi ovi učinci nisu pokazali rezultate. Hvala lijepo. Ma nemam ja svoju perspektivu. Tko sam ja da subjektivno tumačim bilo što. Ja sam ovdje došao u Hrvatski sabor da slušam što ljudi govore pa eventualno iz te artikulacije da se nešto dogodi. Vi sad spominjete ponovo nešto što nije dobro. Vi plašite ljude, vi kažete da je nestalo 100 tisuća ljudi iz prostora, pa nije za to kriv Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, nije ih taj institut istjerao, čak obrnuto s tim smo institutom dobili nešto. Pročitajte jednu knjigu vrlo je zanimljiva ona se zove Prvi sabor Slavonije, Baranje i Srijema, 1971. godine je izdana knjiga, znači evo prije 53 godine. Pogledajte što piše pod demografija, znači '71. godine odljev stanovnika iz Slavonije, Baranje i Srijema broj jedan to nam se događa permanentno. Prema tome, nemojmo na taj način govoriti. Na kraju krajeva

se često hvata za te nekakve statističke podatke poglavito za pojedinu godinu u poljoprivredi i onda govore o nekakvom padu ili rastu proizvodnje pojedine vrste kulture poljoprivredne itd. što ja osobno mislim da nikako nije dobro i da to nije pravi pokazatelj, jer je to upravo izloženo jako i nekakvim klimatskim i vremenskim faktorima itd. Jedna godina je riskantna. Međutim, u poljoprivredi treba gledati ukupno po meni kompletno trendove kako se kreće poljoprivreda hrvatska. Na temelju toga možemo nešto zaključiti da li, evo sad ste spomenuli '71. godinu. Bilo nas je više u Slavoniji, ali postavlja se pitanje da li smo bolje živjeli tada u Slavoniji ili sada bolje živimo u Slavoniji. Znači treba gledati ukupno stanje u poljoprivredi, standard, mehanizaciju u poljoprivredi, tehnologije itd. Znači ne možemo samo se uhvatiti, imamo pad proizvodnje ne znam ja mlijeka. Hvala. Hvala lijepo. Da, ponovo se vraćamo na čašu dal' je do pola puna ili je od pola prazna. Ja sam na strani onih koji kažu da je do pola puna. Ovdje se puno puta uvaženi zastupniče prizivala kataklizma i hrvatske poljoprivrede i hrvatskog sela sve. Sjetimo se Zakona o sjemenu. Famozni članak 16a. To je bilo revolucija, gotovo je, propali smo, neće bit sjemena, nećemo imati što sijati. Što se dogodilo? Taj zakon smo donijeli, promijenili smo neke stvari u tom zakonu. Danas to tržište funkcionira sasvim prirodno, normalno. Tako je bilo i u Zakonu o nepoštenim trgovačkim praksama, tako je bilo i u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. To je bit. Hajmo stvoriti okvir koji će garantirati ne meni, ja se ne bavim poljoprivredom i nisam nikad imao zemlju, ali to ne znači da nešto o tome ne znam i da ne dijelim sa ljudima tima koji to rade određenu sudbinu. I oni na mene često budu ljuti i

mislim da je uloga države za loše stanje u poljoprivredi neupitna, jer država je odgovorna definitivno. 7 godina velite provode se projekti, a Slavonija se iseljava. Očigledno rezultata nema, znači da se ili nešto loše radi ili se radi krivo. Što se tiče ovoga izrike oko motike i tu bi se već izreka mogla mijenjati da bez kruha nema motike. Tu se ne bi ekološki proizvođači složili, jer kao što znate ministarstvo je reklo da za takav način suzbijanja korova više se ne ostvaruju bespovratne potvrde nego morate korov uklanjati priključnom opremom poput malčera, četke i drugih traktorskih priključaka. Oni su ovom mjerom dopušteni. neku mjeru, motiku ne možete koristiti. Kod nas bi više bila ona izreka pomogni si sam pa će ti i bog pomoći. Hvala. Hvala lijepo. Ovo uvijek treba zadnje koje ste rekli treba krenuti. Mislim da je ona točna i da se može tako postaviti. No, hajmo se vratiti još. Mi uvijek sagledavamo situaciju od ovog trenutka i mjerimo vrijeme od sad. Hajmo mi probati jednom izračunati koju štetu poljoprivredi je nanio ministar Jakovina? Jel' ima izračuna? Ima. I on je vrlo usporediv, ali to ćemo prešutit pa nema veze, nije bitno. A onda želimo da se preko noći dogode pokazatelji. Ne ide to tako. Kotač treba gurati skroz naprijed neovisno o političkim opcijama, to zaboravimo. Ali mi ako ćemo krpati jedan prostor koji je ostao ogromna rupa, na kraju krajeva još plaća ministarstvo određene kazne koje se vuku iz tog vremena. Onda mislim da imamo problem. Nije nerješiv, ali moramo u njega ugraditi puno, puno više upravo na ovu zadnju tezu koju ste rekli. To se, s tim se mogu složiti.

nebitno. Mi smo svi tu da pomognemo hrvatskim poljoprivrednicima. I ako ćemo uvijek gledati koji ministar je nanio više štete ili koristi trebamo gledati koji će donijeti više koristi, a ne štete.

pojedinačna rasprava poštovane Marijane Petir. o Zakonu o poljoprivredi, malo više se bavimo analizama cjelokupnog sektora što je legitimno i opravdano, no i ova rasprava danas je pokazala da o nogometu i poljoprivredi svi baš sve znaju. Vidjeli smo da i o covidu svi znaju sve, tako da sigurno nas čeka da takvim pristupom svijetla budućnost. Ja bih ipak voljela da u kritikama koje se iznose bude nekog temelja i argumenata, jer svaku dobronamjernu kritiku treba razmotriti i ako ide prema cilju koji želi doprinijeti poboljšanju stanja treba i prihvatiti. I slažem se, nema veze sa koje strane dolazi. Ali isto tako ne treba biti kratke pameti i zaboravljati što se nekad događalo, jer mi danas razgovaramo o izmjenama ovog zakona zbog toga što je točno da se događaju i događale su se prijevare sa potporama u poljoprivredi. Točno je i to da se one ne događaju samo u Hrvatskoj, da se događaju u drugim državama članicama. Ja ću vam pročitati ono što je Europski revizorski sud utvrdio primjerice u Slovačkoj je istragom OLAF-a zaključeno u prosincu 2020. da površine koje su neka poduzeća godinama prijavljivala nisu bila pokrivena valjanim ugovorima o zakupu, da njihova nacionalna tijela nisu odrađivala stvari kako treba i da bi iznosi koji će se morat vratit mogli doseći jedan milijun eura, pa onda možemo otići do primjerice Francuske gdje je OLAF 2018. u Francuskoj otkrio zahtjeve koji se podnose već nekoliko godina za čestice u planinskim područjima koje nemaju nikakvu odgovarajuću infrastrukturu, OLAF je otkrio i zahtjeve podnesene za nepostojeća stada, preporučio je povrat u iznosu od oko 536 tisuća eura i sad bi ja mogla nabrajat po drugim državama članicama. Primjera Hrvatske nema u ovom izvješću Europskog revizorskog suda, što ne znači da kod nas cvjeta cvijeće. Ja ću podsjetiti na slučaj SDP-ovog ministra Jakovine koji je stvarao umjetne uvjete, namještao natječaje i doveo Hrvatsku u situaciju da smo skoro ostali bez cjelokupne omotnice, dakle ja to samo govorim zbog onih koji su zaboravili i koji govore da je sad stanje katastrofalno i da nikad nije bilo gore. tada je bilo toliko katastrofalno da smo mi skoro ostali bez cjelokupnih sredstava i da smo se sramotili i crvenili pred svim tijelima EU redom. to je ponašanje koje nije dopustivo, nije dozvoljeno, treba ga suzbit, zato trebamo imat strože kontrole i sustav mora funkcionirat i ja očekujem evo ovdje molim predstavnike Ministarstva poljoprivrednike da ozbiljno shvate naše pozive koje smo uputili sa odbora da se kapacitira Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Tamo nema dovoljno ne može se čekat odgovor na neko pitanje po godinu dana jer u godinu dana inflacija pojede sredstva, a kredit koji ste dobili od banke više nije aktualan i investicije koje želimo i koje smo zacrtali u Strategiji poljoprivrede se ne mogu realizirati. Ne može se svalit teret na nekoliko ljudi za posao koji mora radit možda 50-tak ljudi, dakle tu mislim da je potrebna jedna određena objektivnost i razumijem da se štedi i da postoji racionalnost u upravljanju administracijom, ali čini mi se da bi imali veće učinke kada bi brže rješavali i prigovore i žalbe i primjedbe i odgovarali ljudima na upite, pa bi vjerojatno onda možda bilo i manje problema u samom sektoru kad govorimo o eventualno nedozvoljenim i nenamjenskim trošenjima financijskih sredstava koje stižu kao potpora. Hrvatska ima 5 milijardi eura na raspolaganju za ovo programsko razdoblje, to je ozbiljan novac, njega moramo koristiti na pametan način, ulagati u u one projekte koji su strateški, koji mogu dati dodanu vrijednost jer vidljivo je da bez obzira što mi svoju poljoprivredu baziramo na malim poljoprivrednim gospodarstvima, u onim segmentima gdje smo tom proizvodu dodali dodanu vrijednost imamo uspjeh, dakle moramo se orijentirati prema takvim vrstama proizvodnje i otkloniti naravno poljoprivrednicima sve moguće prepreke. Mi smo nedavno imali na sjednici Odbora za poljoprivredu europskog povjerenika Vojčehovskog koji je iznio alarmantne podatke za cijelu EU, dakle ovo samo govorim da posvjestim da je poljoprivreda zahtjevan i težak sektor i da nije izuzetak u Hrvatskoj ako propadne obiteljsko gospodarstvo za kojim ja žalim za svakim, ali je u EU unatoč ogromnim potporama koje se izdvajaju u 10.g. proteklih propalo 3 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, nestalo je milijun i 500 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, dakle to je ozbiljan strukturalni problem koji veže na sebe cijeli ruralni prostor, ne samo proizvodnju hrane u kojoj EU je još uvijek samodostatna i najveći izvoznik, ali je pitanje odljeva stanovništva sa sela i pitanje čuvanja prostora, dakle u tom smislu sam ja podnijela amandman koji je Vlada RH usvojila, gdje sam predložila da se novac države udruži sa općinama i gradovima do 5 tisuća stanovnika koje su već predvidjele mjere za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji koje žive na selu i bave se poljoprivredom i u tom smislu sam anketirala naše općine i gradove koji udovoljavaju ovim kriterijima, dobila sam oko 138 odgovora ako se ne varam, od tih 138 općina i gradova koji su odgovorili njih 86 ima određene mjere za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i s njima ćemo udružit ova država sredstva kako bi ustvari potaknuli generacijsku obnovu hrvatskog sela i poljoprivrede jer to veže sa sobom i pitanje radne snage koje na selu ima sve manje, a ako nema radne snage pitanje je ko će se bavit poljoprivrednom proizvodnjom uz sve ove izdašne poticaje o kojima danas cijeli dan raspravljamo. Transparentnost mora postojati, kontrola mora postojati, nenamjensko trošenje novaca nije dozvoljeno, to je novac naših poreznih obveznika, to je novac za kojeg je neko morao raditi i on se ne može trošiti uludo. No izjave koje smo danas ovdje mogli čuti, koje bacaju jednu sjenu na cijeli poljoprivredni sektor gdje se želi prikazat da tobože poljoprivrednici genijalno žive od tih potpora i da doslovce valjda ne moraju ništa raditi i još onda kupuju za to neke skupocjene aute umjesto drugo strojeve je nedopustivo zato što je to iznošenje neistina, to je klevećenje, to je stvaranje ustvari otpora kod ostatka stanovništva prema poljoprivredi umjesto da se stvara istinita slika koja bi doprinjela tome da poljoprivrednici dobe još snažniju podršku jer je zaslužuju, bez njih nema proizvodnje hrane, bez proizvodnje hrane nema prehrambene sigurnosti, bez njih nema očuvanja ruralnog prostora, bez očuvanja ruralnog prostora nema nacionalne sigurnosti i zato bih sve sve pozvala na odgovornost. Ja razumijem žar borbe, razumijem da je neko na vlasti, neko je u opoziciji, da se tu razmjene ponekad i teške riječi, ali bih voljela da se vodi računa o onima koji nas slušaju i kojima upućujemo ove poruke. Ako se toliko svi kunemo da nam je poljoprivreda važna, da je to naša najvažnija strateška grana onda moramo voditi računa o ljudima koji su nositelji te poljoprivredne proizvodnje, a to su naši poljoprivrednici. Moramo vidjeti kako kroz naše rasprave ponuditi rješenja da tim poljoprivrednicima danas sutra bude lakše i da njihova djeca ne zaziru od poljoprivrede zato što vide koliko se njihovi roditelji muče nego da shvate da je to cijenjen posao koji doista je vrijedan sveg truda i napora, a u izazovima s kojima se poljoprivreda danas susreće od klimatskih promjena, nepoštenih trgovačkih praksi, poremećaja na tržištu sasvim sigurno da je potrebno stati iza naših poljoprivrednika i našeg poljoprivrednog sektora i snažno ga podržati. U tom smislu mislim da je i ovaj zakon zato što on otvara pitanje transparentnog trošenja financijskih sredstava kako bi postojalo povjerenje i u sustav s jedne strane i u one koji su korisnici tih sredstava, a kao bi cjelokupna zajednica imala pregled kome ta sredstva idu, za koju namjenu i koji koji je rezultat toga. Tako da vjerujem da kroz ovo zakonodavstvo se ne usklađujemo samo sa onim što od nas traži Europska komisija već dajemo jedan doprinos boljem uređenju sustava isplate potpora i korištenja potpora u Hrvatskoj. Hvala vam zastupnice Petir. Imamo nekoliko replika, prva je zastupnica Vučemilović, izvolite. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice Petir kad govorimo o poljoprivredi uvijek nekako odemo u širinu, to je uistinu neizbježno, takva je tema, problema je dosta ili kao je to sad lijepo reći izazova je dosta, ali vi kao predsjednica matičnog radnog tijela Hrvatskog sabora ste također otvarali jako puno tema u ovom mandatu i po meni ste vrlo do… jako dobro otvorili temu GMO-a jel koji je popriličan problem, pa me interesira evo što kažete na odluku Europskog parlamenata koja onako jednom tijesnom većinom se jučer donijela, a odnosi se na to da će se dozvoliti uporaba novih genonskih tehnika u poljoprivredi nekakva nova kategorizacija, prva kategorija, druga kategorija ali de facto GMO je GMO. Dolazi li nam to onako na mala vrata nešto što ustvari ne želimo? **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Izvolite odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolegice Vučemilović. Mi smo u rujnu organizirali ovdje veliku poljoprivrednu konferenciju na koju su nam došli 24 predstavnika parlamenata, gdje smo otvorili tu temu i tada se mislio da mi pušemo na hladno, no iz ovog sad vidite da to nije tako. Reagirali smo i tako što je Odbor za poljoprivredu, to je instrument koji imamo pokrenuo politički dijalog sa komisijom i reagirao na tu kontroverznu uredbu jer ne znam kako bih je drugačije nazvala i ne mogu se oteti dojmu da komisija tu zastupa neke interese koji nisu interesi poljoprivrednika, ali niti potrošača nažalost jer nove genomske tehnike su jednako GMO tako je presudio Europski sud pravde 2018. godine pa je nejasno zašto se ide sa novom uredbom kad već imamo Direktivu o GMO-u, zašto se pokušava državama članicama oduzeti pravo da same odlučuju kad smo to već davno definirali. Hrvatska je zemlja slobodna od genetski modificirani organizama, tako ćemo ostati i takve pozicije branimo bez obzira na neke sitne interese koji se guraju na europskoj razini. Hvala. Slijedeća replika zastupnica Tramišak, izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovan potpredsjednice. Poštovana kolegice zastupnice, evo da se vratimo i na samu temu ovih zakonskih izmjena, svakako je vrlo važno Ministarstvo poljoprivrede da je detektiralo gdje postoje određeni problemi i da se sada sustav unaprjeđuje. Sigurno da se jasnije i propišu načini, modaliteti raspisa poziva dodjele samih subvencija, ali i njihove kontrole kako bi se i spriječilo ono stvaranje umjetnih uvjeta. Mi ovdje moramo si priznati da je to do samih korisnika. Oni koji su pokušali izigrati sustav neki u tome misle možda da su i uspjeli, no u sustavu kontrola postoji više instanci i vjerujemo da je i to način da se i kroz sam sustav upravljanja i kontrole i spriječi buduće nekakve zlouporabe. Vratimo se na ovih 3,8 milijardi u petogodišnjem razdoblju. Kvalitetne mjere koje sigurno mogu daljnje pomoći i pozitivno unaprijediti razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj. Ministarstvo je navelo više od 14 tisuća novozaposlenih provedbom ovih mjera, 145 tisuća osoba koje će proći kroz određeni oblik savjetodavnih usluga i više od 1.150 poljoprivrednih odnosno poduzeća poljoprivrednih … …/Upadica Sabina Glasovac: Hvala./… … koji bi trebali dobiti određen oblik potpore, zaista razlog za optimizam. **Glasovac, Sabina Hvala vam lijepo kolegice Tramišak, lijepo ste to rekli i ustvari ste me podsjetili da je možda važno reći da ovim zakonskim prijedlogom također uređujemo i pitanje savjetodavne službe i da ministarstvo i sve ovo što ste nabrojali predvidjelo je mogućnost financiranja privatne savjetodavne službe jer bi tu imamo ogroman deficit. Sami znate i kao ministrica ste proučavali niz dokumenata koliko su ti europski dokumenti zahtjevni i koliko oni iziskuju administriranja. Poljoprivrednicima samima je teško se nositi sa takvim zahtjevima, njima je potrebna pomoć. Naša državna savjetodavna služba nema dovoljno zaposlenika koji bi mogli odgovoriti na te zahtjeve jer jedan savjetodavac dolazi na 485 poljoprivrednih gospodarstava što znači da je nužno uključiti uključiti privatnu savjetodavnu službu. Mene vesele najave da ministarstvo promišlja o tome, da se kroz novi strateški plan koji je stupio na snagu financira i privatna savjetodavna služba koja će biti od pomoći našim poljoprivrednicima. Hvala. Zastupnica Baričević replika, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice u vašoj raspravi ste upravo govorili kako je i hrvatska poljoprivreda prošla kroz teško razdoblje ako, spomenuli ste i bivšeg ministra u SDP-ovoj vladi Jakovinu i tad je zaista poljoprivreda bila na koljenima, ali evo činjenica je da se ipak ostvaruje rast vrijednosti proiz… hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Ona je ja bi rekla otporna, izdrživa, izdržljiva kao što ste vi i naveli u vašoj raspravi isto tako Hrvatska je i prepoznata po kvaliteti i velikom broju zaštićenih proizvoda i stavlja je na sedmom mjestu u EU, ako pogledamo da imamo 46

Novi Nacionalni strateški plan predvidio je niz mjera i intervencija koje imaju za cilj pomoći unapređenju poljoprivredne proizvodnje, ali i prerade poljoprivrednih proizvoda i ruralnom razvoju te generacijskoj obnovi sela. Dobro ste primijetili da stvaranje proizvoda sa dodanom vrijednošću treba biti primjer i budućnost jer moramo se odmaknuti od mentaliteta i načina razmišljanja na kojem jako dugo vremena funkcioniramo, a to je da da prestanemo izvozit ustvari sirovinu i uvozit gotove proizvode, već da od te sirovine mi sami proizvedemo gotovi proizvod, što znači da je tu potrebno i određeno znanje i dodatni trud trud koji trebamo uložiti. I upravo s tog aspekta novac sam po sebi nije dovoljan ukoliko se ne uključi savjetodavna služba i ako se ne ukinu neke administrativne prepreke. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika zastupnica Maksimčuk. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena kolegice Petir. Strategijom poljoprivredne proizvodnje planirano je povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, povećanje produktivnosti, povećanje dohotka, porast udjela prehrambene industrije u BDP-u i možda nešto što je najbitnije, povećanje udjela mladih poljoprivrednika. Vi se u tom dijelu jako zalažete. Svjesni da se i u poljoprivredi sve više susrećemo s nedostatkom radne snage, recite mi koliku ulogu u tome ima obrazovanje što

To je jako važno pitanje, mi smo kao odbor prepoznali da postoji određeni problem, iz tog razloga smo prošle godine organizirali veliku sjednicu sa svim ravnateljima i predstavnicima strukovnih škola koje uče učenike u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu gdje smo pozvali Ministarstvo znanosti, Obrtničku i Gospodarsku komoru i sve one koji mogu dati svoj doprinos. Naravno bilo je naše matično Ministarstvo kako bi vidjeli na koji način otkloniti prepreke i povećati interes učenika upravo za te vrste zanimanja, a do kraja ovog mjeseca planiramo sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu organizirati istu takvu raspravu vezanu uz visokoškolsko obrazovanje. Primjećujemo da sve manji manji broj studenata upisuje studij agronomije, u veterini svi se žele baviti sa kućnim ljubimcima, ali niko sa domaćim životinjama i tu vidimo i određenu našu ulogu da pokušamo osvijestiti …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… i potaknuti mlade da se više zainteresiraju za ova zanimanja. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice Petir, glavni zadatak svih nas je dati potporu poljoprivrednicima kako bi mogli proizvoditi visoko kvalitetnu, ali i cjenovnu pristupačnu hranu. Kad vidimo po samodostatnosti postoje proizvodi gdje smo preko 300% kao što je soja, ali imamo i proizvode poput naranče gdje imamo svega 1% samodostatnosti ili limuna 3%. Trendovi u prehrani se također mijenjaju, time se mijenja i potražnja za određenim proizvodima, a i trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo putem potpora i dodjeljivanjem ovih bespovratnih sredstava možemo utjecati na cijenu i bolju i višu proizvodnju onih proizvoda gdje nemamo dovoljnu samodostatnost. Kolko smo brzi i kolko brzo mi odgovaramo na te izazove? Hvala vam kolegice Juričev Marinčev. Pa svakako mi ne možemo ni težiti da budemo u svemu samodostatni jer to nije ni realno niti imamo podneblje, niti strukturu tla koja bi bila pogodna primjerice za sve vrste voća ili povrća ili za uzgoj nekih drugih poljoprivrednih proizvoda. Ali ono u čemu možemo postići samodostatnost nju ne samo da trebamo zadržat nego moramo vidjeti kako od tog proizvoda koji je primarni, a koji nam često poput primjerice pšenice odlazi u izvoz, a imamo ga u proizvodnji u suficitu se ne bi dogodilo da mi uvozimo brašno i kruh što nam se događa. Dakle, mi moramo promijeniti te trendove i cjelokupni koncept. Naravno da su potpore jako važno, ali ono što je još važnije od samih potpora je upravo edukacija naših poljoprivrednika jer smo primjerice jučer razgovarali dosta dugo o navodnjavanju gdje

Poštovana kolegice Petir, Zakon o poljoprivredi je krovni zakon kojim se propisuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike koji se financiraju iz sredstava EU iz nacionalnih sredstava putem određenih pomoći i potpora koje koriste i koje mogu koristiti i konzumirati naši poljoprivrednici. Činjenica je da sve te potpore uveliko utječu na stabilnost u poljoprivredi naročito tijekom ovih zadnjih 10 godina kako smo u članstvu EU, pa možete to malo prokomentirati. **Glasovac, Sabina Hvala kolegice Zmaić. Potpore nemaju samo hrvatski poljoprivrednici imaju iz svi europski poljoprivrednici, zato neka zazivanja koja smo danas čuli kako bi trebalo potpore ukinut su besmislena jer bi mi potpuno u neravnopravan položaj doveli svoje poljoprivredne proizvođače. Zajednička poljoprivredna politika i govori da je zajednička, ona je otvorena za sve članice EU i za svakog poljoprivrednika, bazirana je na dva stupa izravnim plaćanjima i na ruralnom razvoju i mi smo u 10 godina članstva EU iz europskih fondova za poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo i šumarstvo povukli i investirali 6,84 milijarde eura, dakle riječ je o velikim sredstvima. Za ovo razdoblje koje je krenulo '23.-'27. imamo pet milijardi eura na raspolaganju. Ono što je po meni ključ da taj novac rasporedimo pametno i da on dođe u u prave ruke kako bi onda time oplemenili ono što proizvodimo, stvorili proizvode sa dodanom vrijednošću i time poljoprivrednicima omogućili da više zarade, a potrošačima da imaju kvalitetniji proizvod. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika zastupnik Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice, uvažena zastupnice Petir. Vlada Republike Hrvatske je temeljem vašeg zastupničkog u državni proračun za ovu godinu uvrstila i iznos od milijun eura upravo za one općine i gradove sa manje od 5000 stanovnika u ruralnim sredinama kako bi se potaknula rekonstrukcija ili kupnja kuća i zapravo zaustavilo iseljavanje. Vi ste kao predsjednica Odbora za poljoprivredu poslali jedan dopis upravo na adrese tih načelnika i gradonačelnika gdje ste tražili informaciju da li konkretno ti gradovi i općine u svojim proračunima imaju sredstva predviđena za takvu namjenu i ukoliko imaju kolika su ona i po kojim točno mjerama. Mi smo vam to dostavili, evo i općina Dubrava ima mjeru za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, a radi se o ruralnoj sredini, pa me zanima kakve su vaše povratne informacije sa terena? Hvala vam kolega Okroša. Moram pohvaliti vašu općinu na svim naporima koje činite za poljoprivredu, jer i to da najbolji mladi ekološki poljoprivrednik i najbolja proizvođačica u Republici Hrvatskoj dolazi sa vašeg područja govori o tome da je to općina koja brine o poljoprivredi, a to sam vidjela i u odgovoru koji ste mi poslali na ovaj upit da imate mjere za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi koji žele ostati na selu. Ja sam dobila 138 odgovora općina i gradova manjih od 5000 stanovnika kojima je ta mjera namijenjena. Od njih 138, 86 ima mjere koje su predvidjeli za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi na selu. I ja očekujem da ovih dana Ministarstvo poljoprivrede izradi i uputi u savjetovanje javni koji ćemo potom objaviti, a ideja je da se novac vaš općina i gradova udruži sa državnim novcem i da se tu osigura jedna pristojnija, interesantnija svota za te mlade obitelji kako bi ih se privuko da doista odluče ostati živjeti na selu. Sljedeća replika zastupnica Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem. Evo pred nama je ovaj zakon što se tiče koji ima cilj smanjenje subvencijskih prijevara i prijevara iz EU fondova. Činjenica da je ovo ministarstvo opterećeno niz afera u tom segmentu i činjenica da u tom dijelu nemamo određenih rezultata i ministarstvo se ne zna nositi sa tim. Ja ću podsjetiti na određene probleme, evo primjerice siječanj 2023. godine kad su europski istražitelji ispitali ministricu poljoprivrede i veći broj njenih najbližih suradnika u vezi sa slučajem Tomislava Tolušića. Imamo privilegiranim da omogućuje vrtoglave zarade na poticajima od namještenih natječaja za zakup pašnjaka koji često i ne koriste. Niz je tu problema što se tiče i da se uporno u tajnosti drže određena imena tvrtke koje zarađuju na uvozu jeftinog ukrajinskog brašna. Zatim također revizori Europskog suda na zahtjev OLAF-a su došli u Ministarstvo poljoprivrede, napravili određene uvide. Trenutno je 13 aktivnih slučajeva

vam kolegice Vlašić Iljkić. Ja vam samo govorim jer sam pročitala izvješće Europskog revizorskog suda da u njemu nije istaknut niti jedan primjer Hrvatske kao primjer zemlje koja ima ima zabilježene značajne prijevare u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Nikad nisam rekla da prijevara nema. Dapače, čak sam rekla da ih treba svesti na najmanju moguću mjeru. I 13 je po meni previše. Ne treba biti niti jedna, ali ne znam da li vi iz SDP-a se javljate koji ste bili prvaci u zajedničkoj poljoprivrednoj politici sa svojim ministrom na čelu. Dakle, mislim da način na koji ste danas raspravljali o ovoj temi ne može doprinijeti nekom iskoraku. Dakle, ja bih voljela da vi date prijedloge kako ovaj zakon unaprijediti. Ja sam izašla sa nekim prijedlozima, ne znači da su oni sjajni, ali mislim da moramo moramo u stvari ono što je po meni najvažnije kapacitirati Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, jer ona je ta koja mora kontrolirati ima li prijevara ili nema, kud taj novac ide, u kojem vremenu je otišao? Da li oni daju odgovore na vrijeme ljudima? Možda netko nenamjerno pogriješi? Jer ne možemo reći da svi idu namjerno varati … …/Upadica Glasovac: **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjednice. Poštovana kolegice Petir, dakle 5 milijardi eura za potpore je osigurano u ovom programskom razdoblju, a zapravo u Hrvatskoj postoji jedan problem u poljoprivredi, a to je navodnjavanje. Naime, tek 2% površina u Hrvatskoj je pod navodnjavanjem, a vidimo zapravo i svjedočimo sve većem toplinskom zapravo, toplinskim trendovima i većem broju sunčanih dana, a zapravo ta infrastruktura navodnjavanja je jako loša pa bih vas evo pitala naravno i na osnovu vaše rasprave, ali i kao predsjednicu saborskog Odbora za poljoprivredu hoćemo li, možemo li zapravo u budućnosti očekivati malo više usmjerenih sredstava upravo na pitanje navodnjavanja. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam kolegice Opačak Bilić, pa to je slično pitanje koje sam ja jučer postavila na sjednici jer smo imali široku sjednicu o navodnjavanju sa Državnim uredom za reviziju, Ministarstvom poljoprivrede i svim hrvatskim županijama gdje u stvari imamo višestruke probleme. Imamo probleme da imamo izgrađene sustave navodnjavanja na koje se nitko ne želi priključiti, jer poljoprivrednici nemaju interes, što znači da ih moramo educirati i potaknuti i dati im neki signal što će njima to navodnjavanje značiti u produktivnosti njihove poljoprivredne proizvodnje, tako da se zainteresiraju i da se priključe. Imamo i situaciju da je dosta tih sustava navodnjavanja planirano, a da je primjerice iz europskih sredstava osigurano ako se ne varam možda 21, 22 posto od ukupnih potreba što znači da moramo tražiti još određene određene resurse gdje namaknuti ta sredstva. Upozorili su nas predstavnici županija da ih brine i to ograničenje od 15 milijuna eura po sustavu navodnjavanja koje obzirom na ovaj rast cijena nije dostatno. Dakle, uhvatili smo se u koštac sa tim problemom i jako je važan i nadam se da ćemo kroz skoro vrijeme vidjeti neki pomak. Hvala vam uvažena potpredsjednice. Kolegice Petir, godinama se bavite tematikom poljoprivrede. Kao što ste naglasili u svojoj raspravi nije lako biti poljoprivrednik. Težak posao i zapravo tvornica na otvorenom čija proizvodnja zavisi i od vremenskih prilika i neprilika. Težak posao a njegova isplativost često ovisi o geopolitičkim događajima. U ovih 33 godine mnogo toga se izmijenilo u poljoprivrednoj proizvodnji u RH, mehanizacija je puno modernija, učinkovitija, poljoprivrednici su educirani, dobivaju poticaje i koriste EU fondove. Naravno da i u tome mora biti reda.

500 tisuća eura, možda i više i tu se mogu nadovezati na ono što kolegica Maksimčuk je ispravno poentirala. Vi danas morate imati obrazovane poljoprivrednike koji će znati pročitati uputstva, pa i na stranom jeziku, koja će znati upravljati sa takvim modernim strojevima koji jednostavno se razlikuju od onog na što smo mi navikli. S druge strane, još je puno posla pred nama jer ako se baš držimo tih traktora, onda ćemo vidjeti da je prosjek starosti naše mehanizacije traktora nekih 42 godine, što je i dakle s aspekta postizanja nekih rezultata u poljoprivredi problematično, ali i s aspekta zaštite okoliša. Zato ja uvijek kažem, jako je važno da ovaj novac kojeg stvarno ima puno uspijemo iskoristiti i usmjeriti prema onima koji ga na najbolji način mogu oplemeniti i dati najviše, ali da pomaka ima u poljoprivredi, naravno da ih ima, mislim da to nitko ne može negirati. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, zastupnice, je zastupnik Kovač, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjedniče, poštovana kolegice Zanima me, znači vi ste čitali to izvješće o malverzacijama europskog novca u drugim zemljama EU, ali vjerujem da ćete se složiti sa mnom da to ne može biti izgovor da se to radi i kod nas, a nažalost radi se jer, kao što ste i sami rekli, to ponašanje nije dozvoljeno i nije dopušteno. Mene zanima, vi kao vladajući, dopredsjednica Odbora za poljoprivredu, što konkretno se radi na suzbijanju, tj. na smanjenju uvoza ili ako je već uvoz, da to bude kvalitetna roba jer kad putujete malo svijetom i prođete neke trgovačke centre, kad probate neko voće i povrće koje se tamo prodaje u dućanima, takvo voće i povrće kod nas nikad nije vidjelo sunce bi mogli reći, to je totalno drukčija kvaliteta. Osobno, kad sam bio gradonačelnik sam posjetio jedan grad u Španjolskoj i plantažu naranča, tamo sam jeo naranču kakvu u životu u Hrvatskoj nisam vidio, a ni okusio i nažalost ako već uvozimo

Poštovani kolega Kovač, možete popratiti i na saborskim stranicama, ali i mislim da ste čuli kroz ove rasprave više puta o inicijativama Odbora za poljoprivredu, mi nastojimo detektirati probleme i nuditi rješenja, znači ne bavimo se kritizerstvom i ne negiramo da problemi postoje, dajemo prijedloge i rješenja u okviru zakonskih prijedloga jer je to naš posao kao saborskih zastupnika. Tako ćete vidjet, primjerice, ono što smo predložili, kad će se raspravljati ovdje o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, ali isto, u našim izvješćima možete vidjeti koje smo prijedloge dali i na unaprjeđenje ovog Zakona. Mi nismo inspekcija iako mnogi misle da jesmo, možda odajemo takav dojam pa nam se građani obraćaju češće nego Odboru za predstavke i pritužbe, dakle Odbor za poljoprivredu ima više predstavki nego Odbor za predstavke i pritužbe i u tom smislu nastojimo ljudima dati pravu informaciju, ali i potaknuti državna tijela da reagiraju na određene probleme koji se otkrivaju u sustavu i da te probleme otklanjaju i da ih smanjuju. Kad je riječ o uvozu voća i povrća iz trećih zemalja, dali smo također, inicijativu za strožim kontrolama jer smatramo da je to i nelojalna konkurencija i opasnost za potrošače, ali mi nismo inspekcija i carina, dakle mi smo dali svoj prijedlog, kao

problem sa mjerenjem vremena, ali i s komunikacijom tehničke prirode, samo ćemo 2 minute napraviti kratku stanku da se ponovno sve ovaj, stavi u funkciju. Hvala.

Dobro. Evo, otklonili smo sve tehničke poteškoće, je li tako? Jesmo. možemo nastaviti. Sada su na redu završne riječi u ime klubova, prvi na redu je Klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti zastupnik Stipan Šašlin, izvolite. Hvala gđo potpredsjednice, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice, kolege. Zakonom o poljoprivredi određuju se praktički ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka, izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranje hrane i prehrambenih proizvoda, stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, .../Govornik se ne razumije./... i stolnih voda, uključujući i zahtjeve njihove sigurnosti, označavanje i kvalitete, savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje, te razvojno-stručni poslovi, informacijski sustavi i baze podataka, sustav poljoprivrednih-knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i inspekcijski nadzor. Države članice EU imaju obvezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa EU, stoga se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredni propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u slučajevima sumnje na prijevaru umjetnog stvaranja uvjeta financijskih korekcija i kazni za korisnike potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Nadalje, propisane su odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju, povratu sredstava, više sile i izvanrednih okolnosti. Uvedena je potreba dodatnog unaprjeđenja postojanja normativnih rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora te usklađenja odredbi o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha. U dijelu prekršajnih odredbi propisuju se prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koji se vode u upisniku voćnjaka, upisniku maslinika i upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju. Nakon savjetovanja u postupku usuglašavanja mišljenja su dostavili Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska poljoprivredna komora. Zaprimljena je i ovjera i ovjerena izjava o usklađenosti odredbom Kaznenog zakona, a u tijeku je usaglašavanje s Ministarstvom pravosuđa i uprave kako bi se dobila ovjerena izjava usklađenosti sa Zakonom o općem upravnom postupku. E sad, kad gledamo statističke podatke o poljoprivrednoj proizvodnji, poglavito podaci o prinosima pojedinih poljoprivrednih kultura, po meni su oni vrlo upitni i vrlo varljivi, tako da ih jednostavno ne možemo promatrati za svaku pojedinu godinu nego bi se trebali praktički gledati trendovi, kretanja u toj proizvodnji jer kažem svaka godina je priča za sebe i vrlo je podložna različitim utjecajima. Isto tako potrebito je relativno odnosno realno sagledati ukupno stanje u poljoprivrednoj proizvodnji odnosno stanje standarda poljoprivrednika, uvjeta života i rada, poljoprivredne mehanizacije i svega ostaloga onoga što čini našu poljoprivredu. Namjerno prikazivanje što lošije slike o hrvatskoj poljoprivredi, to je postalo, to je postala konstanta od strane naše oporbe i mislim da to zaista nije dobro. Tako evo i danas smo imali prigodu vidjeti da gđa. Krišto napominje kako je Podravka preselila proizvodnju odnosno ugasila proizvodnju rajčice u Istri, a s druge strane uopće ne govori, uopće ne spominje da ta ista Podravka trenutno gradi novu tvornicu za preradu rajčice u Varaždinu i da je preselila praktički proizvodnju rajčice u kontinentalni dio s obzirom da su to novi uvjeti odnosno uvjeti izazvani ekološkim odnosno promjenama većim brojem sunčanih dana itd. u kontinentu, jednostavno preselili tu proizvodnju na kontinent. S druge strane ne spominje isto tako da ta Podravka ne znam gradi odnosno pustila je Tvornicu tjestenine, nove tehnologije itd., dodanu vrijednost, o tome niti riječi. mislim da to nije dobro i zato ukupno gledano mislim da možemo zaključit da hrvatska poljoprivreda ipak ide u dobrom smjeru i što je najvažnije istaknuti jednostavno produktivnost u hrvatskoj poljoprivredi se podiže, hvatamo korak sa razvijenim poljoprivrednim zemljama…/Upadica Glasovac: Hvala./…i upravo iz tog razloga mislim da ćemo ovo izvješće odnosno ne mislim nego ćemo ovo izvješće apsolutno podržati od strane Kluba HDZ-a. **Glasovac, Sabina Slijedeća završna riječ u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista uzet će ju uvažena zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice HS. Poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, rasprava možda je mogla biti kvalitetnija, ali kad god se govori o poljoprivredi otvaraju se brojne teme i iskreno malo me i čudi što je interes za ovu raspravu kod zastupnika bio relativno slab. U jednom trenutku kad sam govorila u ime kluba bilo je više gostiju iz Južne Koreje nego naših zastupnika, nije nam to baš na čast, evo malo kritike svima nama. Kada govorimo o poljoprivredi ne možemo nekako izaći iz cijelog tog konteksta jel, činjenica je da su poticaji narasli više puta, da manje proizvodimo nego kad smo ušli u EU i nismo nismo još na tom putu naše samodostatnosti došli do one razine na kojoj bi mi htjeli biti. Naravno da to otvara brojna pitanja i naravno da se onda traži odgovornost ministarstva kao izvršnog tijela, to je očekivano. E sad, ko je više griješio, SDP-ova Vlada, HDZ-ova, našim poljoprivrednicima je to de facto nebitno i mi smo se tu dotakli stvarno brojnih tema državnog zemljišta, raspolaganja državnim zemljištem, brojne su nepravilnosti na terenu. Mislim to ide u amanet ministru Tolušiću, on je to vratio na JLS, ti čelnici su vrlo često u sukobu interesa i to nije kritika samo HDZ-ovim načelni…, njih je najviše, al u principu i nezavisni nisu puno bolji i tu ima jako, jako puno nepravilnosti, tako da to je definitivno bio korak nazad. Malo smo se dotakli i Fortanove i sada te prodaje njihovog dijela koji se bavi poljoprivredom, nije svejedno tko će se, tko će upravljati sa 33 tisuće hektara državnog zemljišta. Naravno, nismo mogli izbjeći sve ove prosvjede koji su vezani dobrim dijelom uz te tzv. zelene politike Europske komisije koje ona snažno promiče već cijeli niz godina, a evo vidimo i jučer u Europskom parlamentu da nam stiže uredba gdje će se odobrit upotreba novih genomskih tehnika u poljoprivredi i naravno da se onda postavlja pitanje koliko ta Europska komisija ustvari vodi računa o građanima, o poljoprivrednicima i naravno da će se i dalje morati politike koje oni snažno promiču itekako propitivati i bez obzira što je Hrvatska najmlađa članica EU, bez obzira što mi kad gledate broj stanovnika nismo nešto, neka velika brojka, ali smo mi suverena država, ravnopravna članica koja itekako za tim stolom ima što reći i treba zastupati interese koji su interesi poljoprivrednika, ali i naših građana koji imaju pravo na zdravu hranu. Ono što je i tema i ono što je bit ovog zakona je nešto što treba pozdraviti. Znači ograničiti prijevare sa novcima poreznih obveznika neovisno jesu li hrvatski ili su europski je nešto što treba pozdraviti, ali ja moram još jednom istaknuti je li agencija i ravnatelj ili v.d. ravnatelj ta osoba koja će to koja će na temelju samo sumnje na prijevaru moći itekako naštetiti korisnicima potpora. Ja iskazujem svoju dvojbu i smatram da ste ga trebali smijeniti još onda kada je u alkoholiziranom stanju ležao na podu dvorane u kojoj se odvijao VIROEXPO jer to nije slika i prilika državnog dužnosnika, ravnatelja, političara koja ulijeva povjerenje u institucije ove države. I nakon svega toga gospodin Vujić je i dalje u agenciji i sada će nam gospodin Vujić kao ravnatelj vodit računa o tome da se na sumnju prevare sa europskim sredstvima automatski sredstva ukinu nekome, a nekome će možda i progledati kroz prste jer on je bio pomoćnik kada je bivšem ministru Tolušiću, kada su mu odobrena ona velika sredstva. I zbog svega toga u principu mislim da nećemo podržati ovo. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Sada će u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku završnu riječ uzeti uvažena zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani, iako je doista bila široka rasprava jedno izuzetno važne stvari čini mi se da se ipak nitko nije dotaknuo. Dakle, omotnica potpora ugovorena pristupnim ugovorom 2013. godine između RH i EU, Poglavlje 11. ono koje se tiče područja poljoprivrede definira strukturu i postepeno povećanje udjela sredstava EU u omotnici izravnih plaćanja u poljoprivredi. Od 2013. godine europski udio postepeno se povećavao od 25% u 2013. godini do ukupno 100% u 2022. godini. godini. RH neovisno tko je upravljao resorom poljoprivrede nikada nije izvršila ugovoreni iznos omotnice u cijelosti. On je prosječno bio umanjen za oko 16%. Razlozi stanja hrvatske poljoprivrede su i u uskrati potpore dohotku poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju nisku produktivnost. Vrijednost proizvodnje u razdoblju od 2012. do 2022. godine manja nam je za 12,8%. Sjetimo se samo da nam je prosječna starost traktora preko 31 godinu, a ekonomska politika RH odlučila je novac usmjeriti u za njih prioritetnije sektore pa onda svjedočimo da nam je dobar dio sredstava koji je bio trebao biti predviđen za poljoprivredu zapravo završio u kapitalnim investicijama poput društvenih domova, vrtića i Prehrambeni suverenitet RH utemeljen je na entuzijazmu poljoprivrednih proizvođača, na njihovom domoljublju, na njihovoj sposobnosti preživljavanja. Hrvatskoj poljoprivredi je zapravo neophodna financijska injekcija prioritetno iz onih uskraćenih omotnica potpora za koju se zapravo uopće nije nit je trebalo, niti treba tražiti suglasnost Europske komisije. Ona ovisi samo o dobroj volji ekonomske politike RH odnosno onih koji upravljaju ovim resorom. Vrijednost postojećih potpora u nominalnom iznosu umanjena je i 25,3% inflacije što znači da je realna vrijednost potpora za gotovo četvrtinu manja. U novom programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine neophodno je vrijednost omotnice prvog i drugo stupa ZPP-a usklađivati s godišnjom stopom inflacije u slučaju kada ona raste. U protivnom poljoprivredna gospodarstva dobivat će realno manju osnovnu potporu dohotku za održivost. Neophodni su novi pregovori s Europskom komisijom, neophodno nam je usklađivanje zajedničke poljoprivredne politike unutar članica u pravcu naravno ujednačavanja uvjeta proizvodnje te ujednačavanja razine kapitalne investiranosti odnosno produktivnosti rada u poljoprivredi. Prehrambeni suverenitet RH postiže se samodostatnošću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz Nacionalni strateški plan. On definitivno neće ostvariti svoj cilj zbog klimatskih promjena, zbog utjecaja ukrajinske ratne krize te čak i zbog spornih zamrzavanja tržišnih cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao outputa jer u isto vrijeme cijene inputa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji nisu zamrzavane već su prepuštene slobodi tržišta što je zapravo ekonomski paradoks. Cilj Nacionalnog strateškog plana smo kroz veću produktivnost poljoprivredne proizvodnje po jedinici površine te veću kvalitetu poljoprivrednih proizvoda za sada se čini neostvarivim. Zajednička poljoprivredna politika EU za programsko razdoblje koje je iza nas u RH evidentno nije ostvarila svoje ciljeve. Najpogubnija činjenica je zapravo enorman uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te smanjena samodostatnost. Prehrambeni suverenitet članica EU osnovna je paradigma odnosno osnovi postulat strategije Od polja do stola i to u smjeru smanjivanja utjecaja na klimatske promjene i održivu poljoprivredu. Zaključak svega ovoga je zapravo da su nam nužne reforme i unutar EU i to upravo u toj paradigmi jednakosti, trebaju nam ravnomjerne raspodjele dohotka u poljoprivredi, ravnomjerne raspodjele potpora u poljoprivredi te ravnopravne tržišne tržišne utakmice na zajedničkom tržištu, a svemu nabrojanom nažalost ne svjedočimo. Zahvaljujem. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama zastupnice Vukovac i sada je na redu uvaženi zastupnik Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati. Izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Evo dobar dio dana smo proveli raspravljajući ne samo o predmetnom zakonu već i o problemima hrvatske poljoprivrede i mislim da je dobro s vremena na vrijeme da se i osvrnemo na ove prijedloge, odnosno na ove problem. Moram odbaciti tu tvrdnje kolege Šašlina iz HDZ-a. Dakle, još jedanput želim ponoviti. Ne govorim o ovim problemima sa nekom zlom namjerom, nego sa namjerom da na njih upozorimo, da prionemo njihovom rješavanju jer to nije u interesu, odnosno ne bi trebalo biti u interesu niti jedne političke stranke, grupacije, niti osobe već cijele Hrvatske i cijelog i svih nas uostalom jer smo ovdje zbog građana barem se tako nadam. U svakom slučaju nekoliko zadnjih opservacija koje bih želio sa vama podijeliti kao završne i zaključne su ono da je naravno proizvodnja hrane izuzetna strateška grana, sigurnosna, gospodarska ali također i od izrazitog značaja za Republiku Hrvatsku posebice nakon događanja u svijetu, poremećaja u lancima opskrbe i svega ostalog. Nikad važnije nije bilo biti samodostatan. Druga stvar koju bih također predložio kao jednu od zaključaka ove rasprave jest da nismo dovoljno poradili na povezivanju tzv. zelene i plave Hrvatske, te da nismo dovoljno napravili na okrupnjivanju i udruživanju poljoprivrednika, odnosno proizvođača. Zašto? Da bi bili konkurentni, da bi imali brendirani proizvod približno iste kvalitete koje bi onda mogli zajedno i objedinjeno stavljati na tržište. Na žalost baš zbog ovoga razloga i mnogi naši hotelski lanci koji opet na žalost nisu više u hrvatskom vlasništvu i posežu za različitom uvoznom robom jer jednostavno naši dobavljači ne mogu i nemaju dovoljne količine da bi mogli opskrbljivati tijekom cijele sezone. Pa tako, evo dao sam primjer jaja pa ću ih ponoviti još jedanput. Iako jesmo gotovo samodostatni za naše potrebe, dakle oko nekih U sezoni uvedemo skoro 50 milijona komada jaja, dakle to su sve jaja koja smo mogli proizvesti u Hrvatskoj i onda plasirati na tržište. I treće, jedna od možda najbitnijih zaključaka ove cijele rasprave jest treba nam više kontrole, trebaju nam strože kontrole i neovisne, dosljedne, vrlo predane. Jer jasno je da ima malverzacija na žalost i sa novcem koji dolazi iz europskih fondova i nacionalnim poticajima. Jednostavno naše inspekcije i za to nadležna tijela bi tu trebala raditi puno više da izbjegnemo uopće situacije da se netko javlja na natječaj ako zna da ih ne pripada, da nešto muljaju ili su reducirani u izričaju kako je to sad popularno reći, odnosno da će ostvariti pravo na nešto što ih ne pripada. Kada bismo to eliminirali mislim da bi svima bilo lakše, bilo bi puno manje papirologije, manje birokracije, a na kraju i mnogi poljoprivrednici koji žele biti, pošteno raditi i zaraditi bi bili puno ohrabreniji javiti se na natječaje. I ono zadnje što želim podijeliti sa vama, dakle strategija poljoprivrede koju imamo po meni nije dobra. Treba biti puno fokusiranija, ne općenita kakvu imamo. Zapravo kao takva ne služi ničemu osim da možemo reći da strategiju imamo. u samoj strategiji ne vidimo niti ciljeve, niti strategiju kao takvu. Vidimo samo jedan dokument koji smo isproducirali kažem da možemo reći da ga imamo. Baš zbog toga mislim da bi trebali i u razdoblju koje je pred nama, to će biti izbori, kada će sve stranke predstavljati svoje izborne programe više se pozabaviti ovim problemom, ponuditi neke jasne vizije, a onda nakon izbora neovisno o tome tko će formirati većinu i tko će sjediti u Hrvatskom saboru ali još jedanput promisliti strategiju, odrediti neko strateško razdoblje 10, 15 godina i onda zajedno dogovoriti ciljeve prema kojima trebamo raditi. Samo takvim pristupom, samo takvim naporom, naravno u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije možemo postići rezultate koji će onda biti na korist i naših građana i poljoprivrednika i na kraju i konzumenata poljoprivrednih proizvoda, a to smo mi svi.

Poštovani kolega Hajduković, ako govorite u dobroj namjeri, pa zašto onda ne navedete barem jedan pozitivan primjer u hrvatskoj poljoprivredi? Širenje ovog defetizma nije dobra namjera, nije dobra namjera kad govorite da ništa ne valja. Zašto ne govorite o Podravci u pozitivnom smislu

Ovo je klasična replika i zbog toga vam izričem drugu opomenu. Veze to nema. Kolega Hajduković, povreda Poslovnika. U čemu je povrijeđen? **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Povlačim, vi Ovime smo iscrpili sve rasprave na ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo o ovoj točki dnevnog reda kada se steknu uvjeti. **Jandroković, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prvo čitanje, P.Z.E. broj 612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

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, pa evo